Dobro jutro svima! Vidim da vas nije prevarilo jučer što sam rekao da je petak, jučer i zaželio ugodan vikend, ugodan vikend unaprijed za, kad će završit posao, dana…, danas imamo jednu točku dnevnoga reda. - Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021.g. Podnositeljica je pučka pravobraniteljica na temelju čl. 16. Zakona o pučkom pravobranitelju, čl. 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije, čl. 9. o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih neljudskih ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, čl. 21. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, čl. 215. Poslovnika HS, te potom i na kraju čl. 39. našega slavnoga poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za ustav, poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, te Odbor za pravosuđe. Vlada je dostavila mišljenje. S nama je gđa. Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica koja će imati uvod, izvolite. …/Upadica se

Tražim stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a u trajanju od 10 minuta i stvarno sukladno poslovniku molim da i ona bude osigurana. Mi danas raspravljamo o izvješću pučke pravobraniteljice za 2021.. Čini mi se da bi bilo zgodno da smo objedinili rasprave, pa uključili i raspravu za 2022. jer je ona na dnevnom redu ovog sabora od travnja. Zanimljivo je znati zašto izvješća pučke pravobraniteljice stoje po hodnicima HS i putuju da bi došli iz pojedinih ladica na ovu plenarnu sjednicu? Naime, ovo izvješće pučke pravobraniteljice je iz analiza i ocjena stanja zaštite ljudskih prava u RH i kad nam vladajući hoće pokazati sliku Hrvatske divnu i krasnu mi iz izvješća vidimo stvarno stanje Hrvatske jer to su stvarni ljudi, imenom i prezimenom koji se javljaju pučkoj pravobraniteljici sa svojim problemima. još što je interesantnije, način na koji se preporuke pučke pravobraniteljice prihvaćaju. Kako sam ja arhitekt i jako volim kartograme onda postoji jedan zgodan kartogram koji je vrlo vidljiv i točno se vidi kako su preporuke 2017. bile prihvaćene u iznosu od odnosno 65% onda odjedanput 2018. 26%, 2019. 20%, da bi sad opet došli na 43%. Uvijek se postavlja pitanje da li je bilo stvar u osobi il je bilo stvar u nečem drugom, kako to da je taj veliki pad preporuka koje su bile prihvaćene nastao između 2017. i 2018.? Ovo izvješće je izuzetno kvalitetan materijal, to izvješće pokazuje stvarno stanje u Hrvatskoj koje je…/Upadica Radin: Hvala/…a preporuke bi trebalo biti plan rada Vlade, hvala lijepo. **Radin, Furio naravno stanka se odobrava, ima više zahtjeva za stankom, ja ću dat sve, svima riječ i onda ako jedan od svih vas kaže da oćemo konkretno onda ćemo imat, vi kažete, onda ćemo imat konkretno, ali zajednički, može? …/Upadica iz klupe: Može/…. Peović, Peović prije, prvo da, gđa. Peović izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i RF-a u trajanju od 10 minuta da bismo naglasili upravo ovo što je rečeno, uistinu bi izvješće za 2022.g. u ovom trenutku bilo itekako korisno. Ono što smo vidjeli iz podataka već iz 2021.g. diže alarm za neka područja. Naravno da se ovo izvješće uglavnom koncentriralo na tadašnje ključne probleme, a to su bili problemi vezani uz covid-19 epidemiju i uz posljedice potresa, no tada se već te 2021.g. pojavljuju neki specifični problemi koji su danas se digli na razinu nekih od ključnih pitanja u Hrvatskoj, a to je između ostalog i pitanje radne snage radnika iz trećih zemalja, a vezanih vrlo često uz digitalne platforme i ovdje dakle pučka pravobraniteljica već navodi da je potpuno neprihvatljive su neke prakse koje se zbivaju u Hrvatskoj, a koje su zapravo kulminirale Zakonom o radu koji je donesen nakon ovih preporuka koje očito nisu usvojene. Dat ću vam dakle primjer, pučka pravobraniteljica već upozorava se, su zaposleni radnici preko tzv. agregatora ili posredničkih firmi koje su vrlo često oni poslodavci tih stranih radnika na način da imaju fiktivne ugovore o radu i da je potrebna veća kontrola Državnog inspektorata. Evidentno je da se takva primjedba nije usvojila, da 2022.g. kad sam ja pitala državnog glavnog inspektora Mikulića nije se više dakle nadzora provelo, niti su stanja znači tu uopće da se stanje nije popravilo sa tim ugovorima, dapače još smo dobili novu dimenziju dimenziju problema, a to je uvoz radne snage iz trećih zemalja u potpuno robovlasničkim uvjetima u Hrvatskoj. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala. ime Kluba SDP-a tražim stanku kako bismo upozorili na lošu praksu Vlade RH, ali i onih koji se sastavljaju dnevni red u HS-u pa ne dozvoljavaju da se ovo Izvješće, ali ni neka druga rasprave na vrijeme. Znači mi danas trebamo u 5. mj. odnosno 6. mj. 2023. g. raspravljati o Izvješću pučke pravobraniteljice o stanju ljudskih prava i sloboda za 2021. g. 156 preporuka Vladi RH, institucijama na koji način u nadolazećem razdoblju unaprijediti stanje ljudskih prava i sloboda u RH. Međutim, kako uopće o tome .../Govornik se te preporuke uvažiti kada mi tek danas raspravljamo o ovom Izvješću? No, mene to ne čudi. To nije slučajna praksa. To je smisleno i namjerno kako se u ovom domu ne bi razgovaralo o tome da u 2021. g. je 6 tisuća ljudi živjelo u kontejnerima, a da je ova nesposobna Vlada izgradila u Sisačko-moslavačkoj županiji, na Baniji samo jednu zamjensku kuću, odnosno nula zamjenskih kuća, u Zagrebu samo jednu. Jednako tako skriva i činjenicu da je 18,3% građana u riziku od siromaštva, svaka druga starija osoba u Hrvatskoj je u riziku od siromaštva u toj otpornoj, stabilnoj RH kako ju voli predstavljati premijer je zdravstvena zaštita građanima nedostupna jer nam fali 116 timova obiteljske medicine, 51 tim zdravstvene zaštite predškolske djece, 60 timova za zaštitu žena ginekološki, 200 timova dentalne zdravstvene zaštite. Sve ovo se skriva

I sada je g. Dražen Bošnjaković kad traži stanku u ime HDZ-a. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče, ja u ime Kluba HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bi se i mi još dodatno konzultirali i raspravili ovo sveobuhvatno izvješće koje je doista u uvodu, to moram reći, jako dobro napravljeno. Ono zadire u sve segmente života i zaista, ono je napravljeno vezano za konkretne pritužbe ljudi koji se susretali sa državnim aparatom u raznoraznim segmentima. Ono što hoću reći, ono je po prvi puta zapravo napravljeno po jednoj metodologiji da nije analiza prema upravnih područjima nego po konkretnim pravima pa tu sad ima i novih prava o kojima Izvješće govori. Prvenstveno bi tu rekao vezano na pravo upravljanja koje je iznimno zanimljivo i cijela ta zapravo dionica o pravu na upravljanje, mislim da zaslužuje posebnu pozornost jer tu se ukazuje na neke dubinske stvari sa kojima se ljudi susreću na svim razinama gdje netko upravlja, od lokalne do državne do upravnih tijela i tu vidimo u principu sa čime se sve oni susreću. Doista ljudi u RH imaju pravo na dobro upravljanje, bez obzira na sve kritike koje su već bile i koje će biti, na nacionalnoj razini vidimo zapravo da su oni ekonomski globalni podaci izvrsni i dobri su od rasta BDP-a, od broja ovaj, zaposlenih do smanjivanja broja nezaposlenih, između tih dobrih podataka uvijek ima naravno i onoga što se može popraviti. Ja evo, mislim da i za 20 godina kad netko ovdje bude predstavljao izvješće o stanju ljudskih prava da će biti itekako i tada prostora da se stvar unaprijedi. Tako da, s te strane, evo, kako bismo još jednom to raspravili, molim stanku od 10 minuta. Hvala vam lijepa. Stanku je tražila i gđa Raukar-Gamulin,

Ne. Komu? A, izvolite. Nisam ni vidio komu. Izvolite./... Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Možemo! u trajanju od 10 minuta jednostavno zato da se ipak vratimo na ono što je u prvom zahtjevu za stanku gđa Mrak-Taritaš rekla vrlo točno i vrlo jednostavno, a to je da izvješće pučke pravobraniteljice zapravo održava realni život i realne probleme naših građana u ovoj zemlji i ovoj državi. Nastojanja vladajućih, evo, potaknuo me kolega da se javim za stanku iz jednostavnog razloga što postoji ta diskrepancija u očito u doživljavanju ili čitanju ili upoznavanju života u, naših građana u RH, a to je da su, kako kaže, izvrsni rezultati, a ljudi su u sve većem siromaštvu, u sve većem, kako da kažem, manjku svojih ljudskih prava na raznim razinama. Odgovor Vlade na ovo Izvješće je isto tako kao što običavam ponavljati u stilu najboljeg od svih svjetova, a ono što smo dužni našim građanima, to je da se doista ozbiljno posvećeno, .../nerazumljivo/... kako da kažem, posvetimo ovom upravo Izvješću i ne samo da ga usvojimo kao Sabor, to je jedan prvi level, ali ono što je potrebno je da ta izvješća doista, te primjedbe, ti savjeti pučke pravobraniteljice doista imaju nekakav odgovor u Vladi. Kada je bio najviši odgovor 2017. da je to 65% smatram da je to premalo, a kamoli da govorimo o postotcima od 20 do 40% jer to je odnos

Kasnim se, ispričavam se. Pučka pravobraniteljica gospođa Einwalter će nas uvoditi u temu.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani predstavnici državnih tijela. Drago mi je da danas imam priliku predstaviti vam izvješće za 2021. godinu koje su prethodno raspravila četiri odbora ovog Sabora – Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina još u listopadu 2022., Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku u travnju 2023., te Odbor za Ustav i Odbor za pravosuđe jučer pri čemu su svi odbori prihvatili izvješće. Istovremeno žao mi je da Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021. godinu imam prilike predstaviti vam tek sada. Nalazimo se u drugoj polovici 2023. godine na raspravi o Izvješću za 2021. U međuvremenu sam Saboru naknadno predala još dva izvješća – posebno izvješće o utjecaju pandemije na ljudska prava i jednakost i novo izvješće za 2022. godinu. Zašto je šteta da ovo Izvješće za 2021. godinu raspravljamo tek sada? Zato što ono za razliku od izvješća brojnih institucija koje svoje izvješće podnose Hrvatskome saboru nije izvješće o radu nego izvješće o stanju, izvješće o stanju ljudskih prava. Podaci koje prikupljamo zastarijevaju, teme se razvijaju, zakoni se donose i ono što nam govore građani koji se obraćaju meni kao pučkoj pravobraniteljici, koji se obraćaju toj instituciji ja onda u tom izvješću prenosim vama, Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti i zato bi doista bilo dobro da izvješća budu raspravljena u godini u kojoj su predana jer su ona uvijek po prirodi stvari jedan pogled unatrag. Međutim, predajemo ih uvijek u ožujku nakon godine koja je za nama, a ako se ona ne raspravlja i u ažurno zapravo na žalost bude propuštena prilika da se upravo ti podaci koje prikupljamo raspravljaju, te analize ali i preporuke koje posebno ističem kao preporuke oko potrebnih promjena. I to izvješće je jedan važan alat u radu te institucije, a ja vjerujem da bi mogao biti i jedan koristan alat u radu Hrvatskoga sabora i zapravo bi moglo koristiti i kao jedan raniji alarm u odnosu na neke nove teme koje se pojavljuju, a svakako i kao izvješće koje ukazuje na pukotine u sustavu zaštite ljudskih prava, pa bi onda i rasprava u godini u kojoj se podnosi da to izvješće može ostvariti svoj potencijal. Na početku želim još samo jednom podsjetiti na nešto što stalno spominjem, ali imam dojam da se nedovoljno čuje. Pučki pravobranitelj je inicijalno osnovan kao institucija sa jednim mandatom. Međutim, tijekom godina dobio je nove mandate. Ta institucija sada ima 5 mandata definiranih Ustavom i 4 različita zakona i zapravo je 5 institucija u jednoj i to je ujedno, ti zakoni i ono što radimo tijekom godine su ujedno i izvori na kojima se temelji izvješće. To su u prvom redu pritužbe građana i predmeti koje otvaramo na vlastitu inicijativu. Tijekom 2021. postupali smo u sveukupno 5769 predmeta od čega novih 4562, od čega 3480 pritužbi građana. Isto tako, tijekom 2021. obišli smo terenskim obilascima cijeli niz građana, građane pogođene potresom u njihovim domovima, kontejnerskim naseljima, kolektivnom smještaju, prihvatilišta za beskućnike, romska naselja, lokalitete ekoloških incidenata, prihvatilišta za tražitelje azila. U okviru preventivnih obilazaka tzv. nacionalnog preventivnog mehanizma policijske postaje, pritvorske jedinice, zatvore, tranzitno prihvatni centar za strance, psihijatrijske ustanove. Davali smo mišljenja na različite zakone i podzakonske akte, ukupno njih 32. Istovremeno raspravljali na saborskim odborima i pratili učinke kroz pritužbe. U najkraćim crtama u odnosu na svih tih 32 mišljenja mogu reći da primjećujem dvije stvari: jedno je u odnosu na sadržaj. Na žalost one stvari na koje ukazujemo i mišljenjima vrlo često ne budu uvažene izuzev nekih nomotehničkih primjedbi i ono što na žalost prečesto vidimo da iako svoja mišljenja vrlo često temeljimo na onom što smo čuli i vidjeli kroz pritužbe građana ne bude uvaženo, odredbe ne budu u proceduri izmijenjene i onda nakon toga ponovo dobivamo pritužbe građana koji nam ukazuju na taj ili na nove probleme koji su se mogli prevenirati. Dakle, upravo je to preventivno djelovanje nešto što cijenim kao itekako bitno. Međutim, ukoliko ukazujemo ali to se ne uvažava, onda taj preventivni učinak ne može biti postignut. Isto tako još nešto što vidimo je da u brojnim mišljenjima ukazujemo na neke sustavne probleme vezano za zakonske prijedloge primjerice nedostatke u obrazloženjima zakonskih odredbi, gdje se vrlo često samo preformulira ono što je u samoj odredbi što onda kasnije vidimo da otežava primjenu propisa i tumačenje propisa i upravo bi obrazloženja bila nešto na što želim ukazati vama zastupnicima. Isto tako kroz godinu organizirali smo cijeli niz javnih događaja primjerice vezano za Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakon o obnovi, Zakon o socijalnoj skrbi kao dva velika zakona koji su se donosili u 2021., održali brojne edukacije, surađivali sa ogromnim brojem dionika tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, posebno pravobraniteljicama, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, organizacijama civilnog društva, vjerskim organizacijama. U tom smislu, jedna stvar koju želim spomenuti kao pozitivni novitet u 2021., osnivanje Savjeta za ljudska prava Vlade RH, što mislim da je itekako korisno, bila je i jedna od naših preporuka i sa Savjetom smo ostvarili dobru suradnju i između ostaloga, upravo je Savjet za ljudska prava ukazivao na potrebu implementacije preporuka pučke pravobraniteljice. Isto tako, imali smo i brojne aktivnosti vezano za međunarodnu suradnju, što u okviru 3. kruga Univerzalnog periodičkog pregleda ljudskih prava u pogledu RH, tzv. UPR-a. Isto tako, vezano za izradu izvješća Europske komisije o vladavini prava slijedom kojeg je RH dobila 5 preporuka, a jedno od njih bila upravo i za jačanje institucije pučke pravobraniteljice i tijekom 2021. bili smo članovi biro u Globalnom savezu nezavisnih institucija za ljudska prava, Upravnog odbora Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava, Izvršnog odbora Europske mreže tijela za jednakost, kojom mrežom također, po 3. puta predsjedavam, a koja okuplja 47 neovisnih institucija iz 37 europskih zemalja, a između ostaloga, na čiju inicijativu se upravo raspravlja o prijedlogu 2 direktive, o standardima neovisnosti, neovisnih tijela za suzbijanje diskriminacije na razini cijele EU. Isto tako, na forumu za ljudska prava kao središnjem događaju EU koja organizira Agencija EU za temeljna prava, naša institucija među nizom srodnih institucija odabrana je da sudjeluje kao primjer dobre prakse. Istovremeno, uvjeti rada za instituciju tijekom 2021. bili su zahtjevni, ured nam je stradao u potresu, godinu i pol smo radili u zahtjevnim uredima u zamjenskom prostoru bez dovoljno mjesta za sve djelatnike. U rujnu 2022. dobili smo i dodatni prostor pa je ta preporuka iz Izvješća za '21. i ispunjena. Građani to nadam se da nisu osjetili, dali smo sve od sebe i ovom prilikom zahvaljujem svim djelatnicima institucije na radu u tom vremenu. Istovremeno, podrška ovog Sabora institucije kao neovisne instituciji ne prestaje. Potreba za podrškom, između ostaloga sada kada imamo zamjenski prostor, odnosi se primjerice i na jačanje institucije s obzirom na jačanje broja mandata. Reći ću to ovako, kada sam kao savjetnica došla u tu instituciju prije 15 godina pravobranitelj je bio pravobranitelj Malčić. Institucija je imala 1 mandat, ali 3 zamjenika, sada ima 5 mandata i, i dalje minimalni, zakonom određeni broj zamjenika i to je nešto na što bih vam htjela ukazati, a zamjenike ne mogu imenovati sama nego ih treba odabrati HS. A sada na samo Izvješće. Ono je analiza i ocjena stanja ljudskih prava, ima 156 preporuka i pokriva preko 60 tema i podtema. Prema informacijama koje smo prikupili, između ostaloga, od strane tijela državne uprave, ali i drugih adresata tih preporuka, nadležna tijela su postupala ili postupaju po 43% preporuka iz prethodnog Izvješća za 2020. g. Kao što sam već rekla, ono je temeljeno na pritužbama kojih je u 2021. bilo puno, međutim, kad gledamo poredak, na 1. mjestu je bila diskriminacija, na 2. mjestu pravo na zdravlje, na 3. mjestu radna prava i na 4. mjestu prava vezana uz pravosuđe. Informacije smo prikupljali od doista širokog kruga dionika i osim što prikupljamo javno dostupne podatke, za samu pripremu ovog Izvješća, zašto kažem da je, podaci zastarijevaju, zašto je to šteta. Mi prikupljamo podatke, između ostaloga, na način da pišemo specifične dopise, njih 110 različitih koje šaljemo na niz adresa, tijelima državne uprave, organizacijama civilnog društva, sindikatima, crkvama i vjerskim zajednicama, akademskim institucijama, od svih njih prikupljamo podatke i onda te prikupljene podatke prezentiramo vama, saborskim zastupnicima, HS-u u izvješću. Inovacije u Izvješću za '21. koje je prvo u mom mandatu kao pučke pravobraniteljice isto tako i mojih zamjenika je da su poglavlja fokusirana na ljudska prava umjesto na upravna područja, preporuke se nalaze odmah uz opis problema, a ne izlistane na kraju, tako da bi se dobro moglo vidjeti kako preporuka proizlazi iz analize, uvedena su nova poglavlja i podpoglavlja, pravo na dobro upravljanje, poglavlje o braniteljima ljudskih prava, poglavlje o utjecaju umjetne inteligencije na ljudska prava i jednakost, kao i još jedna tema koja nam je sada sada sve više svima u fokusu, o kojoj smo još otvorili još u Izvješću za 2021., zatim novo poglavlje o postupanju Europskog suda za ljudska prava u odnosu na RH, a otvorene su i nove teme, kao što je već spomenuto, primjerice platformski rad. Isto tako, po prvi puta dajemo i pregled svih javnih savjetovanja u kojima smo i sudjelovali. Šta su osnovni zaključci? Jedno je otežan pristup brojnim pravima, u brojnim područjima, drugo što vidimo u odnosu na brojna područja je da institucije trebaju značajno unaprijediti kvalitetu informiranja građana o pravima koje imaju i o načinima zaštite. To je upravo i pitanje prava na dobro upravljanje koje je novo poglavlje u ovom Izvješću. Vrlo često vidimo da naši građani ne znaju kome se, kada i za što obraditi i što mogu očekivati. Prečesto dobivamo odgovor hvala vam na odgovoru, vi ste prvi koji ste mi odgovorili. Istovremeno, taj odgovor je i ustavno pravo građana. Isto tako, ono što ukazujemo upravo u tom poglavlju prava na dobro upravljanje, držim da je važno kao put prema povećanju povjerenja u institucije i to je važno svim građanima. Isto tako, ono što se vidi u brojnim područjima i da je važno jačati obrazovanje ljudskim pravima i načinima zaštite, ali vidi se i značajna količina polarizacije u društvu, različitih vodova netrpeljivosti i dodatna potreba osvještavanja što je točno govor mržnje, što je diskriminacija i podizanje razine kulture dijaloga kroz raspravu sa argumentima. Teme koje su prisutne bile u 2021. i provlače se kroz gotovo sva poglavlja su epidemija i potresi. Što se tiče epidemije, ona je bila posebno vidljiva u sustavu zdravstva, ali i u cijelom nizu drugih područja. Istovremeno, moram reći da je pripremljeno posebno izvješće u suradnji sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, pravobraniteljicom za djecu i pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, što što je isto jedan novitet i prvi puta da su ove institucije zajednički podnijele HS-u jedno izvješće. Ono što je isto tako, ipak bitno istaknuti, a nadam se da ćemo i o tom izvješću imati prilike raspravljati je da je 2021. karakteriziralo često donošenje novih odluka koje su imale značajan utjecaj na život građana i upravo to pitanje informiranja o novim odlukama, o različitim iznimkama, pojava cjepiva gdje se sjećamo da je prvo bilo nedovoljno za sve zainteresirane, a kasnije nepovjerenje i strah od nuspojava, covid potvrde koje su, isto tako utjecale i na radna prava, ali i inače na pristup različitim pravima građana. Što se tiče potresa, potres je jedna prirodna pojava, međutim, odgovor države jest pitanje zaštite ljudskih prava, prvenstveno prava na adekvatno stanovanje, ali i na sigurnost, na zdravstvenu zaštitu, na rad, na vodu i druga. Pritom, primijetili smo i neke sličnosti, ali i neke razlike. Naime, Zagrebačka i Sisačko-moslavačka županija kao najteže pogođene karakterizira zapravo velika razlika o uvjetima života, u gospodarsko-ekonomskoj snazi, međutim, neke stvari su bile iste u potrebama stanovnika, kad govorimo o sigurnom smještaju i obnovi domova. Što se tiče Sisačko-moslavačke županije, posebno smo terenskom prisutnošću zapravo u Sisku, Petrinji i Glini, ali i sudjelovanju na sastancima Stožera gledali koje su potrebe građana, posebno onih najranjivijih među njima, zajedno sa Koordinacijom humanitaraca Sisačko-moslavačke županije proveli smo i ankete o potrebama građana koji žive u kontejnerskim naseljima, ali i o utjecaju potresa na najranjivije skupine. Kao što sam već rekla, sudjelovali smo u procesu donošenja zakona i upućivali brojne preporuke oko obnove i dostupnosti pravne pomoći, pogotovo stradalnicima potresa. Isto tako, organizirali smo i javni događaj radi rasprave o Zakonu o obnovi i moram reći, ovo je tema koja se pojavljuje u Izvješću za 2022., ali jedna tema koja je vezana uz to, a traje i dalje je činjenica da RH još uvijek ni danas nema stambenu strategiju. Trenutno se na njoj radi i pratit ćemo što će u njoj biti, posebno i odnosu na razvoj socijalnog stanovanja i mlade, prevenciju beskućništva i posebni problem stanovanja u turističkim središtima. Vezano za pravo na zdravstvenu zaštitu, epidemija je itekako utjecala na dostupnost. Građani su imali brojne probleme u ostvarivanju zdravstvene zaštite u skladu s Ustavom, ukazujemo i na važnost mentalnog zdravlja i preventivne uloge javnog zdravstva. Samo neki od zaključaka i problema, a kao što sam rekla, epidemija je dodatno istaknula neke dugogodišnje strukturne probleme, bili su otežan pristup zdravstvenim uslugama, posebno u manjim mjestima i otocima, kroz cijelo izvješće zapravo provlači se i to pitanje regionalnih nejednakosti i razlike života u Zagrebu i velikim gradovima i manjim mjestima diljem RH, uključujući vezano za pristup zdravstvenim uslugama. Manjak liječnika i medicinskih sestara i tehničara koji su bili dodatno opterećeni kroz reorganizacije rada zbog pandemije, nedovoljno smještajnog kapaciteta u bolnicama, nedostatak opreme, duge liste čekanja, pri čemu je bio skraćen prosjek čekanja na prvi pregled, dijagnostičke i terapijske postupke, ali jedan od razlog za to bila je epidemija i činjenica da su građani manje odlazili liječnicima. Isto tako, istaknuli smo u izvješću i potreban snažniji rad na mentalnom zdravlju, Nacionalna strategija razvoja mentalnog zdravlja tada je bila istekla još 2016., novi strateški okvir doista jest donesen krajem 2022. Apostrofirali smo mlade i mentalno zdravlje mladih, ali u odnosu na pitanje zdravstva i visoku smrtnost od zloćudnih bolesti, to da beskućnicima doista otežan pristup zdravstvenoj zaštiti, njihove su zdravstvene tegobe zanemarene, a do liječenja dolazi tek kod hitnih stanja, kao i u odnosu na pitanja osoba s duševnim smetnjama, kojima je ograničena sloboda kretanja, kao i iz perspektive zaštite ljudskih prava važnom pitanju ukazujemo na uvide u psihijatrijskim ustanovama koje je potrebno uskladiti s međunarodnim standardima. Pacijenti često nemaju informaciju nalaze li se na prisilnom smještaju ili su na njega dali pristanak, što je pravno itekako relevantno. Naime, ako su dobrovoljno smješteni, zapravo nemaju jamstva koja služi za provjeru opravdanosti smještaja, a i upozorili smo na ponižavajuće i nečovječno postupanje, primjerice, stavljanje pelena sputanim pacijentima koji nisu inkontinentni, kao i potrebu da svi psihijatrijski odjeli vode odgovarajuće evidencije primjenama sredstava prisile. Što se tiče starijih osoba, tu smo bili, rekla bih, iznimno aktivni. Godinama je ovo posebno poglavlje u izvješćima, a iskoristit ću ovu priliku za reći da upravo pripremamo i posebno izvješće o pravima starijih osoba. Istaknute temu izvješća za 2021. su siromaštva starijih osoba, domovi za starije i uvjeti u domovima, nasilje nad starijima, zlouporaba ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, mirovinsko osiguranje i diskriminacija temeljem dobi. Biti starija osoba u Hrvatskoj je trenutno iznimno teško. Nema dovoljno niti dostupnih socijalnih usluga, slično je i sa zdravstvom, starije osobe obraćaju nam se i zbog problema prijevoza u područjima izvan velikih gradova, a postoji nažalost i veliki prostor za zlouporabe povjerenja, bilo ugovorima o doživotnom i dosmrtnom, bilo uvjetima u pojedinim obiteljskim domovima, a tu su i pitanja koja ljudima u svakodnevnom životu doista čine život težim, kao, primjerice, pitanje podizanja mirovine koja im se više ne šalje poštom. Inače, sve ovo su teme koje nam moraju biti važne, ne samo zato što ćemo, ako imamo sreće, svi jednog dana biti stariji nego zato što velika većina ljudi ima i to iskustvo brige za nekog tko voli ili kog je volila tko je bio star i za koje je trebalo brinuti. Pritom, trenutno prema popisu stanovništva iz 2021. 22,45% stanovnika iznad je 65 godina, a 56,5% starijih osoba koji žive same u Hrvatskoj u riziku su od siromaštva. Ujedno su stariji bili i među najpogođenijima covid epidemijom. Bili su tu prisutni i veći rizik, ali i ono što je njima donio lock down usamljenost, umiranje, sami u bolnicama bez posljednjeg pozdrava sa obitelji. Bili su izolirani. Nama su se obraćali sa brojnim problemima. Istovremeno neke teme nisu bile vezane uz covid nego ostaju kao problemi i dalje primjerice nedostatak mjesta u domovima pri čemu se obiteljski domovi moraju transformirati do 2027. u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Mi i dalje zagovaramo uvođenje statusa njegovatelja za starije članove obitelji, gdje trenutno djeca i unuci koji brinu za svoje starije u svojim kućanstvima nemaju dovoljnu podršku države. Isto tako, nešto na što ukazujemo je i …/Govornica se ne razumije./… stereotipi, predrasude i diskriminacija usmjereni prema starijim osobama. Istovremeno i mladi također to osjećaju po nekim drugim osnovama. Isto tako, već sam spomenula i utjecaj epidemije na mentalno zdravlje. Sigurno ćemo o tome više razgovarati tijekom rasprave o posebnom izvješću, ali kod mladih prema onom o čemu se nama obraćaju i što vidimo to je pitanje nesigurnosti radnog mjesta, prava mladih na adekvatno stanovanje, osamostaljivanje i zasnivanje obitelji koji upravo zato što ne mogu osigurati stambeni prostor njima stvara probleme. Nadalje kad gledam područje socijalne skrbi, odnosno siromaštva i ljudskih prava tu smo uočili brojne probleme, slabu informiranost korisnika o socijalnim pravima, slabu prilagođenost sustava lokalnim potrebama, regionalne nejednakosti iz kojeg onda je proizlazila i neravnomjerna podrška siromašnima. To da socijalne usluge bilo da govorimo o pomoći u kući ili dnevnim boravcima nisu dostupne svugdje u RH. Isto tako i pitanje socijalnih samoposluga čiji rad i financiranje nije regulirano zakonom. Što se tiče samog siromaštva u izvještajnom razdoblju stopa rizika od siromaštva je stagnirala, iznosila je 18,3% za 2020. Nakon toga je porasla na 19,2 za 2021. Sada je opet u padu na 18%. Međutim, ponekad je potrebno gledati i ove statističke podatke sa pažnjom na pojedine skupine, pa tako je ona i dalje u porastu kad govorim o siromaštvu starijih. Dakle, tijekom izvještajnog razdoblja u riziku od siromaštva bila je u Hrvatskoj svaka druga starija osoba koja je živjela sama, gotovo svaka treća jednoroditeljska obitelj i gotovo svaka četvrta obitelj sa troje ili više djece. Neki pozitivni pomaci vezano za sustav socijalne skrbi i prava koja iz njega građani ostvaruju bili su zapošljavanje preko 200 stručnih djelatnika u centrima za čime postoji potreba kako bi oni doista mogli raditi svoj posao uključujući i posao terenski, i uvođenje statusa službenih osoba za socijalne radnike kao i jačanje njihove kazneno-pravne zaštite s obzirom na sve ono s čim su suočeni. O reformi sustava socijalne skrbi vjerujem da ćemo više pričati kada ćemo raspravljati o Izvješću za 2022. godinu, međutim ona je započela 2021. pripremom novog Zakona koji je stupio na snagu 2022. kada smo zagovarali brojne aspekte koji i dalje ostaju relevantni i iznimno mi je žao da nisu bili uvršteni tada u zakon. Zakon je u međuvremenu doživio dvije izmjene, a sada je upravo u postupku još jedna izmjena, a još je jako puno važnih pitanja koje bi trebalo bolje tim zakonom riješiti. Što se tiče prava na rad godinu su obilježile poteškoće sa radom od kuće koji nije bio adekvatno zakonski reguliran. Bila je potrebna prilagodba što poslodavaca, a što radnika. Pratimo učinak izmjena Zakona o radu. Ono što je bilo u fokusu mnogih bile su covid potvrde koje su bile uvjet za pristup radnom mjestu, ali i neki ranije poznati problemi koji su zapravo kontinuirani bilo da govorim o neisplati plaće ili tzv. radu na crno, zlouporabi rada na određeno koji je isto poseban problem za mlade, ali i u području obrazovanja, uznemiravanje na radnom mjestu odnosno mobbing, gdje radnici zapravo vrlo često ne znaju kome se mogu obratiti, nemaju informacije i nemaju povjerenje, ali i diskriminacija pri radu i zapošljavanju kao različita od mobinga koju su prema pritužbama koje smo mi zaprimali doživljavali temeljem dobi, zdravstvenog stanja i nacionalne pripadnosti u najvećoj mjeri. Što se tiče platformskog rada koji je dijelom reguliran od 2022. Zakonom o radu ukazali smo na važnost dobre regulacije ovog pitanja. To je nešto što je bilo moguće vidjeti iz drugih europskih država i eto i dalje ostaje kao tema za Republiku Hrvatsku. Vezano za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ili popularno zviždači pri čemu mi koristimo izraz zviždači kada govorimo o ovoj pojavi u širem smislu, ali prijavitelji nepravilnosti kada govorimo o osobama koje ulaze u doseg ovog zakona. Tijekom te godine aktivno smo sudjelovali u pripremi novog zakona kao dio radne skupine, ali naravno i dalje radili na primjeni zakona iz 2019. godine koji je definirao ulogu pučke pravobraniteljice vezano za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. U 2021. imali smo više visoko profiliranih slučajeva koji su podizali svijest javnosti o važnosti prijavljivanja. Ono što smo mi vidjeli je da dio poslodavaca, a to ostaje na žalost i dalje tako i dalje nije imenovao povjerljivu osobu iako je to zakonska obveza. I postupajući kao tijelo nadležno za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, ali pratili smo i postupanje po unutarnjim prijavama nepravilnosti i javno razotkrivanje zapravo prateći ukupnu primjenu tog zakona, sada starog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, te smo zapravo dosta puno truda uložili u edukaciju o ovom zakonu što povjerljivih osoba, što poslodavaca, što radnika, ali i odvjetnika i sudaca. Gledajući pravosuđe kao područje opet smo i u 2021. imali značajan broj pritužbi i na postupanje sudova i drugih pravosudnih tijela i građani su brojnim pritužbama zapravo i iskazivali tu svoju negativnu, nepovoljnu percepciju. Ukazivali smo u izvješću i na nejednakost stranaka u ovršnim postupcima i potrebu donošenja novog cjelovitog Ovršnog zakona. Isto tako i da bi besplatna pravna pomoć trebala biti dostupnija što je kasnije i postala daleko većim iznosom koji se odobrava za besplatnu pravnu pomoć. Vezano za zločine iz mržnje kao kaznena djela motivirana mržnjom kao što je navedeno u izvješću i 2021. godine bilježi se blagi porast. Ta su djela bila najčešće motivirana etnicitetom žrtve. 2021. donesen je kao važan i potreban novitet protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje, no to tek preostaje za vidjeti kako će točno utjecati na suzbijanje, progon i statističko praćenje. Vezano za pravo na zdrav život i zdrav okoliš koje je sada i na razini UN-a priznato kao novo ljudsko pravo, a koje je RH još davno zaštitila Ustavom. Držimo da ga je potrebno dodatno razraditi zakonima i drugim propisima, a o izvješću zapravo izvještavamo kroz svoj rad na predmetima vezano uz onečišćenje zraka, vode, tla, morskog okoliša, nepropisno gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, ali i događaje uvjetovane klimatskim promjenama. Vezano za migracije i postupanje policije između ostaloga u izvješću se tematizira i presuda Europskog suda za ljudska prava tada donesena u slučaju pogibije djevojčice Madine isto kao i izvješće SPT-a Odbora vijeća Europe koje je isto tada postalo dostupno koji i jedno i drugo potvrđuju, dakle i Europski sud za ljudska prava i Izvješće SPT-a potrebu provođenja učinkovite istrage o pritužbama na onemogućavanje pristupa u međunarodnoj zaštiti i pritužbama na policijsko nasilje prema iregularnim migrantima. Isto tako, ukazujemo i da još uvijek nemamo uvid u sve podatke. Vezano za zatvore u izvješću se ponovo i ove godine ukazuje na prenapučenost zatvora, na pritužbe zatvorenika na zdravstvenu zaštitu. Pri tome, s obzirom na epidemiju došlo je do obustave zajedničkih aktivnosti, a provodili smo i anketu, pa onda u izvješću više piše o tome što su doista zatvorenici doživljavali. U izvješću su još i prava nacionalnih manjina, diskriminacija, uvjeti života Roma koji , ja hoću istaknuti da čak petina djece Roma … …/Upadica Radin: Hvala./… … ide u školu segregiranim razredima. Pitanje slobode medija i izražavanje, umjetna inteligencija i s obzirom na obujam izvješće 234. stranice, ovo je bio kratki pregled tema, a meni će biti drago raspravljati, komentirati i odgovarati na vaša pitanja. **Radin, Furio

Jeste li zadovoljni sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske i vašeg ureda? I drugo pitanje krši li Vlada Andreja Plenkovića ustavna, ljudska prava i slobode hrvatskih građana? Molim odgovor.

Suradnja uvijek može biti bolja i sa Vladom i sa Saborom, a krši li Vlada zakone, međunarodne standarde pa vjerujem da ste pročitali izvješće. U njemu se u odnosu na brojna pojedinačna pitanja ukazuje na kršenja prava hrvatskih građana. da država jest ta koja krši ljudska prava, to je u prirodi toga što su ljudska prava. Međutim, država ih i štiti. I različiti dionici u tom sustavu imaju različitu ulogu. Stanku je tražio gospodin Grmoja u ime MOST-a. na dvije predstavke. U tim predstavkama diplomat upozorava i zapravo potvrđuje se da je glavni inspektor ministarstva Božić na sjednicama Antikorupcijskog vijeća lagao kako bi od državnih institucija nastavio zataškavati prevare u našim veleposlanstvima gdje su se ljudi postavljali bez kriterija. Sabljak je u toj pritužbi 2021. godine zatražio da mu od Vlade RH zaštitite pravo na odgovor na predstavku. To je pravo zaštićeno Ustavom člankom 46. Vi ste tri puta prosljeđivali samo te njegove predstavke. Četvrti put ste zatražili očitovanje koje ponovno niste dobili 2022. u listopadu i zatim ste odustali od zaštite ustavnih prava, dakle diplomata Sabljaka. Na raspolaganju imate snažne zakonom utvrđene alate za zaštitu ljudskih prava i jedan od tih alata je davanje preporuka i upozorenja državnim tijelima na što vam je također skrenuta pozornost u predstavci iz veljače ove godine. Ništa niste poduzeli, ponašate se kao poštar koji samo dostavlja predstavke. Vi nemate tu komociju ne zamjerati se Vladi Republike Hrvatske kada se hrvatskim građanima krše njihova ustavna prava i kada se zataškavaju prijevare. Mandat vam traje osam godina, dakle da Plenković dobije još jedan mandat vi biste i dalje bili pučka pravobraniteljica. Imate čak imunitet i ja vam postavljam jedno pitanje. Vi ste ovdje u ovom konkretnom slučaju, dakle imali ste mogućnost sazvati konferenciju za medije, upozoriti javnost, upozoriti Hrvatski sabor na kršenje ustavnih prava. Ništa niste napravili. Ako se niste kadri suprotstaviti Plenkoviću i prozvati ga javno zbog kršenja hrvatskog Ustava, onda podnesite ostavku jer niste sposobni

**Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani dopredsjedniče, poštovana pravobraniteljice i poštovani predstavnici Vlade. U izvješću za '21.g. spominjete veliki broj predmeta slučajeva u kojima ste postupali, da li mislite da su sve pritužbe realne, osnovna ili imaju i drugu dimenziju namjerno nanošenje štete, kakva je vaša uloga i kakva je moguća kontrola štete? Imate li kakvih slučajeva aproksimativno i koliko takvih? Hvala. Gospođa Šimonović Einwalter. Nisu sve pritužbe osnovane, doista nisu, mi uvijek prvo analiziramo jesmo li nadležni, a onda što su navodi, ispitujemo navode i nakon provedenog ispitnog postupka utvrđuje se osnovanost te izriču mjere. Naravno da ima i situacija gdje je nekom nanesena nepravda, a ta osoba ukazuje da je riječ o povredi prava, a pri tom nije riječ o povredi prava, međutim i toj osobi ćemo se onda obratiti i odgovoriti. Isto tako i u odnosu na osobe kada im ne možemo pomoći jer recimo nismo nadležni da ćemo im tzv. opće pravnu informaciju uputiti kome se mogu obratiti. Da li ima i onih pritužbi koje možda streme nekome nanijeti štetu? Da. Da li kroz naše postupke do toga dolazi? Pa za sada nije dolazilo zato što pazimo da u otvorenim predmetima dok traje ispitivanje činjenica i ispitni postupci iznosimo isključivo one informacije koje su utvrđene pazeći

A da ne, ne, ne, ne može to oko pauze se ne može odgovorit ne, ne jer nije bio uključen mikrofon. Gospođa Katarina Peović. Poštovana pravobraniteljice. U Hrvatskoj se radnička prava krše i to je sasvim jasno iz ovog vašeg izvješća, manipulativan je smjer kojim će očito ići HDZ u ovoj raspravi, a naznačio ga je Dražen Bošnjaković da je sve više-manje u radu samo postoji prostora za poboljšanje. Jedna od stvari koje ste naveli u svojim preporukama da se Zakon o radu treba voditi Europskom direktivom o poboljšanju radnih uvjeta radnika putem digitalnih platformi, HDZ ne samo da se nije vodio tim naputcima nego je napravi upravo suprotno od toga. EU direktiva za tim da se radnike na digitalnim platformama zaštiti na način da digitalna platforma bude odgovorna za radnike, a HDZ u svom Zakonu o radu uveo agregatore posrednike što nema niti u jednom europskom zakonu koji ne mogu biti poslodavci i njih smatra odgovornim. Oni niti ne zapošljavaju niti određuju cijenu rada, niti mogu poboljšati radne uvjete radnike. Jeste li za to da se agregatori maknu iz Zakona o radu? **Radin, Hvala vam na ovom pitanju, mislim da je rad putem digitalnih platformi itekako važna tema koja nije dostatno riješena iz više razloga. Apsolutno Hrvatska mora poštovati europsko pravo i poštovati direktive, to je neupitno i isto tako ih ispravno transponirati u svoj pravni sustav. U odnosu na ovu temu moram reći da smo vrlo aktivno … za drugačija rješenja prilikom donošenja Zakona o radu, a isto tako i ukazivali i dalje ukazujemo i na udio stranih radnika u okviru platformskog rata što je također jedno pitanje gdje dolazi zapravo do presijecanja dva skupa problema. Trenutno imamo brojna pitanja vezano za strane radnike, brojna pitanja vezano za platformski rad i rad na platrofmama i onda posebna pitanja vezana za strane radnike i rad na platformama. Složila bih se s vama u odnosu na ovu temu, mislim da na ovome treba dodatno itekako raditi i osigurati onima koji rade na ovaj način …/Upadica Radin: Vrijeme./… zapravo adekvatne i dostojanstvene uvjete Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice. U svom izvješću za 2021.g. dali ste brojne preporuke za otklanjanje sustavnih nedostataka i nepravilnosti koji dovode do povrede ustavnih i zakonskih prava građana. Imamo također i mišljenje Vlade već iz lipnja 2022. gdje Vlada navodi što sve čini i pojedino ministarstvo kako bi se određene vaše preporuke i osvojile usvojile i kako bi se prava građana bila što što kvalitetnija i bolja. Kako smo mi zastupnici u HS-u i tu se raspravljaju i usvajaju zakoni, koji zakoni ili koji zakon bi trebalo što prije izmijeniti ili dopuniti kako bi naši građani postigli veću razinu prava kako bi se smanjile postojeće nejednakosti i naši građani imali kvalitetniji život. **Radin, Hvala vam na ovom pitanju, ono je zapravo toliko obimno, ali evo sada ću reći samo za početak, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, ali i drugi. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice. Evo u RH starije osobe od 65 godina čine gotovo četvrtinu stanovništva odnosno 22,45%, kako ste i sami rekli biti starija osoba u RH nije lako, izloženi su siromaštvu, mirovine su niske, sve više je onih koji se uz svoje mirovine odlučuju na rad ne iz želje nego zato što to trebaju. Uz nedostatne usluge sve više je i oni koji sklapaju ugovore o doživotnim i dosmrtnim uzdržavanjima. U odnosu na 2022.g. kada je sklopljeno 7,5 tisuća takvih ugovora u 2021.g. je bilo prema podacima značajan manji broj. Kako komentirate taj porast, ali i činjenicu da ne postoje zaštitni mehanizmi još uvijek prilikom sklapanja sklapanja tih ugovora? Ugovori se sklapaju isključivo uz prisutnost javnih bilježnika, uz prisutnost osobe koja je predmet ugovora, bez stručnog radnika i bez registra koji ne postoji. Koji je vaš komentar pretpostavljam da niste zadovoljni radom Vlade. **Radin, Furio Hvala vam na ovom pitanju. Ovo doista je veliki problem. Nisu svi ovi ugovori problematični. Ono što je problem su zlouporabe ovih ugovora i trenutno nema dovoljno osigurača u našem pravnom sustavu, niti je ograničen broj ugovora koje pojedini, pojedina osoba može sklopiti, niti postoji registar osoba koje su sklopile ove ugovore, niti su oni zapravo tako imenovani da bi prosječna osoba znala o kojem je ugovoru riječ i koja je ključna razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Osobe koje ih sklapaju su u pravilu osobe koje se ne mogu više brinuti same za sebe, a istovremeno vrlo često ne znaju u šta se točno upuštaju. I još jedan problem je da kada se ne izvršavaju ugovorene obveze nakon toga kada dolazi do raskida ovih ugovora ti postupci predugo traju. I prema informacijama koje mi imamo, imamo starije osobe koje bez skrbi i pomoći, a nekada i bez nekretnine koju su slijedom takvih ugovora zapravo prepisane na drugoga …/Upadica: Hvala./… ostaju bez skrbi i pomoći i umiru čekajući raskid ugovora. Maja (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana, napisali ste da se profilira potreba za zaštitom od lažnih vijesti i dezinformacija. Te dezinformacije i te lažne vijesti naravno onemogućavaju građane da na temelju pravih, objektivnih nekakvih parametara donesu svoje odluke koje se naravno utječu na njihovo pa od zdravlja, o zaštiti ljudskih prava i svega onoga o čemu pričamo. Molim vas da pojasnite što ste kao pučka pravobraniteljica poduzeli po tom pitanju. Način na koji to mislite pratiti ili već pratite i u konačnici metodologiju prikupljanja podataka jer recimo konkretno u medicini to se temelji na medicini temeljeno na dokazima, a nije mi jasan mehanizam pa evo to bi volila da malo pojasnite. Tena** Pa jedno je pitanje kako je regulirano širenje lažnih informacija, to je pitanje između ostaloga i Zakona o prekršajima protiv radnog reda i mira. Sudjelujemo u radnoj skupini odnosno sudjelovat ćemo. Što se tiče samih dezinformacija bitnu ulogu imaju tzv. fact checkeri ili provjeritelji činjenica. Time smo se isto bavili u 2021. godini ukazujući kako je upravo u vrijeme pandemije bilo pojačana pojava lažnih vijesti i niz informacija i dezinformacija. Bilo je vidljivo zapravo i nedovoljno povjerenje u znanost. Ono što je iznimno bitno i to se vidjelo diljem EU pogotovo tijekom pandemije vidi se sada i vezano za rat u Ukrajini da i obračunavanje sa širiteljima lažnih vijesti pogotovo onima koji to čine zlonamjerno iznimno bitno jer inače

Zahvaljujem. Grafikon koji govori o postotku provedbe preporuka iz izvješća bez obzira što se vidi nekakav trend blagog povećanja, ali mi smo zapravo sa onih 20, 26% došli tek na 43%, svjedoči da u Hrvatskoj postoji vrlo, vrlo niska razina političke kulture i odgovornosti aktualne vlasti. HDZ ima vlast već punih 7 godina. Nepoštivanjem preporuka i ne provođenjem preporuka iz izvješća pučke pravobraniteljice pokazuje koliko cijeni institucije ove države i koliko cijeni vlastite građane. Dakle, to je poraz. ove podatke dovest ću u svezu sa istraživanjem koje je objavljeno jučer na temu mladi, mediji i demokracija koje govori o tome da mladi pokazuju veliku količinu nepovjerenja prema institucijama i demokraciju u RH vide kao lažnu. Nemotivirani su za izlazak na izbore …/Upadica: Hvala./… i kažu da zapravo imaju nisku razinu uopće znanja o tome što demokracija jest. Kako vidite ovaj problem u kontekstu …/Upadica: Hvala./… novog Zakona o izbornim jedinicama koje je skrojio HDZ u svojoj kuhinji pod režijom Šeksa? **Radin, Furio A kao ukratko odgovoriti? Pad implementacije preporuka nakon 2017. kad gledamo '18., '19. i '20. vežem primarno uz ne raspravljanje o tim izvješćima. Znači to su bila izvješća pravobraniteljice Vidović koje sam tek ja kao pučka pravobraniteljica imala prilike prezentirati ovom saboru. Što se tiče istraživanja mislim da nam nedostaje zapravo edukacije mladih o tome o tome što je demokracija, što su ljudska prava, što je jednakost, a to je pokazalo i to istraživanje, a što se tiče ovog zakona naravno pisat ćemo mišljenje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, ali mislim da je itekako važno imati radne skupine koje su pluralistički sastavljene, poštivati stručnjake i akademsku zajednicu i slijediti ono što su dobre preporuke Venecijanske komisije. Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažena pravobraniteljice sa suradnicima, pred nama je sveobuhvatno izvješće koje kao što ste i sami naglasili nastalo u neizvjesnim vremenima višestrukih kriza. Analiza je ovo ljudskih prava koja je obuhvatila sva područja. Izvješće sadrži 156 preporuka i ja vjerujem kako će se te preporuke čim prije implementirati kako bi naravno popravili kvalitetu i učinkovitost institucija, a samim time naravno i kvalitetu života. Dosta često u ovom visokom domu čujemo kritike na program kroz koji je, koji je kroz sve svoje faze zapošljavao gotovo 19 tisuća teže zapošljivih žena na tržištu rada koje su skrbile gotovo 120 tisuća naših starijih osoba odnosno krajnjih korisnika, radi se o programu Zaželi. Stoga je moje pitanje vama, što mislite i kakvo je vaše Odgovor. **Šimonović Einwalter, Tena** A inicijalno kada je krenula prva faza Zaželi imali smo pritužbe žena koje su nam ukazivale da nisu dovoljno jasni kriteriji po kojima se odlučivalo tko će biti u njega uključen kao pružateljica usluga starijima. Ja zapravo mislim da je taj program vrlo koristan i potreban i mislim da bi bilo dobro da je svim starijim osobama u RH koje su u potrebi dostupan takav tip pomoći, a mislim da to sigurno koristi i ženama koje se zapošljavaju zapošljavaju kroz program „Zaželi“, dakle mislim da je to vrlo pozitivna stvar i mislim da bi bilo dobro da postoji svuda diljem RH. **Radin, Furio Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, u izvješću govorite o problemu diskriminacije temeljem rasne ili etničke pripadnosti kojom su najviše izloženi pripadnici manjine i migranti. Ne radi se samo o fizičkim napadima iako to samo tako gordo zvuči, međutim radi se i o diskriminaciji primjerice kod potraživanja stanovanja ili nekih, zadovoljenja nekih osnovnih ljudskih uvjeta. Ono što mene zanima vjerojatno o takvim situacijama ne bismo saznali da ne postoje te osobne osobne pritužbe na takve situacije, a ne možemo očekivat da će se takvi radnici ili migranti općenito sami potužiti pravobraniteljici. Postoji li i kakva je suradnja sa Državnim inspektoratom i sa policijom i imamo li konkretne podatke o tome kakav je udio takvih diskriminiranih migranata ili radnika u ukupnom broju stranih radnika ili u odnosu na ostale radnike ako, uvjetno rečeno ostale, dakle ne one koji pripadaju migrantskoj skupini? Hvala lijepo. Hvala vam na ovom važnom pitanje. Kroz godine gledajući ovaj mandat tijela za suzbijanje diskriminacije nama su br. 1. pritužbe na rad i zapošljavanje kad gledate područje i što se tiče osnova na rasno ili etničko podrijetlo odnosno nacionalnu pripadnost. Što se tiče stranih radnika o tom piše u izvješću za 2022., isto vam mogu odma reći, evo prošli tjedan smo održali sastanak sa Državnim inspektoratom vezano za našu bolju suradnju, a s njima surađujemo itekako postoji potreba i to je sad stvarno 5 do 12, ozbiljno gledati situaciju stranih radnika i u kontekstu rasne i etničke diskriminacije, ali ne samo toga nego i uvjeta rada i uvjeta stanovanja. Ako ljudi ne znaju hrvatski jezik, ako ne poznaju naš pravni sustav daleko je manja šansa da će se i pritužiti i nekom obratit za zaštitu svojih prava, a isto tako i ako se boje…/Upadica Reiner: Hvala/…a oni se nalaze u nesigurnom položaju. **Reiner, Željko Hvala vam lijepa. Poštovana pravobraniteljice, dakle iz izvješća je razvidno povećanje postupanja negdje 18% naglasili ste u odnosu na proteklu godinu, što znači da je broj građana koji su se tijekom 2021.g. obraćali pučkoj pravobraniteljici veći, a to ujedno znači da građani zapravo prepoznaju institut pučkog pravobraniteljice, pučkog pravobranitelja i to je dobro. Dakle i sami ste naglasili ovo je zapravo izvješće o stanju ljudskim prava i kad se pogledaju pritužbe po područjima onda vidimo porast broja pritužbi u odnosu na prethodnu godinu u području diskriminacije, u području socijalne skrbi i u području obiteljskog prava, dakle dosta velik broj je postupanja i pritužbi odnosno u području socijalne skrbi i obiteljskog prava. Sami ste naglasili, a i iz izvješća je razvidno da je izdano 156 preporuka ukupno od kojih je negdje oko 45% su uslijedila postupanja nadležnih tijela…/Upadica Reiner: Hvala/…. E sad mene zanima preporuke izdane Ministarstvu rada …/Upadica Reiner: Hvala lijepa, Poštovana pučka pravobraniteljice. i loše i zahtjevno i s jedne strane može ukazivati na to da ima više problema, može ukazivati i na povjerenje građana prema instituciji i prepoznatost. Kad gledam ovako komparativno zapravo smo mi u gornjoj polovini prema onome što je istraživala Agencija za temeljna prava EU u smislu prepoznatosti kada pitate građane o instituciji za zaštitu ljudskih prava kojoj se trebaju obratiti. Što se tiče preporuka koje se odnose na to ministarstvo i na sustav socijalne skrbi moram reći da smo zapravo i 2021., a i nakon toga održali cijeli niz različitih sastanaka u odnosu na pojedine teme, a možda smo se najviše našli vezano za upravo prava starijih osoba, nasilje nad starijim osobama i tu osobito surađujemo rekla bih jer je i ministarstvo uvidjelo tu potrebu. Isto tako i vezano za domove i uvjete u domovima. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem g. predsjedavajući. Uvažena pučka pravobraniteljice, dakle ja zaista mislim da je vaših 156 preporuka, govorit ću o ovom izvješću '21., zaista bi trebalo biti plan rada Vlade, one Vlade i onih Vlada koje bi doista htjele raditi za javno dobro i za naše građane, naročito s obzirom na to da se mnoge teme o kojima vi govorite i mnoge preporuke koje imate se iz izvještaja u izvještaj ponavljaju već godinama, pa usuđujem se reć i 10-ljećima. Ono što bih vas ja sada pitala je da molim vas da nam kažete kakvi su vaši uvjeti rada, imate li dovoljno zaposlenika, imate li dovoljno financija za sve one potrebe vašeg ureda koji je zapravo

Često ja čujem i to, o pa ima vas jako puno. Kada gledate da je to 5 mandata i šta mi sve radimo to nije jako puno. Ja vam to odgovorno tvrdim zato što sam i radila analizu toga kako je u drugim državama članicama EU gdje postoji različita institucionalna arhitektura u odnosu na tih 5 mandata. Ono što trenutno, pa evo tu su troje mojih zamjenika, nama predstavlja najveći problem i ono što sam istaknula u uvodnom govoru, a to je da se kroz godine zapravo broj zamjenika nije mijenjao, a dolazile su nove zadaće. S novim zadaćama su u određena vremena dolazili i novi djelatnici i državni službenici, nije to uvijek bilo baš kako treba vezano recimo za Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti gdje smo dobili novi mandat bez bilo kakvog povećanja što vam je problem jer onda ne možete ni ono što ste prije radili raditi jednako dobro, a ni ono što ste dobili u zadatak. Trenutno je problem s obzirom na strukturu institucije koja nema rukovodeće državne službenike nego plošnu strukturu sa savjetnicima to da i dalje isto kao i kada …/Upadica Reiner: Hvala./… je bio jedan mandat, imam tri zamjenika, a bar još jedena bio bi potreban. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala Zahvaljujem se. Poštovana pučka pravobraniteljice. Kao jedan od gorućih problema u vašem izvještaju upravo govorite o … u školama. Navodite da je uzrok između ostalog i odlukama roditelja djeca da ispisuju djecu iz škole, sa značajnim udjelom pripadnika romske nacionalne manjine. To postižu naravno na način da menjaju prebivalište djece na fiktivan način, al nisam čuo da je netko zbog toga kažnjen. Smatrate li da bi MUP trebao reagirati u ovakvim slučajevima i imate li saznanja da je netko iko kažnjen zbog toga ili sankcioniran? Ne samo da se time krši zakon već se i doprinosi segregacija što bi moglo opet završiti na Europskom sudu za ljudska prava. Hvala. Hvala vam na ovom pitanju. Segregacija romske djece je jedna sramota RH i mislim da je itekako važno pitanje koje žurno treba riješiti. To je i ponavljajuća preporuka, bila je u izvješću za 2021. i u izvješću 2022.. Ja primarno tu vidim ulogu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali isto tako i jedinice lokalne samouprave i samih škola. Ova segregacija proizlazi s jedne strane iz prostorne segregacije segregacije i toga što imamo romska naselja i onda pitanja da li ćete kao što i sami znate prevoziti djecu do dalekih škola itd., ali dio problema sigurno je i u stavovima roditelja koji ne žele da njihova djece idu u školu ili idu u razrede s romskom djecom. Mislim da je potrebno žurno izraditi akcijski plan desegregacije djece u školama i doista mislim da i ona prošla presuda Europskog suda za ljudska prava protiv RH u predmetu Oršuš je bila jedna previše, a imamo i druge presude poput one DH protiv Češće, ali presude protiv Albanije i drugih država članica Vijeća Europe koje bi mogle biti smjernice RH …/Upadica Reiner: Hvala./… kako bi izbjegla još jednu ovakvu presudu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovana pučka pravobraniteljice. Ja ću se još jedanput referirati na provedbi preporuka. apsolutno mislim da baš izvješće bi trebalo biti plan rada Vlade za neko naredno razdoblje, ne mislim da ima čarobni štapić i da može se isti tren usvojiti sve, ali mislim da se tu treba vidjeti neki napredak. pučke pravobraniteljice odnosno pravobranitelja kod proteklih desetak godina, polako je taj postotak prihvaćenih preporuka rastao i rastao je tamo do 2017. kad je došlo do 65% što moram se složiti u odnosu na neke druge u odnosu da idealno nije baš, ali nije loše. I onda je 2018. to naglo palo na 26% da bi 2019. bilo 20% da bi se sad u 2020. vratilo na 43%.

time se isto šalje jedna poruka i mislim da je to prilično jasno, dakle to izvješće za 2018., 2019. i 2020. nije bilo raspravljeno za mandata tadašnje pravobraniteljice nego tek 2021.. Mislim da je tu iznimno važno vidjeti ulogu HS-a u potpori instituciji dakle jedino pučki pravobranitelj Ustavom određen kao opunomoćenik odnosno opunomoćenica HS-a izrijekom izrijekom naveden odnosno navedena u Ustavu i nalazi se u članku odmah iza onih članaka Ustava koji govore o radu HS-a. To nije mala stvar, ja cijenim da je to iznimno važno i mislim da bi potpora HS-a toj instituciji trebala biti veća uključujući i …/Upadica Reiner: Hvala./… ažurnije raspravljanje o izvješćima. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovana pučka pravobraniteljice sa suradnicima srdačno vas pozdravljam. Vezano na ono što ste u izvješću napisali na problematiku zaštite prava naših sugrađana, pogotovo u postupcima pred institucijama, spomenuli ste da su dosta problemi vezani i u ovršnim postupcima koje građani vode, da građani još uvijek ne poznaju najbolje svoja prava u tim postupcima, iako smo Ovršnim zakonom prilično dobro riješili riješili njihovu poziciju tim postupcima i zaštitili ih na taj način, međutim čini mi se da se nedovoljno koristi institut osobnog stečaja potrošača. Ne znam zašto je to tako, da li bi se više trebalo raditi na promociji i u poznavanju građana s time? Vezano na to je i pitanje prava na besplatnu pravnu pomoć i tu ukazujete na to da su građani čak nedovoljno informirani, iako se radi na tome i informiraju se građani, poznati su pružatelji usluga besplatne pravne pomoći. Međutim, zanima me kako biste poboljšali tu situaciju da građani …/Upadica Reiner: Hvala./… budu što bolje upoznati …? Što se tiče stečaja, pa zapravo Ovršni zakon je iznimno komplicirala materija i to mi kao pravnice znamo, a vjerujem da građanima koji nisu pravnici ona još kompliciranija. Zakon se mijenjao puno puta i to je kompleksna materija, trebalo bi je urediti jednim cjelovitim zakonom, ali i pružiti besplatnu pravnu pomoć zapravo i u odnosu na brojne druge postupke jer doista ona je potrebna. To se radi i radit će se i veći iznos sredstava odobren je za iduću godinu, mislim da bi to bilo posebno dodatno važno za žrtve potresa. Nekada su nam neke procedure toliko kompleksne i komplicirane da ne možemo očekivati da će neka osoba, a to postoji kao pravno očekivanje da će osoba koja živi bez struje i vode sama u kući na vrhu brda pratiti redovito Narodne Novine, pratiti različite izmjene propisa, kada se obraća nekim tijelima u kompleksnim procedurama razumijevati iznimno komplicirane upravno-pravno izrečene odgovore…/Upadica Reiner: Hvala/…besplatna pravna pomoć je važna svim građanima, a posebno onima koji imaju pojačane potrebe. Hvala lijepa. Poštovana pučka pravobraniteljice, vi već u ovom svojem izvješću iz 2021. ukazujete na jedan problem vezan uz izdavanje licence fizioterapeutima, dakle ja se evo već 2 i pol godine bavim s problemom pripravništva i taman kad mislim da su eto neki koraci odrađeni evo novog problema. Naime, sad od siječnja nakon presude Visokog upravnog suda RH gdje je naloženo Komori fizioterapeuta da izmjene svoje dotadašnje postupanje proglašavajući njihov Pravilnik o izdavanju licenci u nekim člancima nezakonit, sve ste vjerojatno upoznati i sad su krenuli problemi jel u nekakvom većem obimu da oni koji su završili srednje obrazovanje fizioterapeuti, odradili staž, pripravniš…, završili prvostupništvo, ne mogu dobiti licencu jer komora traži da dvaputa odrade isti staž. Ja sam imala sastanak u Ministarstvu zdravstva, dogovorili smo korake, međutim Komora fizioterapeuta se na to oglušuje, Ministarstvo apelira da se jače uključite. Što ćete poduzeti po tom pitanju i koliko je bilo od 2021. do sad tih pritužbi? Pa složit ću se s vama da je ovo jedno pitanje koje predugo stoji neriješeno i nije ovo jedino takvo pitanje, dakle mi smo kroz godine imali cijeli niz profesija gdje nije bila dobro razrađena veza između sustava obrazovanja i zapošljavanja, a gdje ponekada komore zapravo nisu olakšavale nego nažalost otežavale pristup poslu za koji su se ljudi i educirali i zapravo trebali ga moći i raditi, pritom imamo manjak broja ljudi u brojnim sektorima i potrebu za radom i za kvalificiranim radom i čini mi se, ne znam dovoljno konkretno, ali rekla bih i za, i za ovim tipom rada. Evo aktivno ćemo se uključiti u brže rješavanje i ovog pitanja. Ne mogu vam sad reći koliko smo točno predmeta kroz godine imali na ovu temu, ali sasvim sigurno jesmo i sasvim sigurno je pitanje koje treba riješit, mislim da je to u interesu svih. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica pa kad govorimo o unaprjeđenju pozicije starijih osoba koje ste vi obradili u svojem izvješću mislim da treba posebno naglasiti da je ova Vlada osigurala sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost za izgradnju 8 centara za starije osobe koji će osigurati dodatnih 800 smještajnih kapaciteta, a osim toga i pojačati izvaninstitucionalnu skrb za starije osobe odnosno uduplati je, udvostručiti i drago mi je što ste vi pohvalili projekt zapošljavanja „Zaželi“ za što je ova Vlada samo dosad osigurala 2,25 milijardi kuna odnosno oko 300 milijuna eura i da je to projekt koji se zaista

ali „Zaželi“ isto tako ne znači onaj tip kontinuirane skrbi koju neki ljudi trebaju. Recimo jedna tema koju nisam spominjala, a važna je, palijativa. Dakle u palijativi imamo kronične potrebe i to opet brojni znaju iz osobnih života. Što se tiče „Zaželi“ recimo jedna kritika evo sad kad me pitate koju mogu dati, mislim da bi to trebala biti kontinuirana usluga, a ne projektno pitanje. I ponavljam, glavna mana koju vidim kod „Zaželi“ je da nije svuda dostupan odnosno nije svuda dostupna upravo ta usluga. A što se tiče ovoga ne, tzv. petrinjski potres, to nije omaška, to je namjerno tako. Ja bih rekla da je

u replici kolegi Grmoji rekli ste jednu zabrinjavajuću stvar koja je zapravo preusmjerila moje pitanje, a to je da je u prirodi države da krši ljudska prava. U obvezi i prirodi države može biti isključivo zaštita ljudskih prava jer smo se za to po teoriji društvenog ugovora odrekli dijela naših sloboda da bismo zadobili nužnu sigurnost. Stoga ću vas ja pitati nešto što se odnosi na vaše proaktivno djelovanje, a budući da je kolegica Burić upravo htjela govoriti o Vladi RH. Imali smo javno istaknute slučajeve zapošljavanja Katičić, Milić u tijelima države. U tom smislu zanima me jeste li proaktivno reagirali na kršenje čl. 44. Ustava koji podrazumijeva da svi moraju biti zaposleni pod jednakim uvjetima i imati pristup javnoj upravi, jeste li proaktivno reagirali i na slučajeve koji se tiču doma za starije…/Upadica Reiner: Hvala/…koji je bio pod HDZ-om u Splitu itd.? Osnove osnova ljudskih prava su da države krše ljudska prava, ko krši ljudska prava ako ne države, ali dobro. Nadalje vezano za konkretni predmet moram reći da nažalost ponekad neke stvari mi možda i promaknu, ali evo pozivam ovim putem i vas i sve druge saborske zastupnike ako postoji neki predmet koji bude u medijima ili u javnom prostoru, a gdje nismo dobili pritužbu osoba o kojima je riječ, kad dobijemo pritužbu osobe čija su prava prekršena uvijek i bez iznimke predmet se otvara. U odnosu na sve ono što se zbiva u hrvatskom javnom prostoru i sve što imamo prilike pročitati moram reći da nažalost u odnosu na sve pojave ne možemo otvarati predmete jer bi to bilo praktično nemoguće i neizvedivo u odnosu na to koliko ljudi radi u toj instituciji. Što se tiče doma za starije, evo nisam ulovila o kojem domu je riječ, ali u odnosu na sve različite domove i probleme koje vidimo u odnosu na prava starijih osoba

činjenica da postoji institucija pučke pravobraniteljice pokazuje da je jedina uloga države da štiti ljudska prava, a ne da ih krši i to ne može biti opravdanje, a ovdje se spominjao Dom za starije u Splitu gdje je bio na čelnu HDZ-ovac i koji je imao 18 preminulih od Covida. Dakle, očekujemo da pučki pravobranitelj kada se radi o zapošljavanju u tijelima javne vlasti proaktivo reagira i to je slučaj Katičić Milić jednako kao i po pitanju starijih domova kojim su na čelu HDZ-ovci. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika, pa dobijate opomenu. Kolegica Glamuzina je isto digla povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? Pozivam se na članak 328. i na nerazumijevanje. Nije, pravobraniteljica je u jednom trenutku rekla da je uloga države da krši prava, nego da je priroda države kao sustava koji je postavio prava da, da je ona ta koja ih krši ne zato što želi, nego zato što je sustav tako postavljen. Pa ne krši ih Ljubo iz Siska, krši ih sustav takav kakav funkcionira jer ne funkcionira sustav je država. Dobro ja vidim da se to sad pretvara u ne povrede Poslovnika svjesne već ovaj u diskusiju o tome da li država krši prava po prirodi ili ne krši, ja vas molim da ne zlorabimo instituciju Poslovnika zbog jedne diskusije koja je interesantna, ali koju možemo voditi na druge načine i kroz druge forme. Možemo se dogovoriti da ne bude više, da stanemo sa time ili inzistirate? Evo, kolega Grmoja, izvolite onda. **Grmoja, Nikola (MOST)** Dakle, ako država krši ljudska prava, povrijeđen je Članak 238., onda pučka pravobraniteljica mora koristiti mehanizme koje ima na raspolaganju, ona ih ne koristi. Niti izdaje upozorenja Vladi RH, niti saziva, da pučka pravobraniteljica sazove pressicu i upozori da premijer Plenković ne odgovara na predstavke hrvatskih građana, 2 godine nekoliko predstavki i da prozove premijera Plenkovića zbog toga. Ja mislim da bi se drugačije premijer ponašao. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to nije, to je bila isto replika kao što sam i očekivao, prema tome dobijate i vi opomenu. Kolegica Selak Raspudić ponovo. Članak 238., pa ne mogu vjerovati da netko mora objašnjavati i da zna što je zapravo pučka pravobraniteljica mislila da to nije ona, vjerujem da je dovoljno artikulirana da sama pojasni ono o čemu je govorila. A kad govorimo o tome tko krši ljudska prava, ne ne krši ih, ne smije ih kršiti Vlada niti država, nego ih krši ne neki Ljubo nego konkretne osobe koje se zovu Ivan Škaričić, Milić i Katičić itd., koje imaju člansku iskaznicu HDZ-a, a onaj tko ih treba štititi je pučka pravobraniteljica koja treba reagirati u tim slučajevima. Dobro i to je bila kao što znate replika pa i vi dobijate drugu opomenu sada, a sad će pravu repliku imati poštovana kolegica Jeckov. Zahvaljujem. Poštovana pučka pravobraniteljice u ovom izvještaju govorite o 156 preporuka u kojima ste obradili, kako ste rekli više od 60 tema. 45% je onih preporuka o kojima se postupa. U ovaj jedan minut koliko vi imate vremena molim vas navedite mi tri preporuke za koje vam je, za koje smatrate vrlo aktuelnim, a u kojima se

desegregaciji obrazovanja romske djece. Jedna koja se nalazi na samom početku izvješća odnosi iz poglavlja na dobro upravljanje odnosi se na to da sva javnopravna tijela izrade jednostavne prikaze, jednostavne pa ponekad i info grafike gdje će građani moći vidjeti na jednostavan način kako ostvariti pojedino pravo. To se odnosni na sva javnopravna tijela jer kad i kao pacijent dođete u bolnicu trebate dobiti dobre upute šta trebate činiti, ali isto tako ako vam prava budu prekršena kome i kako se obratiti. Ako govorimo o postupku obnove da dobijete jednostavnu infografiku što i kako. Ima još preporuka koje, koje mogu istaknuti kao bitne, ali recimo evo ove, ove dvije mi padaju na pamet kao najbitnije. Hvala. Kolega Kajtazi dignuo je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? moram reći i teško i teško je za čuti i vidjeti nego se to širi da sa takvom lavinom da se to isto tako …/Govornik se ne razumije./… dolazi i u ostalim županijama i u ostalim školama tako da se pripisuje jedno drugoj. tome, moramo svi zajedno raditi, svjestan sam toga da nemate velike ovlasti, ali možemo opet s druge strane puno toga napraviti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Da, naravno i to je bila replika, pa dobijate i vi opomenu. Kolegica Kekin, izvolite. Hvala vam. Poštovana pravobraniteljice hvala na iscrpnom izvješću. Kako i sami primjećujete i često ističete nažalost o njima uvijek raspravljamo kada su njihovi dijelovi već zapravo na neki način manje relevantni, pa bih ja iskoristila ovu priliku u replici da vas pitam za nešto što je aktualno i odvijalo se krajem prošle i u prvoj polovici ove godine. Radi se o slučaju Zambija. Da li ste vi kao institucija primijetili u javnom prostoru pojačan govor mržnje i huškanje i od pojedinaca, od političkih stranaka i od djela medija koje je bilo motivirano transfobijom, homofobijom, mržnjom prema drugačijima, rasizmom

i na što jesam reagirala i gdje jesmo institucionalno reagirali, ne samo priopćenjima za javnost i javnim istupima nego i komuniciranjem odnosno dopisima i DORH-u i Agenciji za zaštite osobnih podataka i Vijeću za elektroničke medije, s nekima od njih su naknadno i održani sastanci na ovu temu. Dakle, da, doista je bilo pojava govora mržnje i u širem, a i u užem smislu, po mom sudu, naravno, to je pitanje DORH-a i hrvatskih sudova, ali da, mislim da je došlo do zapravo vrlo štetnog, destruktivnog, problematičnog i opasnog isticanja pojedinih tema na način koji može direktno škoditi. Dakle, govor mržnje škodi kao takav i kao takav je problem, a dodatno može poticati i druge … .../Upadica: Hvala./... … na različite vidove diskriminacije i nasilja. Prije nego što dam dalje riječ, pozdravimo na galeriji učenice i učenike Srednje škole iz Zlatara. A sada repliku ima poštovani zastupnik Šimićević. kome nalazimo puno podataka iz svih sfera društvenog života i vjerujem da ćete od onih 156 preporuka bar stotinu uspjeti riješiti u ovome periodu. Ono što sam primijetio od tih silnih podataka je da 30% pritužbi ne spada u Zakon o diskriminaciji pa ne znam u koja područja spadaju i na koji način se oni rješavaju i ono drugo što me zanima je, naveli ste da je tek 54% organizirano nastave online za vrijeme covid krize. Ja dolazim iz sustava odgoja i obrazovanja i smatram da je to puno veća brojka jer znam da su zapravo, Hrvatska bila uzor drugim europskih zemljama kako se organizira

evo, obistinile vam se riječi i ja se nadam da će se bar 100 preporuka ispuniti. Što se tiče Zakona o suzbijanju diskriminacije, jedan dio onoga što se prijavljuje kao diskriminacija je zapravo mobbing, dakle sličan tip postupanja, ali bez utemeljenja na nekoj od diskriminacijskih osnova iz čl. 1 st. st. 1 Zakona o suzbijanju diskriminacije, ali ima i drugih situacija, koje su, eto, nepravda koju ljudi percipiraju kao diskriminaciju jer u pravnom smislu ona nije. Što se tiče samog, same online nastave, u ovom Izvješću obrađuju se zapravo online nastava na fakultetima, dakle u odnosu na punoljetne osobe, obzirom da se online nastavom i vrijeme pandemije bavila pravobraniteljica za djecu. Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a. Poštovana gđo Šimonović Einwalter. Htjela bih vas pitati sljedeće, obzirom na sve što se izdešavalo, posebno pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, ove godine, na prijetnje koje je doživljavala po svoj život zbog svog zakonskog djelovanja, smatrate li da bi svi pravobraniteljski uredi tj. čelnici i čelnice tih ureda, s obzirom na prirodu svog posla i na nezavisnost vašeg djelovanja trebali pripadati u skupinu štićenih građana ove zemlje, kao što su primjerice, premijer i predsjednik?

pa ne mislim, mislim da to ovisi o konkurentnim situacijama i konkurentnim prijetnjama koje netko prima. Međutim, mislim da je riječ o jednoj iznimno važnoj temi o kojoj treba govoriti u javnosti, mislim da veliki broj zapravo onih koji istupaju u javnosti primaju različite vidove prijetnji, pa i ja među njima. Pritom odgovor na te prijetnje, način na koji ćete postupati, dakle kada treba obavijestiti policiju, kada treba o tome i na koji način govoriti u javnosti, mislim da su teme o kojima trebamo više raspravljati. Poštovana zastupnica Antolić Vupora. referiram se na pitanje broj 17, koji vjerovatno mnogi građani nit su prepoznali kao pitanje nacionalnosti, nešto što ne treba dokazivati. Drugo, što se pitanje prema vama, dakle da li smatrate da su birači u RH diskriminirani s obzirom u svom biračkom s obzirom da Registar birača ima 500 tisuća osoba više nego što ima popis stanovništva? Hvala. Pa što se tiče popisa stanovništva, koliko ja znam, svatko se mogao slobodno izjašnjavati vezano za nacionalnu pripadnost, međutim, još uvijek imamo brojne nejasnoće kada gledamo pojedina prava odnosno pozitivne mjere koje pripadnici nacionalnih manjina imaju u RH, kako se dokazuje ta nacionalna pripadnost, ima li ju potrebe dokazivati, da li možete promijeniti način na koji se izjašnjavate, itd., uključujući i upise u matice i to je tema s kojom smo se itekako kroz godine bavili. Što se tiče biračkog prava, ovako, moram vam reći da to prvenstveno vidim kao pitanje demokratičnosti, vladavine prava, ali i ljudskih prava u kontekstu biračkog prava. Ne vidim u ovom trenu, ali evo, razmislit ću još o vašem pitanju, s kojom bi to konkretnom diskriminacijskom osnovom točno se moglo dovesti u vezu pa da govorimo o povredi Zakona o suzbijanju diskriminacije. Poštovana zastupnica i potpredsjednica Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana pučka pravobraniteljice sa suradnicima. Moram samo iskazati zadovoljstvo kvalitetom izvješća koje ste podnijeli ovom Saboru iako je zapravo bespredmetno u 2023. g. o stanju ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije za 2021. g., međutim, vi nemate ništa s tim, vi niste odgovorni niti krivi za to, vi ste na vrijeme uputili ovo Izvješće, međutim, odgovorni ga nisu smatrali shodnim uputiti ovdje na raspravu. U svom izvješću bavite se pružateljima usluga stanovanja starijim i nemoćnim osobama i gdje upozoravate da nerijetko domovi štete na korisnicima, na hrani, na grijanju i da nije osiguran adekvatan nadzor nad primateljima tih usluga. Međutim, ono što je meni šokantno i postavljam pitanje, kako je moguće da 17 od 31 pružatelja usluga smještaja je nastavilo raditi unatoč raditi mjere zabrane inspekcije, kako je to moguće? **Reiner, To je odlično pitanje i to je pitanje koje na koje i ja želim odgovor, to ne bi smjelo biti moguće, a vidjeli smo zapravo i u javnosti i par reportaža koje su bile rađene na te teme. Ono što imamo trenutno kao situaciju je da imamo obiteljske domove, dakle imamo i one javne i one privatne, imamo ove manje obiteljske, ono što je godinama bila situacija da zbog nedostatka zapravo mjesta u javnima nicali su i privatni, neki su skupi i nude dobru uslugu. Naravno problem je uvijek kad imate onih koji su jeftini, ljudi ne mogu platiti onda će neko ići spuštanjem cijene sve niže, niže i niže kada je ta usluga niska, a glavni problem su zapravo oni ilegalni i oni koji nakon što izgube licencu i nakon što bude utvrđeno da ne smiju raditi nastavljaju raditi, za takve, za takve ljude i za takve domove potrebne su postupci stroge sankcije i više inspekcije na terenu. Zahvaljujem. Poštovana pravobraniteljice. Prvo da izrazim zadovoljstvo sa izvještajem koje je odlično, a nadalje pitanje koje je vezeno za korupciju. Činjenica je da u Hrvatskoj caruje korupcija i da neumoljivo izjeda naše društvo u vašem se izvješću pozivate na redovno izvješće Europsko komisije o vladavini prava u kojem je navedeno da se među stručnjacima i poslovnim rukovoditeljima i dalje smatra da je u javnom sektoru visoka razina korupcije. Prema izvješću Transparency Internationala za 2020.g. ta se percepcija pogoršala u proteklih pet godina što ispada da se zapravo pogoršalo u vrijeme vlada premijera Plenkovića. Vi ste dali svoje preporuke, međutim izvješće Europske komisije za 2022.g. je također poražavajuće za Hrvatsku i zapravo nema poboljšanja što znači da Vlada nije poduzela ono što je trebala poduzeti da se smanji korupcija. Što namjeravate vi poduzeti u svojim sljedećim koracima da bi se ta korupcija smanjila?

kada radimo po Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Upravo ta prijava nepravilnosti i ono što radimo vezano za monitoriranje primjene cijelog tog zakona, ali i sada po ovom novom zakonu kroz pojačanu prijavu koju vidimo nama kao vanjskom kanalu za prijavljivanje nepravilnosti mislim da pridonosimo borbi protiv korupcije u Hrvatskoj. Jedan dio pitanja ovdje naravno je i pitanje što je stvarnost, a što je percepcija to je isto tako važno, ali da je neupitno percepcija hrvatskih građana da je korupcija u Hrvatskoj problem, da proizlazi iz brojnih izvješća ne samo Europske komisije nego i međunarodnih organizacija i međunarodnih, ali i nacionalnih organizacija civilnog društva je činjenica. Čini mi se da svako u svom segmentu treba raditi više bilo da govorimo o

a odnosi se na Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Naime, govorite o nacionalnoj naknadi za starije osobe gdje bi je trebalo povećati, da bi je trebalo dostavljati na kuću odnosno drugačija isplata itd., moram napomenuti da je ta naknada uvedena zapravo tek od 1.1.2021. u visini 820,20 kuna i da je zaista tada omogućeno da se svi oni koji nisu imali nikakva primanja imaju određenu socijalnu sigurnost. Ono što se tiče same isplate kao i mirovine koje dolaze na žiro ovo je primjena jednako postupak kao i za mirovine. Zbog čega mislite da to da nije dobro da se tako radi? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana starije osobe su zapravo određeni dio starijih osoba imali izbor, da li će primati zajamčenu minimalnu naknadu ili će primati nacionalnu naknadu za starije osobe. Prema onome što smo mi uspjeli analizirati od podataka vidljivo je da su se brojni odlučivali zapravo za ZMN zato što je iznos ZMN-a rasla, a nacionalna naknada za starije osobe nije. Ali ne samo zato nego i zato što je zajamčena minimalna naknada zapravo ulaz u neka druga prava što nacionalna naknada za starije nije. Ono što mogu reći je kao što i vi vjerujem znate upravo je ovo pitanje sada trenutno u javnoj raspravi i ide se na podizanje nacionalne naknade za starije osobe što mislim da je itekako dobra stvar. A ako govorimo o načinu na koji se starije osobe odlučuju, jedno je bilo pitanje toga i kako ih se informira u onim bivšim centrima za socijalnu skrb odnosno sada su

li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. Izvolite. Raspravu o ovom izvješću započeli smo s jednim vrlo oštrim pitanjem kolege Grmoje o potrebi reagiranja pučke pravobraniteljice u slučaju Sabljak jednim vrlo neobičnim iz moje perspektive odgovorom pučke pravobraniteljice gdje je ona rekla da je u prirodi države da krši ljudska prava što se može tumačiti i kao omaška, ali i ako nije omaška kao opravdanje kršenja ljudskih prava koje se često događa aktualne vlasti. Dakle, aktualne vlasti. Dakle, ono na što prije svega želim upozoriti je da je nedopustivo tumačenje da je u prirodi države da krši ljudska prava jer se bojim da je to na žalost nešto na što smo se mi navikli u Republici Hrvatskoj pa smo to do te mjere shvatili uobičajeni i da smo to možda i poistovjetili sa prirodom države. Ne, zadaća, obveza države je isključivo da štiti ljudska prava zbog čega smo se i po teoriji društvenog ugovora upravo odrekli dijela naših sloboda da bismo zadobili sigurnost koju nam može garantirati jedino država ograničavanjem naših pojedinih prava, odnosno ustanovljavanjem pravnog sustava gdje nije pravo sve, nego ono što odredi država, a da je isključiva zadaća države da štiti ljudska prava pokazuje upravo institucija pučke pravobraniteljice koja je dio državnog sistema i koja je zadužena da štiti ta ljudska prava. A tko onda krši ljudska prava? Jer vidimo da se to u državi često događa, ali to ne smije činiti država, niti je to njezina zadaća da ne bismo pobrkali ove dvije vrlo bitne stvari. Pa krše ih pojedinci. Zadaća pučke pravobraniteljice je i onda tu dolazimo do uloge uopće ovog ureda, je da ta ista ljudska prava štiti i da ih štiti snažno i beskompromisno. Pučka pravobraniteljica je kontrolni i zaštitni mehanizam, a mi smo ovdje pogotovo opozicija kontrola kontrolnog mehanizma. Zbog toga moramo prema pučkoj pravobraniteljici biti oštri i nepopustljivi kao što ona mora biti oštra i nepopustljiva prema Vladi Republike Hrvatske, jer kontrolni mehanizam i kontrola kontrolnog mehanizma su jedini načini da u potpunosti budu zaštićena ljudska prava, prava naših građana u Republici Hrvatskoj. U tom smislu prije svega kada govorimo o pravu na rad možda pravu koje se najviše krši u Republici Hrvatskoj i intenzivno krši kao što vidimo iz predmetnog izvješća, pravo koje je također zaštićeno u Zakonu o suzbijanju diskriminacije i to prvim stavkom članka 8. pravo na rad, najvažnije pravo koje je zaštićeno Ustavom Republike Hrvatske člankom 44. Ustava gdje svaki državljanin ima pravo pod jednakim uvjetom sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe. Meni se ovdje doista postavlja pitanje zašto Ured pučke pravobraniteljice nije reagirao ili će možda u budućnosti reagirati češće kada imamo primjere kao što su slučaj Katičić – Milić zapošljavanja pod vezom i preko veze u tijelima, javnim tijelima, tijelima državne uprave kada je to ključno pravo koje treba štititi Ured pučke pravobraniteljice koji ima mehanizme da traži dodatne informacije, da šalje dodatna upozorenja, a ne samo načelno reagira u takvim konkretnim slučajevima. I dobili smo odgovor, ja sam to konkretno pitanje postavila da ovdje možda nisu svi pojedinačni slučajevi, iako je ovdje riječ o velikim aferama koje su bile u fokusu javnosti primijećeni. Ali evo vidimo da je primjerice slučaj Zambija primijećen i na njega se reagiralo. Pa ako se mogu takvi slučajevi primijetiti zašto onda ne reagiramo u onome što najviše muči građane Republike Hrvatske i sva istraživanja pokazuju da je temeljni razlog zbog kojeg građani iseljavaju, a to je nejednako pravo na rad koje Ustav garantira, ali u praksi prirode države kojoj je HDZ na čelu, a ne države kao takve i kojoj trebamo težiti, koju mi ovdje ćemo jednog dana i realizirati kada za to dobijemo političko povjerenje naših građana da kontinuirano ta ista ljudska prava krši. Zašto ovo sve navodim? Zato što možemo i primijetiti i ovo je isto interesantno s obzirom na sve prethodno izrečeno da je Ured pučke pravobraniteljice u 2022. godini, a ja sam ovdje napravila i po pojedinim točkama iznijet ću i komparativnu analizu 2021. u odnosu na 2022. godinu jer ako već oni koji su zaduženi za dnevni red Hrvatskog sabora nisu u stanju pravovremeno ovdje stavljati na dnevni red izvješća to ne znači da ih ja kao odgovorna saborska zastupnica neću komparirati, koristiti i ovdje prezentirati bliže vremenu u kojem se trenutno nalazimo, a ne u zaostatku od dvije godine kao što ovaj dnevni red pokušava nama naložiti. Dakle, primjećujemo u 2022. godini značajan rast prihoda Ureda pučke pravobraniteljice od gotovo sad ovisi kako gledate po kojoj stavki 2 milijuna kuna što je jako puno. Ja to mogu tumačiti jedino tako da vidim da je očito Vlada Republike Hrvatske zadovoljna radom pučke pravobraniteljice što moram priznati da mi određena pitanja i smatram neuobičajenim jer je isti taj ured kontrolni mehanizam aktualne vlasti, odnosno to je njegova temeljna funkcija da štiti naše građane u trenutku kada pojedinci suprotno ideji države krše njihova prava. Dakle, nadam se da to nije zato što dobivamo ovdje opravdavajuća obrazloženja da se može vidjeti da je u suradnji Vlade i Ureda pučke pravobraniteljice u prirodi države da ona eto ta prava krši pa moramo biti malo i blagonakloni kada se to događa. Dakle, kao kontrolni mehanizam kontrolnog mehanizma moramo na ove anomalije upozoravati u nadi da se u budućnosti one neće ponavljati. Što se tiče samog izvješća s obzirom na ograničenost vremena koje imamo na raspolaganju ja ću se ovdje posebice osvrnuti na nekoliko predmetnih točaka ne samo zato što su one izrazito bitne, a zanemarene u javnom prostoru što smatram da je slučajno, nego i zato što smo u pogledu ovih tema razvili konkretne politike koje smo predložili Hrvatskom saboru i koje bi mogle doprinijeti povećanju prava o kojima ću sada govoriti. Prva tema na koju se posebice želim osvrnuti su prava starijih osoba. Dakle, kada govorimo o proaktivnom djelovanju Ureda pučke pravobraniteljice s obzirom recimo na dva slučaja koja su bila u fokusu javnosti a tiču se kršenja prava starijih osoba na žalost i smrti starijih osoba zbog neadekvatnih uvjeta u kojima su boravili jedno je ono što se događalo za vrijeme covid krize u domu u Vukovarskoj, u Splitu kojem je na čelu bio HDZ-ovac, a dugo je Dom u Andraševcu vjerujem da bi institucija pučke pravobraniteljice mogla i trebala, a o tome ovdje ne pronalazim informacije jer nije temelj rada pučke pravobraniteljice pisati izvješća nego djelovati konkretno u zaštiti građana, trebala tražiti dodatne informacije, inzistirati na upozorenjima i njihovom provođenju u djelo i koristiti sve kontrole mehanizme koje ima na raspolaganju da se takvi slučajevi više ne ponavljaju. Kada govorimo o pravima starijih osoba prije svega vidimo da se ona uvelike krše i u domovima za starije i nemoćne osobe pri čemu se oni nisu u stanju transformirati kao što im nalaže novi Zakon o socijalnoj skrbi, a i ako se uspiju transformirati, što je bio zahtjev zbog toga što su mnogi privatni domovi bili neadekvatno opremljeni u pogledu obrazovanosti osoblja koje je tamo pružalo usluge i samih uvjeta života i dalje imamo nedostatan broj kapaciteta što je problem koji se nastavlja ponavljati i omogućava rad brojnih domova za starije na crno što je praksa koja je u jednom trenutku kao što smo mogli vidjeti ne samo imala loše nego i smrtne posljedice za građane koji su u njima boravili. Ono što nam svakako treba i za što smo se i mi založili je da se konačno osnuje registar koji bi u sebi sadržavao sve ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kako bi se moglo pratiti ukoliko dođe do njihovog kršenja, što je izrazito bitno jer znamo da se ti ugovori često potpisuju u trenutku kada starije osobe trebaju dodatnu skrb koju im ne mogu pružiti njihovi bližnji i zbog koje se odriču i svoje imovine i zbog toga postaju poželjna meta za sve one koji će iskoristiti njihov nezavidni položaj. Ono što je bitno istaknuti, za razliku od 2021. u komparativnoj analizi izvješća za 2021. u odnosu na 2022.g. pokazujemo veliki porast broja starijih osoba koje su žrtve nasilja u obitelji u odnosu na 2020.g., 2021.g. govorimo o 834 žrtve starije životne dobi, što je 165,6% više nego 2020.g.. Nismo dobili još uvijek odgovor od nadležnih službi i mislim da bi na tome pučka pravobraniteljica, javno jest upozorila, trebala inzistirala zašto je do ovog porasta došlo. Socijalna sigurnost starijih osoba je veliko pitanje u RH jer stopa rizika siromaštva iznosi u izvješću od 2021.g. 52,1%, što je porast u odnosu na 2019.g., ali načelno govorimo barem o trećini osoba starije životne dobi, a u većem broju žena koje su u izrazitom riziku od siromaštva. U tom smislu osobno sam predložila Rezoluciju o položaju i pravima starijih osoba koja je trenutno na dnevnom redu HS na kojoj su radile stručnjakinje s Pravnog fakulteta u Zagreba i za koju se nadam da će ovdje biti raspravljena i usvojena da idemo ukorak s europskim trendovima u zaštiti prava starijih osoba što se trenutno ne čini premda je to goruća pitanja, goruće pitanje i tema na razini EU s obzirom na činjenicu da imamo sve veći udio starijeg stanovništva i u RH i u cijeloj i u cijeloj EU i da uopće ne prepoznajemo važnost koncepta aktivnog starenja, dakle ne samo kršenja prava starijih osoba o čemu sam prethodno govorila nego i njihovoj mogućnosti doprinosa društvu bez obzira na njihove godine jer oni imaju još jako puno toga za dati i imaju pravo na dostojanstven život, zaštitu ljudskih prava i sloboda, očuvanje poslovne sposobnosti, zaštitu nasilja u obitelji i primjereno sudjelovanje u zajednici, dakle mi trebamo osnažiti njihova prava, ali isto tako istaknuti bitnost njihovog položaja i mogućnosti koju oni još uvijek imaju za kvalitetan doprinos društvu, pogotovo imajući u vidu poražavajuću statistiku koja upozorava da osim što brojna osiguravajuća društva im ne žele više ponuditi dobrovoljno zdravstveno osiguranje nakon 65.g., isto tako su puno veće nakon 55.g. žrtve prekida ugovora o radu upravo zbog njihove dobi zbog čega su kasnije nezapošljive, zbog čega također imaju niže mirovine i onda se vrtimo u tom začaranom krugu rizika od siromaštva koji treba konačno prekinuti. Dakle mi smo kroz rezoluciju, ja osobno zapravo u suradnji s profesoricama s Pravnog fakulteta, Katedre za socijalni rad i Katedre za obiteljsko pravo, predložili i konkretnu rezoluciju koja bi išla dalje, korak dalje u pogledu zaštite prava starijih osoba. Druga stvar na koju se želim osvrnuti je

a umjetna inteligencija će uvelike promijeniti svijet rada, tržište rada i već sada neki oblici korištenja umjetne inteligencije krše ljudska prava i to je problem kojem se svim moramo hitno posvetiti da ne bismo izgubili u ovoj utrci koja se trenutno odnosi na primjenu umjetne inteligencije na razini cijeloga svijeta, ali ne samo izgubili u smislu toga da nećemo slijediti trendove u novim tehnoloških dostignućima nego će biti kršena bez znanja ljudska prava naših građana, to se izrazito dobro vidi prije svega u digitalnoj pismenosti osoba starije životne dobi koja je nedovoljna zbog čega oni ne koriste sustave kao što je e-građanin, a kamoli sustave koje koristi umjetna inteligencija, bitnosti i transparentnosti uporabe umjetne inteligencije što je izrazito važno u bilo kojem sektoru javne službe na što upozorava i ovo izvješće i recimo primjerice radnika digitalnih platformi gdje različiti sustavi umjetne inteligencije stavljaju određene radnike u nepovoljniji položaj ako i iz opravdanih razloga nisu bili jedno vrijeme dostupni kao recimo vozači ili dostavljači unutar te digitalne platforme čime se krše njihova radnička prava, a Hrvatska još nije učinila ništa da ih zaštiti. U tom smislu u HS uputila sam Rezoluciju o umjetnoj inteligenciji koja je također nastala u suradnji sa stručnjacima…A i koja bi trebala osnažiti ljudska prava kada govorimo o zaštiti ljudskih prava, sigurnosti i pouzdanoj umjetnoj inteligenciji kakva bi ona trebala i biti kada se jednom koristi. I na kraju što se tiče izvješća o Covidu smatram da je moglo biti i detaljnije, već prve smjernice ukazuju da su ljudska prava uvelike bila kršena …/Upadica: Hvala./… i žao mi je što se o tome javno ne želi više raspravljati jednom kada bismo sada trebali zbrojiti račune. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a sad će govoriti poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana pučka pravobraniteljice sa suradnicom, poštovane državne tajnice, danas raspravljamo o Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021. godinu. Ponovno kasnimo s raspravom kao i što smo svi mi ovdje istaknuli jer imamo već izvješće za 2022. godinu u proceduri. Važno je to naglasiti jer je zapravo izvješće o i o analizi ocjene stanja zaštite ljudskih prava i sloboda u RH. U tim smislu bi bilo korisnije da raspravljamo danas o izvješću za 2022. godinu da bi mogli zapravo predlagati nove mjere, nove aktivnosti zaštite ljudskih prava i sve ono što možemo, čime možemo poboljšati sustav. 2021. godinu je obilježio nastavak epidemije bolesti Covid-19 kao i suočavanje s posljedicama potresa pa su dominirale te teme i u pritužbama građana vezano za ta dva najveća tada problema. U 2021. godini u Sisačko-moslavačkoj županiji država nije izgradila kao smo čuli niti jednu zamjensku kuću nego donatori, a nije bolje bilo stanje ni u Zagrebu. Dio građana živu u kontejnerima pored svojih kuća, dio u kolektivnom smještaju dok organizirana konstrukcijska obnova stambenih zgrada i obiteljskih kuća kuća nije započela niti tijekom 2021. godine. O posljedicama na potresom pogođenim područjima pravobraniteljica je nadalje izradila opsežno izvješće koje svakako pohvaljujemo, ali i prema učinjenom nismo sigurni da su nadležna tijela uopće čuli preporuke u zaštiti ljudskih prava. Što se tiče zdravstvenog sustava u epidemiji je dostupnost zdravstvenim usluga bila još teža pogotovo u ruralnim krajevima. Prema podacima HZZO-a i dalje nedostaje 116 timova obiteljske medicine, najviše u Brodsko-posavskoj županiji, 51 tim zdravstvene zaštite predškolske djece, najviše u Gradu Zagrebu, 60 timova zdravstvene zaštite žena, najviše u Gradu Zagrebu te 200 timova dentalne zdravstvene zaštite, najviše u Osječko-baranjskoj županiji. Danas u cijeloj Hrvatskoj više od pola milijuna pacijenata je ostalo bez svog izabranog liječnika obiteljske medicine, a za nekoliko godina bez obiteljskog liječnika će ostati još milijun pacijenata jer je 780 liječnika starije od 60 godina. Čak 140 ordinacija danas u RH nema obiteljskog doktora što znači da u njih u određene dane u tjednu dolazi liječnici iz drugih ambulanti i liječnici su zapravo prisiljeni raditi u više ambulanata. Sve se to zapravo odražava na zdravstveno stanje naših građana. Odgađali su se preventivni pregledi, a posebno se istaknuo i problem mentalnog zdravlja građana na koje smo stalno upozoravali i zahtijevali dostupnost uslugama pomažućih struka. Nismo dobili i dalje rješenja za ovaj problem od Ministarstva zdravstva, a i drugih nadležnih ministarstava. Značajne i kvalitetne promjene sa ciljem osiguravanja prava na zdravlje zahtijevaju i pokazatelji vezani uz zloćudne bolesti prema izvješću. S obzirom da je RH zemlja srednje incidencije i njihove pojave no istovremeno visokog mortaliteta. Po smrtnosti od raka u usporedbi s drugim zemljama EU na 5 smo ukupno mjestu odnosno na 2 mjestu kada je riječ o smrtnosti muškaraca od malignih bolesti te na 7 mjestu kada je riječ o ženama što je sigurno poražavajuće na to koliko izdvajamo za zdravstveni sustav. Upozoravali ste i na probleme sustava socijalne skrbi koji su i dan danas prisutni unatoč provedenim izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, no o tom dijelu kako ste i sami rekli ćemo govoriti u više u izvješću za 2022. godinu kada će se vidjeti zapravo učinci te reforme. Tada ste preporučili uoči reforme znači 2021. godine da se napravi analiza pada broja korisnika zajamčene minimalne naknade. Analiza se koliko ja znam još

Treba utvrditi zašto je to tako, da li je zajamčena minimalna naknada dostupna, da li treba mijenjati kriterije, uvjete i zapravo osigurati da svaka naša ugroženi, ugrožena obitelj odnosno pojedinac dobiju dostupnu pomoć. Također ste kritizirali dostupnost jednokratnih novčanih naknada, da ih je potrebno ubrzati, a posebno bi naglasili, bi naglasila ovdje vašu preporuku Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koja se odnosi na rješavanje drugostupanjskih predmeta u zakonskim rokovima. Naime, imao žalbene postupke koji traju rekla bi i godinama. Ljudi umiru, a nikada ne dočekaju zapravo svoj, okončanje svog predmeta odnosno okončanje po svojoj žalbi. To svakako treba ubrzati i svakako treba osigurati da žalbeni postupci se osiguraju i da se rješenja dostave korisnicima u zakonskom roku. Danas imamo centraliziran sustav u okviru Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji nije doprinio da korisnicima usluge su pristupačnije i da su naknade adekvatnije. Primjerice bilo je govora i o nacionalnoj naknadi za starije osobe koje pravo je neadekvatno, nema korisnika koliko je planirano. U početku je planirano 20 tisuća, sada imamo nešto više od 5 tisuća korisnika i svakako sad stalno kontinuirano sugeriramo da pravo treba na neki način promijeniti da bi imali svoje korisnike odnosno da bi naknada bila adekvatna. Imamo najave sada da će se mijenjat pravo da će se povećati naknada, svakako tu treba voditi računa i usporediti sa pravom iz sustava socijalne skrbi prvenstveno zajamčene minimalne naknade jer znamo da nacionalna naknada ne je pravo koje ne podliježe zabilježbi tražbine na nekretnine, zajamčena minimalna naknada još uvijek podliježe tom institutu zabilježbe na nekretnini. Posebno bi spomenula starije osobe, prema najnovijem popisu stanovništva starijih od 65 godina čine gotovo četvrtinu stanovništva 22,45%, mnogi žive sami i mnogi žive bez podrške, imaju značajne poteškoće u podmirenju osnovnih životnih potreba. Prema novim podacima gotovo 400.000 je samačkih kućanstava, a prema popisu stanovništva 400.000 ljudi se iselilo od 2011.g.. Znamo da su se iselile mlade obitelji mahom, a stariji članovi su ostali sami. To je također jedan novi izazov za dodatno planiranje izvan institucijskih usluga za starije i nemoćne osobe. Već sam spomenula zdravstvene usluge koje su starijoj populaciji češće potrebne, ali su i potrebe pomoći u kući institucionalnog smještaja sa naglaskom na specifična oboljenja, primjerice oboljelih od demencije, Alzheimera, bolesti palijativnih bolesnika koji je problem se gura pod tepih već godinama kako je i pravobraniteljica rekla, vrlo važan problem odnosno kronična poteškoća koja se treba rješavati na adekvatan način. Budući da nam je četvrtina stanovništva pripada starijoj populaciji od 65 godina, a da imamo prema popisu stanovništva djece do 14 godina svega 14%, krajnje je vrijeme da se Vlada pobrine, da se zaustave ovakvi negativni demografski trendovi i da se poduzmu adekvatne mjere. Nadalje, oko 7,5 tisuća starijih osoba je sklopilo u 2022.g. ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju čime se izlažu riziku od zlouporaba, a još uvijek nisu uvedeni zaštitni mehanizmi. Kada usporedimo to sa 2021.g. vidimo da je broj sklopljenih ugovora u porastu, no još uvijek nemamo registar sklopljenih ugovora, još uvijek nemamo zaštitne mehanizme. Važno je znati da je broj sklopljenih ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, pogotovo jer je taj oblik ugovora još opasniji za osobe starije životne dobi odnosno u slučaju zlouporaba i neizvršavanje obveza od strane davatelja uzdržavanja u takvom ugovoru osoba ostaje i bez nekretnine, ali ostaje i bez primatelja uzdržavanja jer u trenutku potpisivanja tog ugovora nekretnine prelaze na primatelja uzdržavanja. Svakako bi nadalje rekla da taj oblik ugovora o dosmrtnom uzdržavanju bi trebalo zapravo i ukinuti i ostaviti samo mogućnost sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju svakako bi se takvi ugovori trebali potpisivati kod javnog bilježnika uz prisutnost stručne osobe, primjerice stručne osobe zaposlene pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad jer se događa da su potpisani ugovori pod sumnjivim okolnostima, potpisuju se po kućama što je zakonito, javni bilježnik može doći u kuću korisnika, ali je pitanje da se može adekvatno utvrditi stanje psihofizičko osobe primateljice uzdržavanja. Također sudski postupci za raskid su predugi, neki kako je rekla pravobraniteljica umru bez skrbi, a također nisu ni dočekali okončanje sudskog postupka. Liste čekanja za domove su preduge, cijene su previsoke, a uvjeti u domovima kako ste i naveli u svom izvješću su često nezadovoljavajući kako stoji vrlo opsežno pojašnjeno u vašem izvješću. Veliki je problem povećanja broj starijih koje su žrtve nasilja u obitelji pa je potrebno unaprijediti i djelovanje na suzbijanju nasilja nad starijima odnosno zanemarivanje potreba starijih osoba. Sigurne kuće nisu prilagođene potrebe starijim osobama, a starije osobe nisu samo žrtve u vlastitoj obitelji nego i u domovima za starije osobe što često nije na vrijeme prepoznato od strane nadležnih tijela. Također bi govorila o velikom problemu o kojem se sve više govori i sve više nam se građana obraća o potrebi ugradnje liftova za stambene zgrade sa četiri i više katova i unatrag nekoliko godina odgovore koje dobivamo od strane ministarstava su različiti. Prema dostupnim informacijama nema jednoznačnog odgovora niti sveobuhvatnog pristupa ovom problemu. Govori se o nekoliko pristupa o financiranju ugradnje liftova putem fondova EU, zasad je aktualno putem energentske obnove zgrada ili kroz socijalnu komponentu kao pomoć osobama s invaliditetom. Podsjećamo da je ugradanja dizala za stambene zgrade sa četiri i više kata od posebnog značaja ako uzmemo u obzir skrb za starije i nemoćne osobe odnosno osobe s invaliditetom. Naime, značajan je broj stanara osoba starije životne dobi koji žele što dulje ostati u svojim domovima i na taj način žele imati dostupan svoj stambeni prostor i dostupnost liftom. Budući u sustavu nema dovoljno smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi, a osobe starije životne dobi željele ostati što dulje u svojim domovima, važnost izgradnje liftova je od posebnog značaja za stariju populaciju. Nažalost, imamo slučajeve da starije osobe i osobe s invaliditetom godinama nisu izašle iz svojih stanova jer ih nema tko prenijeti u slučaju da su teško pokretni ili da su nepokretni što je zaista tragično. U Hrvatskoj postoje smještajni kapaciteti za 29.414 građana odnosno za 3,68% starijih od 65 godina što je daleko niže od prosjeka EU koji iznosi 5%, pa je potrebno daleko više osigurati smještajne kapacitete i dostupne izvaninstitucionalne usluge. Nadalje, govorili smo o problemu siromaštva starijih osoba znamo da je stopa rizika veća kod ove ove populacije i iznosila je 32,4%, pri tome za žene još veća 37%, za osobe u jednočlanom kućanstvu još veća 55,3%, što je zabrinjavajući porast u odnosu na 2020.g. 2020.g. kada je iznosila 52,1%. Drugim riječima, svaka druga osoba danas koja je starije životne dobi živi u riziku od siromaštva. Dostupni projekti o kojima smo govorili „Zaželi“ ili „Halo pomoć“ su hvale vrijedni projekti, ali nisu sustavni i trajni i nisu, te obilježeni su nesigurnošću kod starijih osoba jer se taman naviknu na jednu osobu, pa projekt završi. Imamo također pravo na pomoć u kući putem Zakona o socijalnoj skrbi koji nije pokrio neki veliki broj korisnika, te svakako bi se trebalo razmišljati i u tom smjeru da se pravo, da se uvjeti za ostvarenje prava promijene i da postane adekvatno i više se građana može uključiti. Napominjem kako je važno da se projektom obuhvate korisnici kojima je zaista pomoć potrebna, a ne da su zapravo dio projekata oni koji si takvu pomoć mogu i priuštiti. Prioritetno je kao što smo i čuli povećanje nadzora nad smještajnim objektima jer smo bili i svjedoci nehumanog postupanja prema starijim osobama, ali i nesreća zbog neadekvatnih uvjeta gdje su starije osobe i smrtno stradale. Smatramo da je nužno da svaka sumnja se prijavi o ugrožavanju starijih osoba nadležnim institucijama, da se po prijavi ili policiji ili centru ili ministarstvu svaka sumnja ozbiljno prihvati, te da se o njoj ozbiljno pristupi i da se poduzme…/Upadica Reiner: Hvala/…sve da se zaštite prava starijih i nemoćnih osoba. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković, izvolite. lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovana pučka pravobraniteljice sa zamjenicom, a i zamjenikom, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo pred nama je dakle izvješće pučke pravobraniteljice za 2021.g. i ja se pridružujem svima onima koji smatraju da bi bilo puno bolje da smo to raspravljali zajedno sa izvješćem iz 2022.g. i imali bismo sigurno cjelovitiju sliku i vidjeli bismo zapravo gdje su učinjeni nekakvi napreci, koji su se neki novi problemi pojavili i s te strane imamo još vremena to nadoknaditi i imamo vremena zapravo raspraviti o ova dva izvješća za '22., pa ćemo se moć osvrnut i na to. Ono što moram reć, pučka pravobraniteljica jest naša opunomoćenica HS za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda i zato od nje i očekujemo dobro izvješće, izvješće koje je, je britko kao što je ovo koje govori o onim problemima sa kojima su se konkretni ljudi susretali zapravo u svom obraćanju prema javnim tijelima u odnosu na postupanje javnih tijela prema njima. Ono što mislim da nema dvojbe da je ovo izvješće upravo takvo, ono bez ikakvih zadrški i ograda prezentira sve ono što su ljudi zapravo na terenu imali, s čim su se susreli i rezultiralo je to dakle sa velikim brojem preporuka za koje evo kada smo ih malo izanalizirali i gledali mislimo da su da su dobro pogođene i da treba u svakom slučaju ovaj za neke više napora, više i vremena da budu realizirane, a neke mogu biti čak i vrlo jednostavno ovaj nekakvim manjim zakonskim izmjenama realizirane i ispunjeni zapravo uvjeti da bi se u nekom segmentu postigao bolji, bolji učinak i bolji rezultat. Mi bismo se morali zapravo vratit u one cipele i one uvjete iz 2021.g. ako gledamo zapravo uvjete u kojima smo tada živjeli i ono što obilježava, a vi ste to vrlo jasno stavili, ono što obilježava to razdoblje to je borba protiv covida-19 i to je zapravo potresi koji su zahvatili i zagrebačko područje i područje banovine. To su zapravo iznimno teški uvjeti i to su vrlo pogodni nažalost uvjeti da se određena ljudska prava i ograniče određena zapravo da se ono i omogući njihovo ostvarivanje i to je tu zapravo i napisano, posebno covid-19, oni imaju svoju ustavnopravnu dimenziju gdje se propitivalo uopće način odlučivanja da li, da li je to čl. 16.-17. Ustava, te mjere da li su diskriminirajuće, da li su isto u skladu sa Ustavom, o tome svemu Ustavni sud je govorio, ali činjenica jeste da je dobar dio tih uvjeta utjecao na ograničavanje ljudskih prava, pa i na nemogućnost njihove realizacije. Tu ipak moramo ovaj reći da je i hrvatska Vlada svojim mjerama itekako željela i očuvati radna mjesta i očuvala je oko 800 tisuća radnih mjesta svojom pomoć, to je već i udruga poslodavaca ovaj o svemu tome rekla, ali to je vrijeme danas iza nas i danas možemo ocjenjivat kako smo to i kakvi su postupci u svemu tome bili i ne daj Bože da se to više zapravo ponovi. Što se tiče potresa zaista sve ono što ste vi upozorili zapravo da život u kontejnerima jeste vrlo složen, težak, korištenje zapravo i funkcioniranje zapravo uopće javnih tijela u to vrijeme na tim terenima su vrlo ovaj ograničavajući, negdje čak i nemogući, ali i u tom segmentu, evo danas vidimo zapravo da stvari idu bitno na bolje i nije nikakva tajna zapravo da je u početku postupanje bilo i sporo i loše, da se i zakon mijenjao i ovaj vi ste vrlo dobro upozoravali da se ne može postupati na temelju i tražiti ove vlasti što nego da je faktično stanje tu najbitnije jer faktično stanje je faktično stanje. Tako da s te strane mislim da je tu u izvješću zaista pogođeno i da ste dali dobar, dobar uvid u kakvim smo uvjetima u to vrijeme živjeli i kakve smo sve ovaj probleme imali. Ono što bih rekao ovo izvješće zapravo i nema ja mislim za cilj dati nekakvu ocjenu stanja u svakom području i svakom segmentu života naše javne vlasti nego zapravo ono upozorava na one probleme koji su se pojavili i za koje vi imate saznanja iz kontakta sa koji su se susreli sa nečim na terenu. I stoga mislim da i ovo što ste, što je ovo izvješće rađeno na način da se o njemu progovara konkretno po ljudskim pravima, a ne po nekim upravnim područjima mislim da je to jedna jako dobra promjena u metodološkom pristupu ove izrade i odmah nakon toga dajete i preporuku. U svakom slučaju ne može niti biti drugačije. Primjerice u 2021. godini pred našim sudovima je bilo milion 800 tisuća predmeta. Tako da nitko ne može dati relevantno ocjenu stanja u pravosuđu na temelju 240, 250 pritužbi, ali ne znači da te pritužbe nisu relevantne i da se iz njih ne može izvući ono što je dobro. Vi ste baš u segmentu pravosuđa dobro vidjeli zapravo probleme koje imamo u ovrsi i imamo konstantno, pamtim vrijeme kad smo imali daleko preko 300 tisuća blokiranih, danas je to nešto malo više od 200 tisuća. Mi smo donijeli značajne izmjene Ovršnog zakona koje olakšavaju položaj blokiranima, ali evo iz ovog vašeg izvješća vidimo zapravo da postoji situacija kada događa to da ljudima budu blokirani prihodi ili zaplijenjeni prihodi koji su zakonom izuzeti zapravo od ovrhe. I mislim da je i dobra vaša ideja da se napravi novi, novi Ovršni zakon. Zadnje izmjene su, ono što bih rekao mi smo imali u pripremi i u prošlom sazivu je bio novi Ovršni zakon cjeloviti, ali onda su kroz izmjene zapravo ja bih rekao izvučene možda one, one najbolje odredbe za ovršenika i tu treba paziti da se ne naruši taj odnos ovršenika i ovrhovoditelja. Mi moramo biti jednaki i prema jednima i prema drugima. Tako da s te strane podržavamo ovaj prijedlog da treba još dodatno urediti Ovršni zakon, ali treba na neki način on biti i za jednu i za drugu i za drugu

u one su došle ili od strane građana ili zapravo ste vi sami ovaj ih otvorili. U radu je bilo preko 5 tisuća i nešto, ali ovaj važan je podatak koliko je toga riješeno u '21. godini. Riješeno je negdje oko 3 tisuće jel recimo i onda vidimo od toga je 8% bilo osnovanih, opravdanih pritužbi gdje je došlo do konkretnog zapravo kršenja ljudskih prava, 14% zapravo ne, a ovi drugi postoci možda mi je najvažniji ovaj gdje govorite o 41% gdje ste dali samo pravni nekakav savjet ili savjet stranci. Tu se referiram na vrlo česte zapravo mjere o edukaciji, o promidžbi nekih prava koje ljudi imaju, a ne znaju da ih imaju, ne znaju kako ih realizirat. Kada bi toga bilo više onda bi vjerojatno 41% bio bitno manji. E sad, kako do toga doći? Ja pamtim radili smo ovaj promidžbu i za mirno rješavanje sporova pa se nažalost nije primilo, radili smo razne druge promidžbe pa se vrlo često nije primilo, ali treba biti ustrajan i treba zapravo na tome iznimno raditi. I posebno moram reći da mi se da mi se sviđa preporuka koja je dosta često dana, a to je edukacija. Pojavili su se i neki novi oblici u praksi primjerice i sami ste rekli zapravo da nemate više mandat po jednom zakonu nego imate zapravo po 5 zakona. To je sve nekakvo širenje vaše nadležnosti i širenje posla. Jedan od njih je zakon kolokvijalno zvan o zaštiti zviždača ili pravilnije Zakon o prijaviteljima nepravilnosti. To je jedan potpuno novi institut u RH, to smo čak uveli i prije europske direktive, onda smo donijeli novi zakon kad je došla direktiva. I to je jedan potpuno novi ovaj pristup i novi način kako, kako riješiti neke nepravilnosti koje se pojavljuju u sustavu. Ovdje se predlaže da treba provoditi edukaciju i onih osoba od povjerenja unutar same ovaj tvrtke kojima se dakle zaposlenik prvima treba obratiti i prvima reći gdje je vidio neku nezakonitost i u tom trokutu sa poslodavcem stvari razriješiti. E onda ste drugi vi i ovdje predlaže se zapravo edukacija i tih povjerljivih osoba pa i samih ovaj sudac kroz Pravosudnu akademiju i druge institute što mislim da je, da je jako dobro i da to treba zaista u praksi i provesti kako bismo zapravo ljude osvijestili prvo da na to imaju pravo. Drugo da znaju povjerenici i povjerljive osobe kako postupati u takvim trenucima to je vrlo važno zapravo za funkcioniranje tog novog, novog instituta. Također, ovdje ima i vezano za posebno sada nešto novonastalo i posebno je zapravo imalo jako veliki, veliki obim, a to je rad na daljinu. Ne zaboravimo znači da u uvjetima Covida bez tog rada na daljinu mi zaista ne bi mogli neke stvari uopće uopće odrađivati i s te strane treba taj, to je neki novi oblik, ali treba to, treba to normirati da i ti ljudi koji rade od kuće da znaju koja su im prava, šta oni mogu, šta oni ovaj ne mogu. Također vezano za rad na platformama to sad imamo zakonom regulirano. Treba proći određeno vrijeme da vidimo kakvi će biti efekti, gdje će se, gdje ovaj treba stvari poboljšati ili ne, ako u Hrvatskoj imamo zaista sad značajan broj ljudi koji već rade na nekim platformama to je itekako važno za izregulirati. Ono što je isto značajno bilo je puno i govora i prije mene vezano za prava starijih osoba i ovaj podatak zabrinjava. Moram reći da znači svaka druga osoba, starija osoba jeste na rubu siromaštva i na tome treba raditi. I ovo što ste dali preporuku, a vezano za ugovore o doživotnom uzdržavanju i dosmrtnom uzdržavanju. Moram reći spadam u krug onih ljudi koji je prije promišljao zapravo a šta mi sad tu trebamo. Jedan, jedan sklapate pred javnim bilježnikom koji vam je jamac zakonitosti, drugi sklapate pred sudom koji isto zapravo je nekakav jamac zakonitosti, ali sad moram reći kad sam to ovaj malo izanalizirao, izbacili ste me iz tračnica i mislim da je to itekako moguće zakonskom izmjenom dobro izregulirati, ali treba malo i voditi računa i napravit možda registar onih koji pružaju te usluge, neki se profesionalno bave pa su davatelji izdržavanja u pet recimo ili više predmeta. Pa onda treba vidjeti malo, ući u socijalnu anamnezu tih ljudi koji žele primit uzdržavanje. Tu ima uloge zapravo i centar za socijalnu skrb i za neke druge. To je sasvim dobrodošla, dobrodošla ovaj promjena. Ono što mi se čini, čini važno, a to je zapravo ovo pravo na upravljanje. Nedopustivo je, moram reći ovaj da nisam tu dimenziju vidio na taj način, nedopustivo je da se, da se ovaj javna tijela ili službenici ne javljaju na telefon, da ne daju potrebna objašnjenja ljudima, to, to zaista nije ovaj u redu i na tome treba raditi, ali to se može propisat ne znam i stoji u zakonu zapravo da morate biti savjesni i odgovorni, ali ukoliko toga nema u praksi mi imamo problem zapravo sa provođenjem toga. I te, s te strane ja mislim da zaista na tome treba ovaj posebno poraditi kao što i mi ovdje koji sjedimo u ovom domu i donosimo zakone moramo voditi računa o onome što ste i sami rekli da ta obrazloženja koja dolaze iz ministarstava sa radnih skupina moraju biti, moraju biti jasna naprosto. Evo, ako se pojavi neko problem sutra ga u pravilu sud ili neko državno tijelo mora, mora tumačiti. Oni iz obrazloženja moraju vidjeti ciljeve zakonodavca koje je on imao zapravo kada je taj zakon predlagao. Tako da to se zaista treba voditi, a to, to je evo i naša ovaj obveza ovdje kao saborskih zastupnika. Ja, puno je zapravo tema, teško ih sve obuhvatiti, bilo je i vama to teško u pola sata, ali ono što hoću reći mi ćemo, mi ćemo ovo izvješće podržati. Smatramo da je dobro, da je iscrpno, rađeno je na temelju, na temelju dakle iskustava ljudi koji su ovaj bili u nekakvom procesu i postupku. Iz izvješća se vidi da je vama mandat proširen i mislim da se mi kao Hrvatski sabor čiji ste vi opunomoćenik trebamo zapravo prihvatiti i vidjeti nekakvu analizu gdje zaista opravdano ukazujete i da vas treba kadrovski ojačati sa novim ovaj zamjenikom što zahtjeva izmjenu zakona, tako da evo Klub HDZ-a podržava vaše izvješće. Hvala Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena pravobraniteljice sa suradnicama, državni tajnici, danas dakle početkom 6. mjeseca govorimo o Izvještaju pučka pravobraniteljice za 2021. godinu i ponovno smo u situaciji da o nekom izvještaju raspravljamo s vremenskim odmakom što nam sigurno otežava situaciju jer okolnosti se znaju poprilično promijeniti i biti iz današnje perspektive neshvatljivi. Ustav kaže da je pučka pravobraniteljica opunomoćenica Hrvatskog sabora i taj važan posao treba nastaviti raditi na kritičan i nepristran način kao i dosad. I ovaj izvještaj može se percipirati kao svojevrsna unutrašnja kontrola države. Ured pučke pravobraniteljice nerijetko je jedina državna institucija kojoj se građani obraćaju s punim povjerenjem i budu saslušani te koja nepristrasno i kao što sam rekla kritički promatra svaki slučaj vodeći računa da se nitko ne osjeća manje vrijednim ili zapostavljenim. Pravobraniteljica i njezin ured nisu ostali nijemi na brojne situacije kršenja ljudskih i manjinskih prava na koje su se prituživali građani, organizacije civilnog društva kako u mandatu sadašnje pravobraniteljice tako i u mandatu prethodne i ti izvještaji su bili objektivni i realno i argumentirano su ocrtavali realno stanje stvari. Ono što je najvažnije nisu se zaustavile na pukom kritičkom osvrtu već su, već sadržavaju konstruktivne prijedloge i preporuke pa čak i svojevrsna upozorenja kako određene probleme treba razriješiti. Nerijetko smo s ove govornice čuli, a vjerujem da bismo se većina nas ovdje i složili da pozitivni propisi RH kojim se uređuju prava pripadnika nacionalnih manjina o kojima ću govoriti da su kvalitetni i možda jedni od najboljih. Međutim, kao pripadnici nacionalnih manjina koji iz prve ruke znamo stanje na terenu uvijek kao mantru ponavljamo jedno te isto odnosno da propisana prava nerijetko ostaju mrtvo slovo na papiru, a vidimo da i pravobraniteljica gotovo isto prepisuje iz godine u godinu. Kada su u pitanju pripadnici nacionalnih manjina među brojnim drugim problemima pravobraniteljica, ali i savjetodavni odbor za okvirnu konvenciju istaknuli su nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u emisijama HRT-a, podzastupljenost pripadnika nacionalnih manjina među zaposlenima u upravi i pravosuđu, neprovođenje propisa o uporabi manjinskih jezika i pisama i govor mržnje u medijima i političkom diskursu, radikalni nacionalizam, povijesni revizionizam, protumanjinsku retoriku i predrasude koje osobito pogađaju romsku i srpsku nacionalnu manjinu. Kada je u pitanju zapošljavanje konkretno pozivanje na medijski više puta napadan Članak 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina podaci su zabrinjavajući. Tako da tokom 2019. i 2020. tijela državne uprave i stručne službe i uredi Vlade RH raspisivali su javne natječaje i oglase za ukupno 2.023 izvršitelja. Ukupno se 80 kandidata pozvalo na pravo prednosti zbog pripadnosti nacionalnoj manjini, određenoj nacionalnoj manjini od kojih je zaposleno 11, no svi na temelju najvećeg broja bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu, tako da se pravo prednosti zbog pripadnosti nacionalnoj manjini nije primijenilo niti u jednom jedinom slučaju. Tako se ovaj institut medijski maliciozno prikazuje kao nešto što je pravilo, a ne izuzetak ovakvim tempom zapravo nećemo postići željenu ravnomjernu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina. Sve što smo o primjeni dvojezičnosti mogli reći u raspravama o prošlim izvještajima možemo ponoviti i sada bez potrebe za zahvatima jer se nažalost apsolutno ništa nije pomjerilo s mrtve točke. Nakon što je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 2019.g. zadužio Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a pučka pravobraniteljica u izvještajima za 2019. i '20. preporučila da se izradi akcijski plan postavljanja dvojezičnih znakova na ulazima i izlazima iz naselja ministarstvo je izvijestilo da su Hrvatske ceste izradile prijedlog akcijskog plana, te ga u 2. mjesecu '21. dostavile Ministarstvu pravosuđa i uprave na mišljenje, no da do 1. mjeseca '22. nisu dobile odgovor. Kada se u svemu doda, kada se ovom svemu doda izgovor novih rezultata popisa stanovništva koji zahtijevaju revidiranje akcijskog plana pitanje je hoćemo li ikada uopće doći u priliku da vidimo u stvarnosti dvojezične znakove na ulazima i izlazima iz naselja. Često se kao pozitivni primjeri ističu Donji Lapac i Biskupija, međutim treba reći kako se ploče u Donjem Lapcu nalaze na sporednim ulazima u naselje dok se u Biskupiji oni redovito uništavaju. Koristim priliku da po ovom pitanju pohvalim angažman pravobraniteljice koja je ranije s pozicije zamjenice aktivno sudjelovala i potencirala iznalaženje rješenja za ovu situaciju. Ni u 2021. nije bilo napretka u pogledu prijenosa osnivačkih prava nad osnovnim školama u Vukovarsko-srijemskoj županiji koje su to zatražile 2015.g., kao ni u pogledu registracije ovih škola kao ustanova s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Zabrinjavajuće je što u ovoj situaciji postoje, kako to narod voli reći, dvostruki aršini, pa se na pojedine JLS prijenos prošao je vrlo brzo i bezbolno, a po ovom pitanju zapravo nije mnogo napredovano, zapravo nije napredovano uopšte. Manjinsko obrazovanje je neobično važno i ono je jedina brana asimilaciji i jedini garant očuvanja nacionalnih identiteta djece pripadnika nacionalnih manjina. I pravobraniteljica je dobro detektirala jednu stvar, a to je da bez obzira na potencijalne nedostatke roditelji imaju pravo birati model obrazovanja. Nažalost kako sam rekla u raspravu o izvještaju pravobraniteljice za djecu nejasno mi je zbog čega se konstantno dovodi u pitanje pravo pripadnika samo jedne nacionalne manjine, pretpostavljate srpske, dok je obrazovanje drugih nacionalnih manjina neupitno potrebno, s čime se ja naravno slažem da je neupitno potrebno. Drago mi je da je pravobraniteljica određeni dio svog izvještaja posvetila ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju s obzirom da mislim kako su ista doista problematična. O tome sam govorila i u slobodnom govoru i mislim da je potrebno posvetit im dodatnu pažnju jer je riječ o posebnoj vrsti lešinarskog biznisa, vrsti ugovora koja EU ne poznaje, a kod nas su vrlo učestali. Tako se pred javnim bilježnicima tokom '21.g. je sklopljeno 1.578 ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, dok je pred sudovima ovjereno 1.320 ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Međutim pored promjene pozitivnih propisa nužno nam je potreban registar ovakvih ugovora i to preporučuje pravobraniteljica još u 2021.g. i u tome je definitivno podržavam jer strane ovakvih ugovora zapravo nisu u jednakoj poziciji. Izvještaj dakle sadrži 156 preporuka koje su usmjerene na otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti koje dovode do povreda ustavnih i zakonom garantiranih prava građana. Uz to pravobraniteljica i njezin ured sudjelovali su u brojnim javnim savjetovanjima, tačnije 32, čime su doprinjeli unaprjeđenju pozitivnih propisa i ovom prilikom ja pohvaljujem vaš angažman i kao neko ko prati javno savjetovanje vaše sugestije zaista i cijenim. Zbog nemjerljive važnosti izvještaja koji predstavlja svojevrsni presjek stanja u kojem se kao društvo nalazimo Klub zastupnika SDSS-a će podržati izvještaj pučke pravobraniteljice za 2021.g.. U ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS, poštovana pučka pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege. smo već uvodno svi naglasili pred nama je izvješće pučke pravobraniteljice za 2021.g. i ne mogu ne ponoviti i naglasiti još jedanput da bi bilo neusporedivo da se odlučilo danas raspravljati, pa čak i o objedinjenoj raspravi o izvješću pučke pravobraniteljice za 2022.g., naime to je u proceduru sabora urudžbirano 3. travnja ove godine i sasvim je bilo dovoljno vremena da se Vlada očituje. Zašto to naglašavam? Naglašavam to iz razloga što i na moje pitanje je pučka pravobraniteljica je odgovorila slijedeće, dobro je da se u izvješćima raspravlja na vrijeme, dobro je da se raspravlja iz jednostavnog razloga što živimo u svijetu koji se tako brzo mijenja odmakom od 3 ili 4.g. raspravljate o izvješću pučke pravobraniteljice stvari su se već promijenile i već se nastavljaju neki drugi problemi koji trebaju biti. Ja sam se sa izvješćem pučke pravobraniteljice direktno susrela u trenutku kad sam bila na čelu jednog resora i kad sam vidjela, to namjerno govorim jer mislim da to može biti poučno svima. I kad sam vidjela izvješće pučke pravobraniteljice koja je ocijenila taj resor prvo mi se digla kosa na glavi i prva reakcija je bila zašto, zbog čega i prva negativna reakcija je bila prema pučkoj pravobraniteljici, ček malo od kud to njoj? Druga reakcija je bila, ček ajmo mi sad to detaljno pročitati i vidjeti šta je tu koji su razlozi za to. Treća reakcija je bila ajmo organizirati zajednički sastanak jednog kabineta s drugim kabinetom, ajdemo proći sve probleme koji jesu i vidjet od kud su ti problemi. Dakle, pučkoj pravobraniteljici se javljaju ljudi sa stvarnim problemima na način na koji ga oni doživljavaju. Želim zaista citirati jel je to i u dokumentaciji kaže kreće glavnina ovako, poštovana javljam se sa tugom i očajem, to su ljudi koji se javljaju sa tugom, javljaju se sa očajem jel više nemaju izlaza i to je stvarno stanje. To šta mi vrlo često živimo u svojim kulama od bjelokosti i u svojoj niši i mislimo da stvarni svijet iznad nas ide drugačije to nije realno stanje, to je stanje u kojem je nekako drugačije. Stvarni svijet ide zaista svojim putem. I zato nisam slučajno rekla da bi izvješće pučke pravobraniteljice na kraju dana trebao biti radni zadatak ili plan rada jedne vlade za iduće razdoblje. Plan rada Vlada dakle čemu služimo izvršna vlast, čemu mi u Saboru služimo sa donošenjem zakona? Pa ne donosimo valjda zakone da bi se dodvorili nekom u EU i … regulirali i rekli e vidi mi smo te zakone donijeli i među prvima smo. Služimo za to da bi donijeli zakone koji bi se provodili i kojima bi građanima RH u konačnici bilo bolje, bilo bolje za njihove bazične teme, za njihov bazičan život jer nikad ne smijemo zaboraviti zapravo najbolja slika stanja ljudskih prava i analiza tih stanja i ljudskih prava i slobode je izvješće pučke pravobraniteljice. I bez obzira što vladajući često žele ostaviti sliku cvijeta cvijeće u naše preduzeće, sve je divno, krasno i ostalo, realno stanje je ovo tu. I zadatak bi trebao biti, niko nema čarobni štapić i to odavno dakle čarobnim štapićem od sutra će biti sve bolje i postoji samo još u bajkama, nisam sigurna da današnja djece više i čitaju te bajke nego nešto drugo. Stvarni život je raditi korak po korak, stvarni život je odgovarati na trenutačne probleme i trenutačne situacije. Mi imamo izvješće, moram se referirati na izvješće za 2022., znate kad će doć izvješće za 2022.? pa tamo negdje '25. ili '26.. Zašto? Dopustite da citiram za izvješće za '22. se pučka pravobraniteljica između ostalog bavila problemom pobačaja citiram šta piše u tom izvješću utvrdili smo nedostupnost zdravstvene zaštite u slučajevima prekida trudnoće nakon isteka 22 tjedna od začeća kada je prekid zakonom dopušten, budući da je gospođa Čavajda zdravstvenu uslugu morala potražiti izvan RH u Sloveniji.“, citiram ono što stoji u izvješću za 2022.. I umjesto da mi danas raspravljamo i o onom što je izvješće za '22., da raspravljamo o dostupnosti i zdravstvene zaštite specifično vezano uz žene, mi ćemo mi raspravljamo u konačnici sa nekim stvarima, naravno neke stvari su i dalje aktualne, ali neke stvari koje više i nisu tako u žiži javnosti. Ono što je i dalje aktualno i što želim dalje naglasiti je sljedeće, problem potresa 2021., veliki dio izvješća govori o problem potresa i govori pogotovo o petrinjskom potresu. Dakle razlikujemo onaj zagrebački, razlikujemo petrinjski potres pučka pravobraniteljica ukazuje na niskom stupnju infrastrukturnog razvoja područja Banije odnosno Banovine dakle, ovaj potres je na protresao i na lice pokazao stvarno stanje koje je na Baniji i Banovini sa temom niskog stupnja infrastrukturnog razvoja koji je samo potres pokazao na lice. u ovom izvješću jednako tako stoji da država svojim sugrađanima kad je riječ o potresu nije pomogla na adekvatan način. Dakle, u izvješću za 2021. na kraju 2021.g. mi nemamo napravljenu niti jednu jedinu zamjensku kuću u gradu Zagrebu, a na području Banije odnosno Banovine je država još uvijek nije imala napravljene kuće, ali u izvješću stoji još nešto, da su bile donatorske kuće koje su zbog procedura i zbog zakona koji se donosio u ovom Saboru gdje je ministar koji je završio u zatvoru nakon godinu dana rekao da je zakon teško provediv da je problem sa donatorskim kućama bio taj zbog zakona i zakonodavstva. Dakle, nije bio problem novci, nisu bili problemi ljudi, nisu bili problem donacije, problem su bili zakoni, problem su bili papiri. Kad mi ljude na kraju dana svedemo na papire onda smo negdje pogriješili. Kao što jučer smo imali jedan zakon koji je u izmjeni i dopuni u hitnoj proceduri gdje smo temu posvajanja djece iz trećih zemalja sveli na štambilj. Kad ljudi, ljudske sudbine i problem svadimo na papir i na štambilj imamo poprilično veliki problem. Dakle, mi problem potresa i problem neorganiziranosti države vezano uz pomoć ljudi koji još uvijek žive u kontejnerima bi imali i u izvješću za 2022., a bojim se o izvješću kad će se pisat za 2023. još uvijek će se o tome pisat. Jednako tako mi danas u Hrvatskoj u ovom trenutku otprilike teško mi je reći, jer do podataka teško možete doći ali onaj podatak koji znam je da imamo negdje više od milijun i pol tisuća zaposlenih. I podatak do kojeg možete doći da u ovom trenutku imate oko 150000 stranih radnika. To znači u našem, kod nas slobodno mogu reći, dakle kad kažem da 10% radne snage čine strani radnici nisam pogriješila ni sekundu, a mislim da nisam pogriješila ni sekundu kad kažem da će taj postotak ubrzo biti i 12%. Nama turizam koji u BDP-u sudjeluje sa 20% ovisi o stranoj radnoj snazi. Ta strana radna snaga koja dolazi glavninom dolazi sad je otprilike 40% Nepal, Indija, Indonezija, Filipini, dakle to nam je strana radna snaga. Pučka pravobraniteljica na to ukazuje u Izvješću za 2021. već nam to to ukazujete, ali za 2022. je već to problem koji imamo. Jer na kraju dana će se i strani, dakle i strana radna snaga koja dođe, naš zadatak je da imamo strategiju uopće za strane radnike, da vodimo integraciju u društvu, da vodimo niz drugih stvari i tu dolazimo do nešto što je meni posebno draga tema i što godinama u izvješću izvješću navodi i navodi s punim pravom, a to je problem nepostojanje stambene strategije. Hajmo reći pravu istinu. Mi u Hrvatskoj nemamo stambenu strategiju, nemamo je godinama. Kad malo pogledate neke druge zemlje kako su se oni prema svojoj stambenoj strategiji odnosili, odnosili su se imamo dva modela – jedan model je državna stambena strategija. Onda to ide kroz stambene strategije gradova. Drugi model je da gradovi imaju svoje stambene strategije iz razloga što žele biti privlačni. Jedna od najboljih stambenih strategija koje sam ja imala prilike vidjeti napisano, a vidjeti i uživo je Strategija grada Beča koja zaista je, oni imaju, ali to je naravno traje ne desetak godina, nego sto godina. Dakle, mi imamo onu opciju kad krene gorit vatra i kad imamo problem, onda mi imamo jedan lončić vode i s tim lončićem vode onako samo rubove vatre zalijevamo jer da nam se vatra jako ne raširi. I u ovom Izvješću za 2021. govorite o problemu stambene strategije, jer iz te stambene strategije ide niz drugih stvari. Jer imate model, dakle meni su najprihvatljiviji ali to što su meni prihvatljivi ne znači da je i službena politika ove zemlje. Oni modeli koji su skandinavski, gdje vi zapravo kad gradite nove kuće, kad gradite nova naselja onda morate u tim kućama voditi da osim stanova koji su za izuzetno bogate da imate i dio stanova za manjine, dio stanova za emigrante, dio stanova za strane radnike, dio stanova za loše skupine, dio stanova za studente i to je tako, postoji takva politika stambene izgradnje ne geta, ne pojedini jer su već prošli svoj put. Dakle, nama prijeti opasnost getoiziranja pojedinih gradova, jer dakle to su već drugi gradovi prošli. Kad u jednom trenutku nemate dovoljno radne snage i treba vam nekakva strana radna snaga oni kad dođu tu, kao što kod nas dolaze oni koji rade. U drugom valu dolaze i neke obitelji. U trećem valu oni krenu negdje živjeti i pojedini dijelovi grada se getoiziraju, jer tu nastaju pojedine skupine ljudi koji tu žive. ako već znamo da su drugi to prošli i ako znamo da nam to može biti problem i da to može biti problem za ljudska prava i za sve ostalo hajmo onda to prevenirati i vidjeti što radite. U jednoj Stambenoj strategiji bi trebalo biti da u zgradama koje se grade, dakle vi ne možete privatniku narediti što on može graditi ali država kad gradi, kad troši novce iz proračuna kao što smo se mi odlučili, pa smo onda iz proračuna odlučili davati novce na način da subvencioniramo. I onda nam se desilo što? Povećanje cijene kvadrata stanovanja, to nam se je desilo a onda je to išlo i korak dalje da danas imate naravno su cijene otišle u nebo i treba jedno vrijeme da se vrate nazad. Dakle, hajdemo koristiti nekakva druga iskustva. I to čitamo jednako tako iz ovog Izvješća pučke pravobraniteljice. Naravno ovako kad sam u letu onda ću zaboraviti reći ono što želim naglasiti, a to je da ćemo mi ovo izvješće kao klub prihvatiti jer zaista mislimo da je jedan dokument koji je izuzetno važan. Posebno poglavlje na koje moramo ukazati je problem zdravstva, problem dostupnosti zdravstvene usluge. Mene je jučer sreo na cesti jedan gospodin i rekao je da on ima, da je radio nalaze krvi da ne ulazim sad u cijelu priču i da iz nalaza krvi ima sumnju na nekakvu malo težu dijagnozu. I kaže on meni dajte vi meni recite zašto se ministar odlučio raditi one sistematske preglede, a ja za tu dijagnozu da bih došao do pregleda specijalista naručen sam krajem godine. Ako je iz nalaza krvi i malo istina, veli do kraja godine pitanje je gdje ću ja biti. I sad šta, na ulici naravno ja pristojno čovjeka saslušam, pokušam to sve zajedno par pristojnih rečenica, ali zapravo zapravo kad polučite čovjek je u pravu i pitanje koje on postavlja je apsolutno u redu. Danas kad malo prolistate i vidite što po medijima vidite ponovo najave različite ministra, ali samo da je njegova služba i njegovi u ministarstvu pročitali ovo izvješće, uzeli Izvješće za 2021., uzeli za 2022., podvukli, vidjeli što mi možemo napraviti da bi našim građanima bilo bolje. Da se to pitaju i daju jedan mali odgovor mislim da bi nam svima zajedno bilo lakše. Naravno da ovdje ima brdo tema koje treba otvoriti. Ja nekako uvijek otvaram teme one koje su mi najbliže i mislim da je zaista riječ o jednom vrlo, vrlo važnom dokumentu i bilo bi bolje da po resorima svatko svoj resor malo detaljnije pročita i za sljedeću godinu napravi mali korak naprijed. Hvala. U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina govorit će poštovani zastupnik Veljko Kajtazi, izvolite. Hvala. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani pravobraniteljice sa suradnicima, poštovani kolegice i kolege. Ipak najvažniji problemi ostaju isti i to je jedan od ključnih problema kad govorimo o stanju ljudskih prava, posebno u kontekstu romske zajednice u kojoj ću kao i svaki put govoriti najviše. Prije svega, koristim ovu priliku da se zahvalim pučkoj pravobraniteljici gđi Temi Šimonović koja je ove godine u povodu Svjetskog dana Roma bila jedna od dobitnice godišnje nagrade Saveza Roma u RH Kali Sara. To nije slučajno da je romska zajednica već prepoznaje kontinuirani doprinos Ureda i cijelog tima pravobraniteljice u niz pitanja i probleme na koje pripadnici romske nacionalne manjine nailaze. Naravno, moram reći da je taj doprinos postojao i u mandatima ranijih pravobraniteljica, bilo da se radi o kršenju ljudskih prava ili o niz drugih problema u području stanovanja, obrazovanja, zdravlja i zapošljavanja. Ovo Izvješće rezultat je i konkretnog sudjelovanja Ureda pučke pravobraniteljice u niz situacija gdje taj doprinos je bio potreban, bilo u vidu dopisa i pomoći u upoznavanju na određene probleme ili u konkretnom, sudjelovanje na raznim sastancima gdje se pravobraniteljica osobno i zaposlenici Ureda aktivno uključuju u pomoć ostalim institucijama da se određeni problemi riješe. Prošli tjedan je to bio i na tematskoj sjednici Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ovdje u HS-u, a prije toga u gradu Zagrebu, u gradu Novom Vinodolskom ili u drugdje gdje god je bilo potrebno. Kao i prethodnih godina pozdravljam da izvješće sadrži posebno poglavlje koje opisuje najaktualnije probleme romske zajednice, iako naravno, u svim drugim dijelovima izvješća možemo pronaći podatke vezane za pripadnike romske zajednice, s obzirom da se problemi nažalost pojavljuju u svim područjima. 2020. i 2021. g. bili su posebne izazovne zbog same pandemije i potresa. Pojavio se cijeli niz dezinformacija vezano za oba događaja povezanih s Romima. Prvi je bio da Romi ne mogu dobiti koronavirus, a drugi su bili standardni mitovi vezani uz cjepiva. Njihova navodna štetnost, čipiranje, testovi sa kovanicama, itd. koji je dobar, moram reći koji je dobar dio Roma prihvatio to kao činjenicu. Ovim putem se zahvaljujem i HZJZ koji je bio spreman u tim danima organizirati i cepljenje unutar naselja, ali zato iz gore navedenih razloga nije bilo dovoljno interesa. Naravno, ubrzo se virus proširio i romskim naseljima, pa je nakon prvih ozbiljnih slučajeva došlo do manjih promjena u percepciji prema opasnosti koji su svi bili izloženi. S obzirom da, kao što izvještaj govori, dobar dio romske zajednice živi u izdvojenim naseljima, zahvaljujem i Ravnateljstvu civilne zaštite koji je surađivao sa Savezom Roma u RH Kali Sara u 2020. i 2021. g. Nadalje, druga dezinformacija vezana je uz petrinjski potres u kojima su materijalne štete i traume pogodili i romsku zajednicu u Sisačko-moslavačku županiju. U jednom trenutku se pojavila dezinformacija da organizirane bande Roma kradu pomoć i presreću pojedince i organizacije koje pomoć dovoze na potresom pogođenom području. razumije./... su se pojavili i navijačke skupine, uključuje u to te su kružile informacije kako će oni to riješiti. Ja sam odmah, naravno, reagirao prema Ministarstvu unutarnjih poslova te tražio informacije o takvim događajima, ali pored svih silnih informacija, dobio sam odgovor da takve slučajeve ili prijave Ministarstvu unutarnjih poslova nije evidentir'o. Ono što nije došlo u javnosti jeste da je upravo Savez Roma u RH Kali Sara obilazi naselja te je pomagao i Romima i neromima, a posebno članovi Saveza sa područja Sisačko-moslavačke županije. 2021. g. će ostati upamćena i po događajima koji se spominju u izvješću, a radi se o događaju iz kolovoza u Paragu, u kojem je jedna žena smrtno stradala, a više osoba ranjeno, uključujući i dijete. Taj je događaj stavio u fokus pitanje prevencije nasilja i povećanje uvjeta života u romskim naseljima, a drago mi je da mogu reći da se ništa slično do danas nije ponovilo. Tu postoji jako puno prostora za unaprjeđenje suradnje, a poznato je već da suradnje sa Međimurskom županijom u kojoj je najviše problema nema od antiromskih prosvjeda održanih 2019. g. Problem na koji posebno treba upozoriti jeste segregacija u obrazovnom sustavu pa ću citirati dio izvješća koje se odnosi na to, problem obrazovne segregacije i dalje je .../Govornik se ne razumije./... te se u potpuno etnički segregiranim razredima školuju petina romske djece u RH, a dodatnih 12,8% u mješovitim razredima koje čine većinom romski učenici. Pri tome su značajne regionalne razlike i u Međimurju je ovaj problem najizraženiji budući da u toj županiji gotovo polovina romske djece pohađa nastavu u segregiranim razredima stoga smo se tijekom 2021. uključili u dijalog sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja kako bi razmotrili način osiguranja uključivog i kvalitetnog obrazovanja djeci pripadnicima romske nacionalne manjine. podsjećam da je Europski sud za ljudska prava uz odluci Oršuš i drugi protiv RH još davne 2010. utvrdio kako su raspoređivanje u isključivo romske razrede, odjele, učenici romskog porijekla bili diskriminirani. Iz podatka koji nam je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo proizlazi kako najmanje osam škola sa područja Međimurske, Varaždinske i Brodsko-posavske županije ima bar jedan isključivo romski razredni odjel. Radi se o osnovnim školama u Kuršancu koji pohađa 84% romskih učenika, u Macincu 80%, u Pribislavcu 65%, Maloj Subotici 46% i Kotoribi 40%, Huga Badaliću u Slavonskom Brodu 50% te u Petrijancu kod Varaždina 32% kao i u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u Varaždinu 12%. Naknadno smo saznali i za Područnu školu Plavščinac pored Novigrada Podravskog u kojoj su svih šest učenika Romi te škola Fran Krsto Frankopan u Brodu na Kupi u koji najveći broj polaznika također čine učenici pripadnici romske nacionalne Škole navode da se isključivo romski razredi osnivaju jer romska djeca vrlo često nedovoljno poznaju hrvatski jezik, zbog organizacije prijevoza djece iz izdvojenih romskih naselja i sl.. Osim toga roditelji djece većinskog stanovništva kad uoče tendenciju porasta broja romskih učenika u školi iz svog upisanog područja odlučuju svoju djecu upisati u neku od okolnih škola u kojima nema romske djece ili ih ima u malom udjelu što također doprinosi informiranje isključivo romskih razreda. Tu su glavni problemi koji bi izdvojio za 2021.g. sigurnost i stanje u izdvojenim romskim naseljima, potres i pandemija nastavak trenda segregacije u obrazovnom sustavu te širenja lažnih vijesti i stereotipa o Romima na čemu svi moramo još više raditi. I pored svega dobrog što sam istaknuo u radu Ureda pučke pravobraniteljice, moram reći da mi je žao da sam ured … više pomoći donijeti određenu odluke već samo upozoravati i davati preporuke. Hvala

Za raspravu je prijavljena u ime HSS-a i RF-a poštovana Katarina Peović. Pa evo nastavit ću se u tonu koji je ovdje zavladao hvaljenjem hvaljenjem Vlade Andreja Plenkovića kako to često čujemo. Znači, ovdje smo sa ovim izvješćem isto od HDZ-ovih zastupnika čuli manipulativne podatke na koje svakako treba odgovoriti, a koje ovo izvješće sigurno ne podupire. Mi smo čuli od Branka Bačića da je ovo izvješće dokazalo da je došlo do rasta BDP-a, da je došlo do rasta plaća i da je došlo do pada nezaposlenosti. Nigdje u ovom izvješću nećete naći ove podatke. O BDP-u se govori isključivo kada se govori da su rashodi za zdravstvo ispod prosjeka EU, pa se navodi iznos BDP-a, a što se tiče plaća, o plaćama se govori samo u kontekstu neisplata plaća na žalost, da ne govorimo da se sigurno ne hvali hrvatska Vlada zbog pada nezaposlenosti jer je sasvim jasno da je došlo do iseljavanja 17,6% radno sposobnog stanovništva pa taj podatak svakako ne može biti relevantan. No, ono o čemu se ovdje govori su nekoliko područja o kojima bi trebalo zapravo posvetiti govor. Ja ću se morati koncentrirati na neke konkretne stvari, ali samo ću u natuknicama navesti nešto o čemu ne mogu dovoljno govoriti, a to je ovdje navedeno. Jedna od naj, možda bolnijih podataka koje imamo u ovom Izvješću i koje tako slikovito govore upravo kontra onoga što nam je Dražen Bošnjaković htio podvaliti kao nekakvo pozitivno izvješće gdje se samo treba još neke detalje u Hrvatskoj ispraviti, a zapravo idemo u dobrom smjeru je jedan podatak evo ako sve drugo zaboravimo iz ovog izvješća trebamo zapamtiti podataka da je svaka druga starija osoba siromašna. To ako ne digne uzbunu za alarm, onda valjda ništa neće. Ali o tome nemam vremena govoriti. Također bi trebalo govoriti o diskriminaciji manjina, također bi trebalo govoriti o pravu na stan o kojem se ovdje isto tako ozbiljno govori, pa gotovo od socijalizma mi zapravo kada smo podsjetit ću jedna trećina stanovnika je živjela u stanovima koje su državne firme gradile svojim zaposlenicima. Kada to djeci danas ispričate vjerojatno misle da pričate neki vic. Danas se da bi se došlo do svojeg prava na stan, rješavanja stambenog pitanja koje je temeljno ljudsko pravo, a ne financijska makinacija, kako bi neki to htjeli prikazati ulazi u dužničko ropstvo i to je dugoročno neodrživo i zato mladi iseljavaju. Tu bi se također trebalo govoriti o pravu na zdravstvenu zaštitu o kojemu ovo izvješće ozbiljno govori i tako i pravo na zdravstvenu zaštitu nije financijska makinacija nego temeljno ljudsko pravo, a ovdje se upozorava da je to pravo uskraćeno pogotovo u ruralnim područjima, da je zabrinjavajuć manjak liječnika, medicinskih sestara i tehničara, da ne govorimo o navođenju podataka o smrtnosti od raka u usporedbi sa EU zemljama gdje smo na petom, znači ukupnom mjestu na žalost vrlo visoko. Ali ću se ja koncentrirati na radnička prava o kojima se u ovom izvješću također jako puno govori, jer je i pravo na rad jedno od temeljnih prava koje je ugroženo u ovoj zemlji. Neću svoju raspravu posvetiti kvazi filozofskim raspravama o tome ugrožava li država ta temeljna ta temeljna prava ili brani, nego upravo ću se obratiti onim podacima koji bi nas trebali zabrinuti. Ovdje se govori o specifičnosti kršenja radnih prava koje su iz godine u godinu zapravo na istoj razini i ista je problematika. Nama ovdje pučka pravobraniteljica vrlo konkretno govori o tome da bismo se trebali opet svaki puta zapravo ista priča posvetiti tome da imamo zlouporabe ugovora na određeno vrijeme, da imamo problem neisplate plaće, da imamo zakonit i neisplaćen prekovremeni prekovremeni rad, da imamo kršenje prava na tjedni i dnevni odmor, ali ono čemu bih se ja posebno koncentrirala jer je ovo sve da tako kažem neka problematika koja iz godine u godinu je više-manje ista. Mi se jesmo negdje malo popravili na ovoj ljestvici prekarnih ugovora o radu, ali više-manje manipulacijom statistike, a ne realno poboljšavanjem uvjeta. Ali ono što je novo u ovom izvještaju 2021. godine i što se uvodi to je rad preko digitalnih platformi. Posvetila bi tome svom govor za, iz dva razloga. Jedan razlog su strani radnici koji dolaze u Hrvatsku da rade praktički u robovlasničkim uvjetima. Njih je po procjeni pučke pravobraniteljice taj broj se može popeti do kraja godine do 180 ali da govorim i o domaćim radnicima koji upravo preko digitalnih platformi doživljavaju snižavanje cijene rada, ugrožavanje radnih uvjeta, otežavanje radnih uvjeta i jedno i drugo je povezano. Znači kako se dovode strani radnici tako se zapravo ide prema onom što će direktiva koju ću spomenuti koja je tome htjela doskočiti i stati na kraj o poboljšavanju rada sa digitalnim platformama je htjela doskočiti, nazvala utrkom prema Znači preko digitalnih platformi i uspješnost digitalnih platformi počiva vrlo često kod većine njih na tome da se ide na utrku prema dnu, da se zapravo krše radnička prava i na taj način se stječe onaj onaj prostor za povećavanje profita. I zato je problem stranih radnika povezan sa problemom domaćih radnika. To nisu dvije odvojene stvari. I ono što desnica radi i huška i pokušava stvoriti nekakav imaginarni problem stranih radnika što smo i sad ovdje čuli koji će nas ugrožavati noću po uličicama kako je to Grmoja upravo opisao, je potpuno imaginaran problem za prave radnike, radnike koji žive danas u Hrvatskoj i koji rade na digitalnim platformama jer se oni suočavaju zajedno sa stranim radnicima sa snižavanjem cijene rada i ugrožavanju radničkih prava. Pa je jedan filozof još iz 19. stoljeća koji je opisivao industrijske radnike i njihove uvjete napisao opisujući situaciju u Engleskoj da svakim dolaskom novog broda iz Irske se približava engleska plaća irskoj plaći onih plaći onih koji su spremni raditi za manje. I jedino što se iz toga treba naučiti da irski radnici i engleski radnici trebaju se zajedno boriti za svoja prava upravo suprotno od huškačke retorike desnice koja bi htjela tu napraviti pozitivne bodove na ovoj temi. Znači ovdje se vrlo jasno u ovom izvješću znači još 2021. godine upozorava na ključnu stvar, a to je da se novi Zakon o radu koji tada još nije bio izrađen, a koji je već najavio da će riješiti pitanje digitalnih platformi treba temeljiti na EU direktivi o poboljšanju uvjeta rada radnika putem digitalnih platformi koja je tada bila u izradi. Do kraja prošle godine ta je direktiva izvedena. Europska zastupnica koja je branila tu direktivu rekla je da nikad u životu u svom mandatu nije vidjela više lobističkih pritisaka na sebe nego u izradi ove direktive. Ona nije u najidealnijem obliku kakav je on bio u početku, ali ta direktiva postavlja osnovne temelje da se zaštite svi radnici na digitalnim platformama platformama i s njom smo se trebali voditi. Nažalost, mi smo već u stajalištu Vlade iz ožujka prošle godine dobili zapravo relativno uvjetno pozitivno mišljenje naše Vlade gdje je ona sasvim jasno navela u kojem smjeru će ići izrada Zakona o radu, a to je naputak da se treba pod navodnicima i pod izlikom da se uvažavaju razlike pojedinih država članica uvesti agregatore, posrednike posrednika. Pazite, 90% radnika na digitalnim platformama u Europi je samozaposleno i europska direktiva pokušava riješiti pitanje radnika digitalnih platformi da se prepozna da je ta navodna samozaposlenost u praksi prikriveno zapošljavanje i da se zapravo treba digitalne platforme smatrati odgovornima za radnike. A mi imamo situaciju specifičnu kod nas i to navodi Vlada u tom svom stajalištu 80% radnika nije samozaposleno na digitalnim platformama nego još gore, oni su zaposleni preko posrednika posrednika to je agregator koje digitalni radnici na digitalnim platformama nazivaju aligatori jel, s razlogom. To su posrednici koji potpisuju ugovor o radu, koji fiktivno oni fingiraju poslodavca, ali oni ne mogu određivati cijenu rada, oni ne mogu određivati uvjete rada, oni ne mogu uopće određivati da li radnik biti na platformi ili će biti isključen iz platforme. Znači oni fingiraju poslodavački odnos. I naša Vlada u tom svom stajalištu koji je zapravo bio i osnova za pisanje kriminalnog Zakona o radu kojim ćemo, kojeg ćemo pokušati mijenjati 21. ili 22. 6. ovdje u saboru kad će se povesti rasprava o Zakonu o radu, izmjenama Zakona o radu koje je stavila u proceduru Radnička fronta pod i naputkom znači revolt inicijative i inicijative za radnički ZOR, tražit ćemo micanje agregatora. Ovdje Vlada naša nama objašnjava da je, a mislim to je stvarno fascinantno koji oni stilom se uopće obraćaju i kako oni definiraju svoje uvjetno pozitivan stav na tu direktivu. Oni doslovno kažu, pazite ovo, bitno je postojanje ugovora o radu. Nije bitno tko je stvarni poslodavac, nego bitno je postojanje ugovora o radu i oni predlažu EU da uključi agregatore i u svoju direktivu jer nije bitno, direktiva želi prepoznati ko je zapravo poslodavac, direktiva želi zaštititi radnike jer je utvrdila da su oni svi zapravo u vrlo osjetljivoj situaciji gdje se najčešće krše radnička prava, dovodi se znači u situaciju radnike da su pod različitim razinama zapravo nadzora digitalnih platformi, oni nisu slobodni kako se to obično opisuje, pa rade kad god hoće, nego su pod nadzorom digitalnih platformi, da su podređeni radnim platformama, da su diskriminirani u pogledu u pogledu visine plaće i radnih uvjeta, radnog statusa, da je preko 5 i pol milijuna ljudi kaže direktiva zapravo u riziku pogrešne klasifikacije radnog statusa statusa itd., itd., znači podložni su i suočeni s lošim uvjetima rada i nemaju primjerenu socijalnu zaštitu i digitalne platforme trebaju ovom direktivom biti prepoznate po 5 kriterija koje je ta direktiva navela, ako ispunjava digitalna platforma dva kriterija moraju se digitalne platforme prepoznati kao poslodavci, a to zapošljavanje kao prikriveno zapošljavanje i umjesto da naša Vlada to pozdravi ona predlaže da se uvede agregator koji će fiktivno potpisati ugovor o radu sa radnikom i tako će bit forma zadovoljena, ali u još goroj situaciji će bit radnik. Nakon ovog stajališta znači koje je potpisalo nažalost i Odbor za rad HS i Odbor za međunarodne odnose i izglasana je, a tako stajalište hrvatske Vlade, nakon toga je u HS došao Zakon o radu, u tom Zakonu o radu u čl. 221.d. st. 3. se omogućilo nešto što se nije omogućilo nigdje u Europi, toga nema nigdje u Europi da se digitalne platforme amnestiraju bilo kakve odgovornosti u slučaju da postoji agregatorska firma koja je formalno zaposlila ljude. Mi imamo agregatorske firme u Hrvatskoj koje ne isplaćuju plaću, koje ostaju dužne radnima, onda otvore drugu agregatorsku firmu IKASAN, IKASAN, Connect, Revol…, ili već kako se zovu, znači dodaju si neki naslov Meta Mate, pa Meta Mate nešto drugo jel, znači imate jednu firmu, ostanete dužni radnicima, otvorite drugu firmu, to je praksa u Hrvatskoj. Onda to su firme koje dovode strane radnike u potpuno neljudske uvjete, nažalost svjedočila sam i osobno u potpuno 19.-stoljetnim uvjetima gdje ljudi žive u kućama bez prozora, smrzavaju se cijelu noć i griju se oko jedne peći iz prošlog stoljeća. Ti agregatori su uvedeni u Zakon o radu i osnovna stvar je da se iz tog zakona maknu. To se može na jednoj sjednici Vlade napraviti, pučka pravobraniteljica je vrlo dobro locirala još 2001.g., sigurna sam da u izvješću za za 2002.g. je i opširnije cijela ova priča i o stranim radnicima jel koji postaju stvarno prva ono tema hrvatska politička u ovom trenutku, ali ovdje je već bilo naznačeno na koji način se treba odnositi prema Zakonu o radu u sferi rada na digitalnim platformama i to se nije poštovalo, znači ovdje je već primijećeno da zaposleni preko agregatora često imaju fiktivne ugovore o radu, da platforme jednostrano odlučuju o svojim relevantnim pitanjima za radnike itd., itd.. Molim da se uvaži i ovo šta je ovdje pisano i da se uputi i izvješće za '22. i da riješimo pitanje radnika koji rade gotovo u robovlasničkim uvjetima. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Možemo! poštovane Kekin i Benčić. Hvala vam predsjedavajući, poštovana pravobraniteljice, suradnici i predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Kao prvo još jednom hvala na iscrpnom izvještaju, izvrstan je, hvala i na onom za 2022. kojeg smo također pogledali. Istaknut ću još jednom, zaista je izrazito neprimjereno i štetno da se sa ovakvim vremenskim odmakom raspravlja o dokumentima kojima ovaj sabor, ovaj parlament može poboljšati stanje ljudskih prava i sloboda u ovoj zemlji. Suludo je da to ne radimo. Ja ću podsjetit da to je praksa Plenkovićevih Vlada. Kad je Lora Vidović bila pravobraniteljica 3.g. se nije raspravljalo sve dok nije prestala bit pravobraniteljica, tek onda ste njene izvještaje stavili na stol. Zašto? Jer vam ne paše ono što piše u izvještajima, jer sve ono što piše u izvještajima ne poklapa sa fotošopiranom instagramskom slikom Hrvatske koju nam Plenković i onda vi svi u saboru, evo kolegica Burić maloprije do razine da nije bilo jasno jel ostala u realitetu ili nije, pokušavaju ovdje podvaliti. No dobro 2021. dakle godina preklapajućih kriza, covid, potres i naravno samim time značajan dio zabilježenih kršenja ljudskih prava uzrokovanih upravo nemogućnošću pristupa zdravlju, zdravstvenim institucijama, zdravstvenim uslugama u covid krizi, te pitanju smještaja i pristupa drugim pravima za osobe koje su bile pogođene zagrebačkim i petrinjskim potresom. Ono što pravobraniteljica u izvješću ističe, a ja bih izdvojila da je cijepljenje, kao i brojne druge mjere upravljanja epidemijom značajno polariziralo javnost, dodala bih da ćemo tu polarizaciju gledati u narednom periodu i da će nam donijeti još puno štete, a da je znatan broj pritužbi građana da su izazvale mjere obveze predočenja tzv. covid potvrda gdje su građani u pritužbama vezanim uz covid potvrde propitivali jesu li diskriminirani. No također pravobraniteljica ističe da je izrazito važno prepoznati kako se obveza posjedovanja same potvrde u javnosti nerijetko vrlo neosnovano poistovjećivala s obvezom cijepljenja za što nema uporišta niti u zakonu, niti odlukama stožera obzirom da je zapravo cijepljenje bilo samo jedan od tri načina da se covid potvrde dobe, a obavezna imunizacija protiv covida u Hrvatskoj nikada nije uvedena. Također u izvještaju se s pravom skreće pažnju na poplavu lažnih vijesti, na poplavu dezinformacija o cijepljenju koje su javljale u toku pandemije i koje su kod mnogih naših sugrađana zapravo prevagnule u odluci o cijepljenju, a ja bi bila slobodna reći onda na koncu prevagnule i kod toga da li će preživjeti ili neće. U pandemiji dakle pored pretjeranog dotoka informacija o tzv. infodemije, siline lažnih informacija kojima su građani bili izloženi utjecala je na odluku o cijepljenju, o nošenju maske i ostalim pitanjima vezanim uz epidemiju, objave na društvenim mrežama poput onih u kojima se tvrdi da omicron varijanta virusa više napada cijepljene nego necijepljene građane kao i medijski neutemeljeni naslovi Covid, implantirati Covid putovnice u dlanove, cijepio si se nema više letenja i slično primjeri su dezinformiranja koje može imati štetan učinak kaže pravobraniteljica dakle i na pojedinca i na njegovo mišljenje. Također istaknuta je vrijednost fact checkera, ali i napade i prijetnje kojima su bili izloženi. Cjelokupni izvještaj posebno ovaj navedeni dio zapravo ukazuje na tužnu činjenicu izuzetnog nedostatka povjerenja, povjerenja građane u one koji ih vode, povjerenja građane u druge građane, građana u znanstvenike, građana u zdravstveni sustav, ali prije svega u javne i državne institucije. To je nešto oko čega bi se vladajući trebali zapitati kako smo se do toga doveli. Bez povjerenja gubimo vezivno tkivo ovog društva. Nema države, nema društva, nema prava, nema ljudskih prava, nema ostvarenja ljudskih prava ako nemamo društvo povjerenja, a neki u ovoj dvorani kojih danas opet ovdje puno nema dali su sve od sebe da i ono malo povjerenja što ga je bilo da se u potpunosti sruši. Time su stvorili preduvjete i trendove radi kojih smo danas treća zemlja u Europi po smrtnosti od Covida i jedna od najniže procijepljenih zemalja sveukupno. Izgubili smo 18 tisuća građana, A sada ću reći nešto još o jednom kontinuiranom fenomenu koji je naoko različit, ali je povezan u pogledu razine polarizacije štetnosti i ističe se i u izvješću, a to su zločini iz mržnje. Prema statističkim podacima u širem vremenskom kontekstu vidimo trend blagog, ali dosljednog porasta pojavnosti kaznenih djela motiviranih mržnjom. Dakle, u 2017. MUP je postupao u 28 slučajeva, u 2018. u 33, u 2019. u 51, u 2020. u 87 87 slučajeva zločina iz mržnje uključujući javno poticanje na nasilje i mržnju. Počinitelji ovih kaznenih djela i najčešće su i dalje motivirani etnicitetom žrtve. Naime, od 101 kaznenog djela koje je MUP zabilježio čak 67 ih je bilo motivirano nacionalnim podrijetlom. Evo nas u 2023., nacionalnim podrijetlom drage kolege, nakon čega slijedi spolna orijentacija, a onda rasna pripadnost ili boja kože te vjeroispovijest. Od 39 postupaka započetih pred sudovima, uvjerljivo najveći dio 27 postupaka odnosi se na kaznena djela počinjena zbog nacionalnog podrijetla pri čemu je, naravno ne možemo reći da je to iznenađujuće jer slušamo i u ovoj sabornici svašta, najveći dio slučajeva motiviran mržnjom prema Srbima. I ponovno moram pitati jer danas smo slušali u slobodnim govorima gdje se nasrće na žene koje bi odlučivale o svom tijelu, gdje se nasrće na LBGTAQ populaciju, gdje se pita zašto brinemo o manjinama i onima koji su diskriminirani u ovom društvu, gdje nas se proziva radi toga što brinemo o tim istim manjinama. Koliki koji sjede u ovoj sabornici, koji dobivaju plaću za taj posao, koliki od vas koriste ovu govornicu da bi širili govor mržnje, koliko ste svjesni da u stvarnom svijetu van ovog političkog teatra se događaju stvarni fizički napadi na osobe samo zato što su Srbi, samo zato što su pripadnici LBGTAQ populacije. Koliko vas gleda u pod, da ste barem ovdje ali većine vas niti nema jer znate da ste svojim riječima, svojom verbalnom agresijom, svojim diskriminatornim stavovima, svojim prolijevanjem mržnje prema kolegama srpske nacionalnosti doprinijeli tome? Koliko? Vjerojatno ni jedan jer da ste svjesni tih posljedica ne bi ih ni izgovarali. Sve što u ovoj sabornici zbog nekog jeftinog političkog poena, zbog neke ankete kojoj se nadate postignete uz teški verbalni faul u stvarnom svijetu ima svoj odjek. Faul se pretvori u stvarnu prijetnju, u stvarni udarac, u stvarnu ozljedu, u stvarnu traumu. poštovane kolegice i kolege, pravobraniteljice sa suradnicima, nastavit ću dakle sa naglascima ovog izvještaja i onog što smo smatrali zapravo u njemu najbitnijim. Kolegica Kekin već je istakla neke, neke od stvari koje su posebice zabrinjavajuće, a i koje su obilježile 2021. godinu kao godinu zaista preklapajućih kriza. Međutim, jučer smo na Odboru za Ustav, doduše bez kvoruma raspravljali i o drugim aspektima, onima koji nisu vezani samo za 2021. nego se nažalost provlače kroz sve izvještaje. Ne samo vaše nego i nekih drugih institucija koje ovdje dobivamo, a tiču se nemogućnosti ostvarenja prava građana u upravnim postupcima odnosno pred tijelima javne vlasti. I opet smo istakli jedan te isti problem koji građani imaju kada se susreću sa javnom administracijom, isti taj problem zaista imamo i u pravosudnom sustavu. A to je problem jednog formalističkog, uskog doslovno gramatičkog tumačenja pravnih normi koje mi ovdje donosimo. Dakle, zbog takvog načina tumačenja pravnih normi, građani vrlo često ne mogu ostvariti svoje pravo u prvostupanjskom upravnom postupku pred nekim tijelom pa se moraju žaliti na drugi stupanj, pa kada ni tamo ne uspiju dakle unutar javne javne uprave onda moraju pokretati sudski postupak na Upravnom sudu i čekati godinu, dvije, tri da bi ostvarili neko zaista temeljno pravo. Malo se kada ovdje bavimo upravnim postupkom, puno više sudskim postupcima, međutim kolko god to upravno pravo i upravni postupak bili dosadni 99% onih prava od kojih se život sastoji, od upisa djece u školu, ostvarenja nekog prava pacijenta, dobivanje građevinske dozvole itd. se odvija u upravnom postupku. I moramo se zapitati kako je došlo do toga da građani u najvećem broju slučajeva u prvom stupnju ne mogu ostvariti svoje pravo. Šta se događa sa tumačenjem i primjenom norme? Jednom ću vam ispričat svoj slučaj koji sam imala, a oko vrlo banalnog pitanja, vrlo banalnog pitanja upisa djeteta u 1. razred osnovne škole, a ja sam saborska zastupnica pa sam morala ić sve do ministarstva se žalit. Pa sad si zamislite kako je osobama koje nemaju pravno znanje, a susreću se sa odbijanjem administracije na razini gdje se norma ne tumači u skladu sa niti Ustavom, niti zakonskim propisima niti nekakvim širem ciljem i svrhom. Opetovano je predsjednik Vrhovnog suda Dobronić upozoravao na ovu situaciju, dakle jedan od posebnih problema i nesigurnosti u ostvarenju prava koji ste istekli mislim da je vrlo važan je pitanje dobivanja pravne informacije za građane u onom obliku koji je građanima razumljiv. Ja kada vidim da se rade brošure u koje se kopi-pestaju zakonske odredbe pa nemojte ih niti radit, nemojte ih niti radi, tak si neko može uzet zakon pa si ga pročitat. Dakle, javna uprava ne ulaže dovoljno da bi jasno ljudima objasnila koji su putovi ostvarenja njihovih prava. jučer smo komentirali to, mi i ovdje kao Sabor stvaramo kaos stalnim izmjenama i dopunama zakona i neizdavanja pročišćenih tekstova, stvaramo kaos gdje se više ljudi dragi niti odvjetnici ne mogu snaći koja verzija zakona je snazi. Dakle, jučer smo dali prijedlog na Odboru za Ustav, ali nije bilo kvoruma, ali evo ponavljam ga ovdje podržite ga. Svaki puta kada idu izmjene i dopune zakona u opsežnijem obliku ajmo svaki puta izdati pročišćeni tekst, a ako se rade dvije izmjene za redom pa makar i manje, ajmo izdati pročišćeni tekst olakšat ćemo građanima, al olakšat ćemo i svima onima koji rade u pravosuđu ili u javnoj upravi. Također htjela sam se još osvrnuti i na problem ovršenika i blokiranih koji ste istakli u svom izvještaju, dakle više od 200.000 ljudi 2021.g. je bilo u blokadi računa, više od 90.000 naših građana je bilo u dugotrajnoj blokadi računa zbog duga manjeg od 10.000 kuna. Dakle, ljudi su godinama u blokadi i nemaju pristup nikakvim financijskim sredstvima zbog dugova manjih od 10.000 kuna ponavljam. Prijedlog zakona koji smo zajedno sa klubom SDP-a uputili nedavno u proceduru riješio bi taj problem jer kao prvo predložili smo da kada se dug otplaćuje, da 50% svake otplatne rate ide na glavnicu. Mnogi nikada ne dođu do glavnice jer otplaćuju prvo troškove, pa kamate i tek onda glavnicu. Hajmo napraviti da kada dođe do nemogućnosti plaćanja i ide se u ovršni postupak da 50% ide na kamatu otplate. Druga stvar koju smo predložili jest da postoji apsolutna zastara na tzv. male dugove, mali dugovi u vrijednosti do 5.000 eura. Ako se nisu uspjeli ovršiti prisilno naplatiti u roku od pet godina, gle neće se nikad i treba postaviti sustav i omogućiti i tvrtkama kao i javnim državnim tijelima da brišu ta dugovanja iz svoje bilance jer i njima je to teret, ne samo građanima koji duguju nego je teret i onima koji vuku taj dug kroz bilancu godinama. Dakle, istaknut ću također i to da smo nekoliko puta ovdje u Saboru, ne nekoliko, pet, šest puta, zadnji puta prije neka dva tjedna tražili zaštitu građana čiji su dugovi prodani agencijama za naplatu potraživanja, tražili smo zabranu prodaje potrošačkih kredita koji se nalaze u bankama izvan bankarskog sektora. Dakle, banka može banci prodat, ali ne može prodat agenciji za naplatu potraživanja ili fizičkoj osobi. Zašto? Zato što unutar banke ne vrijedi vaš ugovor samo vi ste zaštićeni i direktivama, regulativom koja se odnosi na banke kao Zakon o kreditnim institucijama, zaštićeni ste općim uvjetima poslovanja i posebnim uvjetima koji se primjenjuju vaš ugovor, toga ničeg nema u agencijama za naplatu potraživanja. I na kraju ću reći da smo danas čuli da će se ipak staviti barem obaveza bankama da restrukturiraju potrošačke kredite prije prodaje, to je najavio ministar Malenica, držimo ga za riječ jer bio bi to korak u dobrom smjeru. Hvala. rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovane Katice Glamuzina. Poštovani potpredsjedniče HS-a, pučka pravobraniteljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Prvo želim odmah istaknuti kako će klub Socijaldemokrati naravno podržati ovo izvješće iz kojeg je jasno vidljivo da pučka pravobraniteljica radi sjajan posao, posao koji nije ni lagan, ni jednostavan, ali mu pristupa s velikom posvećenošću što prepoznajemo i cijenimo. Ovo je izvješće vjerojatno dokument koji najzornije prikazuje stanje hrvatskog društva jer se vrlo konkretno bavi analizom stanja ljudskih prava i sloboda u RH, a način na koji se bilo koja zemlja prema ljudskim pravima i slobodama ne samo građana nego svih onih koji se iz bilo kojeg razloga nalaze na njenom teritoriju to je ono što nam pokazuje ljudskost neke države pa tako i Hrvatske. U nekoj utopijskoj situaciji idealna država bi prosperirala gospodarski, ali bi bila i lišena potrebe za Uredom pučkog pravobranitelja zato što se u idealnoj državi ne bi kršila ljudska prava i slobode, pa samim time ne bismo trebali pravobraniteljske urede, međutim Hrvatska nije takva država. nije doduše nijedna takva, međutim brojne su puno bliže tom idealu nego što je Hrvatska. U Lijepoj našoj vrlo maloj koja nas broji manje od 4 milijuna u izvještajnoj godini Ured pučke pravobraniteljice postupao je u preko 5,5 tisuća predmeta. Dijelom temeljem prijava, većim dijelom temeljem vlastite inicijative opažajući opažanja iz terenskih obilazaka. To što pučka pravobraniteljica radi terenske obilaske ne bi li zaštitila one čija se prava potencijalno krše je s jedne strane pozitivno i pohvalno, s druge strane tužno jer indicira da veliki broj ljudi u RH nisu ni prvo svjesni da imaju neka prava, drugo, svjesni da se ta prava krše ili treće, svjesni da se imaju, da imaju kome to prijaviti. Dodatno, to znači i da ovaj broj od 5,5 tisuća predmeta sasvim sigurno nije ni blizu ukupnom broju slučajeva kršenja ljudskih prava i sloboda u Hrvatskoj. u Hrvatskoj. RH je zemlja u kojoj uspješno preživljavaju razne vrste diskriminacija, zemlja u kojoj su ugrožena ljudska prava žena, ljudska prava manjina, ljudska prava imigranata, ljudska prava bolesnih, starijih, nemoćnih, djece, osoba sa invaliditetom, ljudska prava onih koji nisu dijelom predominantne rase i nacionalnosti. Hrvatska je zemlja u kojoj je govor mržnje maltene zaštićen kao endemska vrsta, umjesto da se sustavno kažnjava, što je vidljivo iz činjenice da se i u HS-u neki poznati pozdravi koji su obilježili režime u kojima su se dešavala brutalna kršenja ljudskih prava i sloboda izgovaraju olako, provokativno i nažalost često bez imalo razumijevanja o tome koliko je to štetno i pogubno za naše društvo. Hrvatska je zemlja u kojoj kvaliteti obrazovanja i zdravstvene zaštite uvelike ovisi o tome u kojem dijelu zemlje živite, Hrvatska je zemlja u kojoj, ukoliko iskačete iz kalupa prosječnosti, predstavljate problem i to onakav kakav se ignorira, a ne onaj koji se rješava. Ako ste, primjerice, učenik koji ne upada u kalup prosjeka nego imate poteškoću ili ste, ne daj Bože, daroviti, vi ste problem koji bi sustav radije ignorirao nego se potrudio zaštiti vaša prava i integrirati vas na adekvatan način u sustav obrazovanja. Ako ste k tome još i rezident u nekom ruralnom području udaljenom od većih gradova, tek tada još jače osjetite nejednakosti koje vladaju u ovoj zemlji. To isto vrijedi ako ste bolesnica ili bolesnik koji živi u nekom npr. u nekom udaljenom otoku. Nisu to neshvatljivi problemi s kojima se država suočava, ima ih vjerojatno u svakoj državi na svijetu, ali je neshvatljiv onaj dio gdje ovo znamo već dugi niz godina, a konkretnih sustavnih rješenja nema. Čak i kada se prihvaćaju neke od preporuka i mjera koje pučka pravobraniteljica daje, često se to ne prevede u stvarno rješenje problema i dobar primjer za to je primjerice, preporuka br. 12 iz ovog Izvješća, ono koje kaže da bi Vlada i Sabor, sukladno preporukama GRECO-a trebale donijeti Etički kodeks. I eto, donijeli smo ga, donijeli i zaboravili. Ono nema apsolutno nikakvu snagu, nikakvu težinu, nikakvu važnost, osim suhoparnog ispunjavanja neke administrativne obveze. Imamo dakle papir koji nema nikakvu vrijednost, otprilike kao noviji doktorati osječkog sveučilišta. Izvještajna godina je bila posebno izazovna jer su dvije velike nepogode dodatno otežale zaštitu ljudskih prava i sloboda. Govorim, naravno, o covid pandemiji i potresima. To je, nažalost otvorilo vrata cijelom novom nizu kršenja ljudskih prava te sasvim sigurno povećalo opseg posla Ureda pučke pravobraniteljice. Međutim, iz Izvještaja je vidljivo da se taj Ured kvalitetno posvetio problemima koji su proizašli iz ovih novonastalih nepredviđenih situacija. U načinu strukturiranosti izvještaja vide se i neki noviteti u načinu pristupa radu, što pozdravljamo. Pozdravljamo i zanimljivu analizu prava na dobro upravljanje i preporuke koje se nalaze u tom poglavlju. Vjerujem da većina građana nažalost ne zna da imaju konkretno pravo na dobro upravljanje, tj. na dobru i odgovornu vlast. Ne znaju da imaju konkretno pravo da institucije ove zemlje funkcioniraju korektno, zakonski i u njihovom interesu. Ne znaju da svaki put kad neki ministar završi na optuženičkoj klupi, to znači da je prekršeno pravo svakog građanina na dobro upravljanje. Probajte se samo sjetiti koliko je ministara u vladama Andreja Plenkovića završilo s optužnicama. E pa toliko vam je puta, minimalno toliko puta prekršeno vaše pravo na državu kojom se dobro upravlja. Dodatno bih se kratko osvrnula i na analizu novog Zakona o socijalnoj skrbi te i slagala, te iskazala slaganje sa u Izvješću izraženom nesigurnošću oko toga hoće li se ovakav zakon zaista dobro odraziti na korisnike sustava socijalne skrbi. Posebno tu želim naglasiti sada i ovdje da postoje domovi za starije osobe, pri čemu ne mislim na privatne nad kojima se već dugi niz godina vrše inspekcijski nadzori koji utvrđuju ozbiljne nedostatke koji se onda sustavno ignoriraju jer se ne vrši provjera otklanjanja tih nedostataka utvrđenih inspekcijama. prava na adekvatno stanovanje te sugerirala pučkoj pravobraniteljici da ukoliko već nije, obzirom da ovdje govorimo o 2021. g. pa moguće da u međuvremenu se na to već i osvrnula u sljedećim izvještajima, ali sugeriramo da analizira EU direktivu o kratkoročnim najmovima te pri izradi preporuka u budućnosti uzme u obzir i to da cijene najmova i prava najmoprimaca ovise i o geografskom području, da su cijene najmova u turistički intenzivnijim regijama skuplje i da najmoprimci ne uživaju nikakvu zaštitu i često moraju napuštati iznajmljene stanove tijekom turističke sezone. Kad govorimo o zdravstvenoj skrbi, iznimno apeliramo na Ured pučke pravobraniteljice da putem svih dostupnih mehanizama utječe na to da pravo liječnika na priziv savjesti ne ugrožava pravo žene na prekid trudnoće. Želimo također, napomenuti na potrebu unaprjeđenje generalne brige o reproduktivnom zdravlju žena, pa tako kako ste izrazili brigu za nedostatak broja timova liječnika obiteljske prakse, obiteljske medicine, apeliramo da se osvrnete i na nedostatak ginekoloških timova. U nedavno donesenom u Nacionalnom planu o ravnopravnosti spolova koji je donio vladin Ured za ravnopravnost spolova, taj je nedostatak jasno definiran te je predložena mjera od 5 postotnog povećanja broja ginekoloških timova do kraja 2024. g., međutim, Hrvatska liječnička komora u svog Digitalnom atlasu hrvatskog liječništva do kraja 2025. podrazumijeva 12 postotni pad ginekologa u državi i to je tek prosječan broj, u nekim županijama se očekuje pad i do 40%, dakle ako očekujete pad od 40%, a predlažete povećanje od 5% to se sasvim sigurno ne može smatrati ozbiljnim rješenjem problema. Prava starijih i terminalno bolesnih osoba bi trebalo uključivati i pravo na dostojnu smrt, te pravo na dostojnu i kvalitetnu palijativnu skrb, što trenutno ne postoji kao sustav već samo točkasto tamo gdje neki medicinski djelatnici svojevoljno odluče adekvatno brinuti o pacijentima koji su terminalno bolesni. Zato također apeliramo da preporučite Ministarstvu zdravstva da osigura stručnu psihološku pomoć tim medicinskim djelatnicima koji se bave palijativnom skrbi i svakodnevno brinu o pacijentima u njihovim najtežim trenucima. Posebno tražimo kad govorimo o pravima hrvatskih branitelja da se preporuči ukidanje prava branitelja temeljem kojeg im se braniteljski status smatra olakotnom okolnošću pri izricanjima kazne za teška kaznena djela, posebno ona obilježena nasiljem prema djeci i ženama. Kad govorimo o obrazovanju i pravu na inkluzivno obrazovanje djece s teškoćama u razvoju naglašavamo da bi mehanizmi poput asistenata u nastavi trebali biti sustavno kontinuirano osigurani svima koji su potrebni na cijelom teritoriju RH, a ne ovisni Sanader: Imamo problem sa vremenom, ispričavam se/… Prihvaćam. Ta bi djelatnost tj. profesija trebala biti regulirana, a ljudi koji rade kao asistenti ne bi smjeli raditi u prekarnim uvjetima kao što je trenutno slučaj. Asistente ili mentore bi trebala imati i darovita djeca koja su također djeca s posebnim potrebama, ali s druge strane spektra, a tek rijetki to imaju. Oni daroviti čije škole i stručne službe ne žele time biti opterećeni i još više oni koji žive u ruralnim sredinama su izričito diskriminirani. Postoje razni dokumenti kojima se darovitima garantira neka prava, ali samo u teoriji, ne i u praksi. Na ovo se upozoravalo i posebno pravobraniteljicu za prava djece, ali ona o tome baš i ne vodi računa i po tome ne postupa, pa apeliramo na pučku pravobraniteljicu da promotri i ovo područje. Zaključno, smatramo da je rad pučke pravobraniteljice hvale vrijedan, posvećen zaštiti svih ljudskih prava, te borbi za zaštitu obespravljenih, to se radi sustavno i kvalitetno. Osim postupanja po konkretnim slučajevima pučka pravobraniteljica aktivno sudjeluje u brojnim javni savjetovanjima, Okruglim stolovima, tematskim sjednicama, relevantnim konferencijama u zemlji i u inozemstvu. Obzirom da je u izvješću naveden i zaključak kako se preporuke više prihvaćaju onda kada se o izvješću raspravlja u godini u kojoj je i predano nadamo se da ubuduće ovakvih kašnjenja neće biti. Također temeljem u izvješću iznesene činjenice da Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koji bi trebao biti nadležan za izradu izvješća o provedbi preporuka pučke pravobraniteljice to isto nije napravio još od 2013.g., apeliramo da se i taj mehanizam preispita, zahvaljujem. Hvala lijepa. Imamo problem sa vremenom je li, moramo napravit 5 minuta pauza dok riješe informatičari ove probleme, pa nastavljamo u 14 i 26.

Evo nastavljamo dalje sa radom. Poštovane u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku poštovana Ružica Poštovani predsjedavajući, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolega. Dakle, svoje izlaganje ispred Kluba zastupnika započet ću pitanjem kako je uopće moguće da su ovo izvješće i druga izvješća koja smo na ovoj sjednici imali i raspravljali o njima toliko različita izvješća. Ovdje prvenstveno mislim na nedavno Godišnje izvješće o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za do 2030. godine i to onaj dio koji se odnosio na 2021. godinu u kojemu smo čitali i slušali o bezbroj optimističnih navoda prema kojima smo mala Švicarska. Ovdje mislim i na izvješće o učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom, pa mislim i na izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sva navedena izvješća su pisana u potpuno drugom tonu, dakle različitom od onoga koje nalazimo u ovom izvješću. Nema mi druge nego izdvojiti one dijelove iz izvješća koji itekako zabrinjavaju. Dakle, krenut ću od same epidemije. Epidemija nam je ukazala na brojne slabosti zdravstvenog sustava, od nedovoljnog smještajnog kapaciteta u bolnicama, nedostataka opreme do nedostatka zdravstvenog kadra, a jedan od dugogodišnjeg problema kojeg imamo i danas su liste čekanja. Tako je tijekom 2021. jedna od najdužih lista bila ona za ultrazvuk dojke, iako je to jedan od najrasprostranjenijih karcinoma među ženama. Tijekom 2021. godine osobe starije životne dobi bile su izložene dobnoj diskriminaciji prilikom traženja posla, nedostatku socijalnih usluga za starije, digitalizaciji digitalizaciji kao i praksama koje uključuju starosno ograničenje u pristupu dobrima i uslugama prema podacima Državnog zavoda za statistiku objavljenima u rujnu 2021. godine. U 2020. u riziku od siromaštva bilo je 18,3% građana isto kao i godinu ranije što je i dalje iznad prosjeka prosjeka EU. Najveći rizik od siromaštva bio je u jednočlanim kućanstvima posebno osoba starijih od 65 godina i to u postotku od 52,1%, te u onima koje čine žene za koje je stopa rizika od siromaštva iznosila 50,4% u kategoriji kućanstava sa uzdržavanom djecom najviše stope rizika od siromaštva prisutne su u kućanstvima koja čine jedan roditelj i uzdržavana djeca. Dakle u postotku od 30,5% i u kućanstvima sa 2 odrasle osobe sa troje ili više djece 23,1%. Razumijemo da se izvješće izrađuje i predaje u prilično neizvjesnim vremenima i to vremenima višestrukih kriza, dakle agresija na Ukrajinu ponovno je dovela na europsko tlo rat. Hrvatska solidarno prima raseljene osobe iz Ukrajine, no različite moguće posljedice ovog rata na Hrvatsku i njene sugrađane i dalje su neizvjesne. Istovremeno epidemija bolesti covid-19 koja je promijenila živote posljednjih dvije godine utječući na pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na rad, pravo na javno okupljanje, pristup javno-pravnim tijelima, a i dalje su nam bolno prisutne posljedice razornih potresa koji su 2020. pogodili dijelove Hrvatske i brojne građane ostavili bez domova, ali i bez pristupa javnim uslugama pri čemu mnogi i sada žive u kontejnerima, kontejnerima koji uopće nisu adekvatan dugotrajni smještaj. Pri tome su nam i epidemija i potresi dodatno razotkrili ili produbili ranije postojeće često dugotrajne strukturne probleme. Dva područja najteže pogođena potresima Zagreb i Sisačko-moslavačka županija ljestvice po stranama, odnosno krajevima, ljestvice po ekonomskoj snazi no njihovi stanovnici čini se dijele iste potrebe, a to je prvenstveno ona za sigurnim smještajem i brzom obnovom vlastitih domova. Pri tome je tzv. Petrinjski potres podigao i svijest o teškom socijalnom stanju i niskom stupnju infrastrukturnog razvoja ovog područja. Kako je reakcija na potres ujedno i pitanje zaštite ljudskih prava, njihova zaštita je zadaća i odgovornost svih nadležnih tijela i svih razina vlasti. Na žalost kako vrijeme odmiče identificirani problemi su i dalje prisutni i opravdani su dojmovi stradalnika kako po pitanju zaštite njihovih prava posebno u pogledu obnove nije učinjeno dovoljno. No i mimo potresa za zaštitu prava na adekvatno stanovanje tu se apsolutno slažemo sa stavovima Ureda pravobraniteljice. Potrebno je donijeti stambenu strategiju koja bi adresirala potrebe različitih skupina čija su prava trenutno regulirana različitim propisima, ali i moramo prepoznati važnost izgradnje nekretnina u javnom vlasništvu za najam za širok Pravo na zdravlje i ranije je bilo ugroženo strukturnim i godinama prisutnim problemima u pristupu zdravstvenoj zaštiti koje je epidemija dodatno istaknula. Otežan je tako od ranije pristup zdravstvenim uslugama posebice stanovnika ruralnih područja i otoka, a zabrinjavajući su podaci o manjku liječnika, manjku medicinskih sestara, odnosno tehničara. Uslijed reorganizacije rada bolnica kao odgovora na velike brojeve, dakle teško oboljelih odnosno oboljelih od bolesti covida-19 koji tada su pod dodatnim opterećenjem bili liječnici i medicinsko osoblje. Pacijenti u to vrijeme često nisu mogli ostvariti niti početni kontakt sa liječnicima obiteljske medicine, a tijekom godine su se odgađali preventivni pregledi i liječenja drugih bolesti. Gotovo svaka druga starija osoba u RH u riziku je od siromaštva i to itekako zabrinjava. I dalje ne postoji registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i dalje nije ograničen broj ugovora koje može sklopiti jedan uzdržavatelj, a potrebno je ubrzati postupak raskida u slučajevima zloupotrebe istih. I dalje je prisutan kronični manjak smještajnih kapaciteta za starije, nije uveden institut njegovatelja za članove obitelji koji brinu o svojim starijim članovima kućanstva, a stanje u dijelu domova je i dalje zabrinjavajuće. Neki domovi za starije su tijekom 2021. samoinicijativno korisnicima onemogućavali izlaske i posjete, a stacionarni korisnici često su za vrijeme Covida umirali sami i to bez oproštaja s članovima obitelji. Podaci o nasilju nad starijima se ne prikupljaju sustavno. Nasilje često prolazi nesankcionirano, a starije osobe i dalje su bez zaštite. Pravom na zdrav život i zdrav okoliš Ured pravobraniteljice bavio se kroz ispitne postupke i terenske posjete. Pritužbe po kojima su postupali odnosile su se na onečišćenje zraka, vode, tla, morskog okoliša, nepropisno gospodarenje otpadom, nedovoljnu zaštitu od buke i svjetlosnog onečišćenja, na pretjerano neionizirajuće zračenje baznih stanica mobilnih operatera, zatim na devastaciju zaštićenih područja kao i na događaje uvjetovane prisutnim klimatskim promjenama. Građani su uredu ukazivali i na korupciju te su i mediji kroz godine iznijeli brojke korupcijskih i kadrovskih afera, a korupciju ističe i Europska komisija i to u svom redovnom izvješću o vladavini prava i to u onom poglavlju za RH. Borba protiv Borba protiv korupcije to često ovdje naglašavamo ključna je za izgradnju moderne, efikasne i transparentne javne uprave u koju građani trebaju imati povjerenje. Prema indeksu percepcije korupcije za 2021. godinu koju je objavio Transparency International RH je i dalje percipirana kao jedna od najkorumpiranijih zemalja EU. Također u izvješću s kraja 2021. godine u vezi provedbi preporuka za RH iz petog evaluacijskog kruga vezanog uz sprječavanje korupcije i promicanje integriteta u središnjoj izvršnoj vlasti i tijelima nadležnim za provedbu zakona GRECO zaključuje kako RH nije na zadovoljavajući način provela niti riješila pitanja niti iz jedne od 17 preporuka. U otkrivanju slučajeva korupcije i bilo kakvih drugih oblika zloupotreba javnih ovlasti presudnu ulogu imaju prijavitelji nepravilnosti koji su i tijekom 2021. godine aktivno prijavljivali nepravilnosti koristeći razne kanale prijavljivanja o čemu iz Ureda pravobraniteljice detaljno pišu i u poglavlju o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Od kraja 2020. godine ured je i član savjeta za sprječavanje korupcije. U 2021. donesen je i novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Ono što često napominjemo čini se izgleda samo mi iz oporbe u ovom sazivu sabora jeste da u izgradnju otvorenog i transparentnog društva te učinkovite javne uprave koja treba služiti kao servis građanima tijela javne vlasti bi prilikom kreiranja javnih politika i donošenja zakona i ostalih akata trebala u što većoj mjeri prikupljati prijedloge, mišljenja, stavove i ideje same zainteresirane javnosti u zakonom uređenom procesu savjetovanja. Prema preliminarnim podacima Ureda za zakonodavstvo tijekom 2021. godine putem portala e-savjetovanja provedeno je ukupno 823 savjetovanja u kojima je sudjelovalo ukupno 8.466 fizičkih i pravnih osoba. Od 23.476 ukupno zaprimljenih komentara, 5.076 ih je prihvaćeno ili djelomično prihvaćeno, dakle to je 21%. 6.506 nije prihvaćeno to je dakle 28%, ali na 1.808 komentara dakle nešto manje od 8% uopće nije odgovoreno. Što je poprilično neprihvatljivo. A s obzirom da je 2020. godine udio neadresiranih komentara iznosio čak 35%, a godinu prije to je bilo 22% ovo predstavlja određeni napredak međutim i dalje je visokih 43% adresirano sa onom čudnom, famoznom stavkom primljenom na znanje iz čega sami predlagatelji uopće ne mogu razaznati hoće li taj njihov komentar biti inkorporiran u dokument kojeg su komentirali, hoće biti odbijen ili zašto uopće ignoriran. Stoga uopće ne čudi da postoji percepcija da su javna savjetovanja samo formalnost. Dakle, ovdje smo nekoliko puta o toj temi govorili ne samo o tom čudnovatom stavu primljeno na znanje nego i o samim procedurama donošenja zakona gdje se pribjegava hitnoj proceduri onda kada za to ne postoji razlog, pa onda situacijama kada se skraćuje vrijeme dokumenta koje sama javna, zainteresirana javnost uopće može komentirati ili se izuzetno bitni zakoni poput Zakon au radu stavljaju u sred u sred turističke sezone na aplikaciju e-savjetovanje ili još gora situacija kada na e-savjetovanju uopće ne možete komentirati predloženi članak po članak samog dokumenta odnosno zakona nego možete samo ostavljati općenite komentare. Sve je to neprihvatljivo i sve je to potpuno suprotno samom Zakonu o procjeni učinaka propisa. Tako da mi je drago da Ured pravobraniteljice konstatira i ove navode. Zatim zbog nedostatka domaće radne snage poslodavci su na određenim poslovima sve češće zapošljavali državljane trećih zemalja. Bilo državljane zemalja u susjedstvu ili dalekih zemalja poput Pakistana, Vijetnama ili Sirije koji zbog nepoznavanja hrvatskog jezika nisu bili nisu bili upoznati s pravima iz radnog odnosa, a većina njih nije znala niti kome se obratiti za pravnu pomoć i zaštitu svojih prava, značajan broj radnika zapošljavali su poslodavci koji obavljaju poslove uz korištenje digitalnih platformi, poput aplikacija Ubera, Glovo, Wolta, Bolt fooda i sličnih, problematika tzv. platformskih radnika već je prepoznata na razini EU, zbog čega je u izradi direktiva o poboljšanju radnih uvjeta radnika putem platformi. Evo, iz Ureda pravobraniteljice očekivalo se da će da će se u najavljenim izmjenama Zakona o radu regulirati i takav rad, no evo, žalimo uzalud, dakle ipak se taj rad nije uredio ZOR-om. U sustavu socijalne skrbi i u 2021. g. bili su prisutni brojni problemi poput slabe prilagođenosti sustava lokalnim potrebama, regionalne nejednakosti koja rezultira neravnomjernom podrškom siromašnima, nedovoljne socijalne uključenosti siromašnih, posebno beskućnika i dugotrajnih korisnika socijalnih naknada te slabe informiranosti korisnika o socijalnim pravima. Zahvaljujem. prije nastavka, molim vas da pozdravite gore na galeriji naše goste, Dame Reda Svetog Jurja kuće Habsburg-Lothringen i njihove goste.

obilježena je sa dva doista bitna događaja, od toga je dakle jedna epidemija covida i potres. Dakle dva događaja koja i dandanas ostavljaju posljedice i o tim posljedicama vrijedi posebno danas povesti računa, čuli smo iz nekoliko rasprava, koliko zapravo jesu ta dva događaja zapravo u bitnom dijelu utjecala na život stanovnika RH danas. Dakle epidemije covid krize od nedostatka prava na zdravlje jer samo evo, plastično primjer iz Varaždinske županije od 21 od 21 ambulante, samo pokriva, 21 ambulantu pokriva 9 liječnika. To samo po sebi govori o nedostatnoj mogućnosti i pravu na zdravlje u županiji koja nije pogođena u tolikoj mjeri sa nekim prirodnim nepogodama kao što je potres, tamo je takvo stanje, a kamoli u nekim drugim županijama gdje je udaljenost ili neka druga situacija puno gora. Drugo što je naravno uzrok te epidemije covida je smrtnost od karcinoma. Dakle, 5., vi ste naveli u Izvješću da smo 5. po smrtnosti u EU, nažalost evo, sada je to i naše mjesto i višje, s obzirom da godine izostanka preventive, smrtnost od karcinoma nažalost se je povećala i mi smo još višlje na toj ljestvici mortaliteta od te zloćudne bolesti, naravno iz tih jednostavnih razloga. I još jednu posljedicu koju bih posebno ispostavila je mentalno zdravlje, posebno za mlade. Naime, bolnica u Kukuljevićevoj, ovdje u Zagrebu sa nedostatnim brojem kreveta, prije svega za mlade mentalno oboljele, dakle više od 280% je u ovoj godini u prvih 5 mjeseci porastao broj suicida djece mlađe od 14 godina. Samim time, ta bolnica koja se bavi zbrinjavanjem mladih i koja zapravo, kojoj gravitiraju sva djeca iz Hrvatske jer u Rijeci, gdje isto tako postoj smještajni kapacitet za osobe mlađe od 14 godina sa mentalnim bolestima, nije u mogućnosti zbrinuti cijeli spektar tih istih pa se događa dakle da ne samo riječko područje, a pogotovo splitsko-dalmatinsko, Dubrovačko-neretvanska županija, dakle cijela Hrvatska, slavonska, gravitira u tu gradsku bolnicu sa djecom kojoj je nužno potrebno liječenje Dakle to je jedan problem koji je posljedica i te nesretne '21. g. gdje se uslijed zatvaranja, gdje se uslijed posljedica covid krize dešavalo sve što je danas pokazatelj tog i mentalnog zdravlja djece, što ne rješavamo danas. Rekla bih, isto tako što se tiče potresa, posljedice koje danas osjećamo, dakle nešto što možda i nije spominjano, a i danas postoje kao problem koji jednostavno ne mogu razumjeti zbog čega nije tako lako rješiv. Istina, tiče se lokalnih komunalnih poduzeća, dakle radi se o priključku na elektro-energetsku mrežu i na vodne usluge, dakle svugdje po Hrvatskoj imate neobjašnjivo dugu, dugi, dugu, dugi termin čekanja na te jednostavno komunalne usluge koje bi bez koje ostaju bez potrebe tako dugo na čekanju. Isto tako je vjerojatno da se nije primijenila vaša preporuka da se kod potresom pogođena područja primjenjuje faktičko stanje, a ne isključivo vlasničko, da se ne rukovodi isključivo vlasničkim odnosa prilikom izgradnje ili zamjene kuća, kako bi ta zbrinjavanja i ta stiska ljudi krenula puno brže. Navodite i pravo na dom, izostanak stambene strategije u toj '21.g. koju posljedicu i danas imamo da zapravo bez doma ne samo ta potresom pogođena područja nego i područja u cijeloj Hrvatskoj jednostavno nema dovoljno domova niti za mlade odnosno stambenih jedinica, nema dovoljno ni za mlade, ni za srednjih godina, a nemoguće je s obzirom na rast cijene nekretnina nemoguće je ostvariti to pravo na dom i zbog toga izostanak stambene strategije smatram jednom od ključnih preporuka, a time i izgradnju nekretnina u javnom vlasništvu za najam. Mislim da je to ključno za rješenje ostanka mladih generacija, onih koji danas uplaćuju kako bi te ionako niske mirovine mogle opstati ako gledate samo taj segment, a ne da ne sagledamo to i u širem kontekstu demografske obnove i ostaloga. I zadnji dio na kojeg bi se htjela ovoga posebno obratiti, na što ste mi i sama i prije odgovorila, zahvaljujem. Dakle birači u RH diskriminirani su u svom biračkom pravu zbog jednostavne diskrepancije između registra birača i popisa stanovništva. To je jednostavno neoprostivo da je pola milijuna stanovnika više i jednostavno primjer opet ću vam reći iz grada Varaždina. Tamo su nedavno bili lokalni izbori, kada smo zbrajali, vrlo je jednostavno doći do tog podatka, čak i rukom možete doći i zbrojiti koliko je upisane djece, koliko je stanovnika, koliko je u biračkom spisku birača, samo u gradu Varaždinu je 2000 više, dakle to su ogromne brojke koje jednostavno stavljaju vas kao birača u poziciju da možda i ne vjerujete u to da li su izborni rezultati valjani ili nisu. Ja mislim da bi morali svi građani RH vjerovati u svoj izborni sustav, da bi on trebao biti pravedan i time biti zadovoljena i ta, i taj uvjet. Dakle, zahvaljujem na vašem naporu, čini mi se potrebno i kod popisa stanovništva posebno apostrofirati pitanje, 17. pitanje tada, pitanje nacionalnosti, dakle smatram da i kod ureda državnih uprava gdje pripadnici nacionalnih manjina mogu izjasniti svoju pripadnost odnosno mogu je promijeniti bez navođenja posebnih dokaza nego po osjećaju da to pravo nije u cijelosti moguće konzumirati na području cijele Hrvatske. Sukladno ponašanju određenih uprava državne uprave moram napomenuti da iz osobnog iskustva vidim da se je stvar promijenila na bolje, međutim još uvijek postoji novi službenik, neko ko nije dovoljno educiran, kao ni šira javnost, mislimo da sve znamo, ali razlika između nacionalnosti i državljanstva možda neki naši popisani građani nisu dovoljno dobro i sukladno tome smatram da popis stanovništva kao takav koji je uvjet za ostvarivanje prava nacionalnih manjina na predstavnike i na vijeća nije pravedan, u tom smislu je on i uskratio mnoga prava na lokalnu samoupravu odnosno na predstavništvo u vijećima kao predstavnika nacionalnih manjina, prije svega tu govorim i na slovensku manjinu koja je izgubila kod toga mnoga prava, hvala lijepo.

dakle Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je stupio na snagu još 2019.g. u kojemu se nastojalo objediniti pravne standarde zaštite prijavitelja nepravilnosti u jedan zakon. Paralelno osim zakona mi u Hrvatskoj imamo i mogućnost javnog razotkrivanja koje se čini se sve češće koristi, pa vas želim pitati, nakon obznanjenih fotografija iz Opće bolnice Sisak u kojoj je javnost vidjela da imamo dvije nemoćne starice, bolesnice u istom krevetu, hrvatska hrvatska javnost svjedoči pokušaju progona osobe koja je to javno obznanila umjesto da se pozabavila doista tim teškim stanjem u našim bolnicama i u kompletnom zdravstvenom sustavu. Jeste li vi očekivali takvu reakciju ili neku drugu? Zahvaljujem. Hvala lijepa. Drago mi je što ste upravo apostrofirali taj slučaj bolnice, zapravo odnosa prema starijima i nemoćnima i prema naravno i zviždačima unutar bilo kojeg sustava. Ali odnos prema starijima i nemoćnima unutar zdravstva, i to mogu osobno mogu svjedočiti, je nešto što je ispod svake razine danas. Zbog preopterećenosti tzv. preopterećenosti sustava sa starijima i nemoćnima onda kažu da su zbog toga velike i duge liste čekanja, a istovremeno ne radi se unutar sustava ništa da se ne bi dogodilo ono što se u sisačkoj bolnici dogodilo da nemate dvije starije žene u istom krevetu. Dakle, često možemo svjedočiti u svim čekaonicama i osobno svi smo bili nekad bolesni koliko dugo zajedno sa stotinu drugih ljudi, a prije svega starijih ljudi čekamo u istoj čekaonici na hitni bolnički prijem i to prije svega na objedinjenim hitnim bolničkim prijemima …/Upadica Sanader: Vrijeme./… i da ne postoji uređeni sustav koji bi …/Upadica Sanader: Vrijeme./… upravo za starije i nemoćne pružio adekvatnu skrb. Hvala. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, govorili ste o nedostatku liječnika, ako sam vas dobro shvatio u vašoj županiji prije svega misleći na primarnu zdravstvenu zaštitu pa nekako iskustva koja ja imam iz svoje županije u jednom trenutku nekako smo htjeli napraviti ordinacije primarne zdravstvene zaštite obavezno u svakoj općini, a u nekima čak i dvije kako bi što više približili ordinacije upravo onima kojima je ta ordinacija i potrebna, znači bolesnicima našim građanima da ne moraju ići daleko do te primarne zdravstvene zaštite. A kako se kroz vrijeme smanjio broj osiguranika sad ustvari imamo problem da u ordinaciji imamo premalo pacijenata i sad lagano dolazimo u situaciju da ustvari jedan liječnik bi trebao jedan dan radit u jednoj općini, a drugi dan u drugoj pa se onda opet treći dan vratit u onu prvu i tako naizmjenično jer on ne može imat dovoljno u toj ordinaciji pacijenata,

Ovako hvala lijepo. Možda ste vi i doista u svojoj županiji uredili to na takav način, međutim u Varaždinskoj županiji doista nedostaje kao i svugdje u Hrvatskoj nedostaje liječnika i to ne možemo pri tome ne aludiram na ničiju političku odgovornost na lokalnoj razini, aludiram tu na nacionalnu razinu s obzirom na to da i specijalizacije i položaj liječnika obiteljske prakse moraju biti organizirane na takav način da se pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu omogući svima. Hvala. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana pučka pravobraniteljice sa suradnicima. Na početku želim pohvaliti ovo izvješće koje je stručno, sveobuhvatno i svjetonazorski neopterećeno. Također pohvalio bih i vaše izvješće o utjecaju epidemije covida-19 na ljudska prava i jednakost, mislim da su preporuke i instituta pučke pravobraniteljice i ostalih pravobraniteljica izuzetno korisna. Nadamo se da globalna pandemija, nova globalna pandemija neće tako skoro biti, međutim te preporuke koje su vrlo jezgrovite uistinu mogu biti jedan putokaz na koji način se pripremit za eventualne nove javnozdravstvene prijetnje i to je taksativno taksativno nabrojeno raspoređeno i prema određenim dobnim skupinama i sl. što je za mene osobno bilo vrlo korisno. U Hrvatskoj se od 20212.g. obilježava Dan prava osoba s duševnim smetnjama, u Hrvatskoj su postojali i postoje i po svemu sudeći će postojati još dugo razlozi da se barem jedan dan godišnje posveti pravima osoba s duševnim smetnjama. 1997. donesen je prvi Zakon o pravima osoba s duševnim smetnjama, taj zakon je noveliran 2014.g., mislim da imamo i kada pogledamo kliničko iskustvo i pravno iskustvo dovoljno razloga da krenemo u izmjene i dopune Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama jer tijekom svakodnevne kliničke prakse vidimo probleme koji su na štetu prava osoba s duševnim smetnjama. Iz perspektive psihijatra Dan prava osoba s duševnim smetnjama predstavlja najvažniji datum u godini za senzibilizaciju stručnjaka s područja mentalnog zdravlja, ali i najšire javnosti za tu specifičnu problematiku i za nove poticaje usmjerene na pretvaranje univerzalno prihvaćenih načela i svih relevantnih međunarodnih dokumenata u svakodnevnu praksu hrvatske psihijatrije i pravedan odnos cijelog hrvatskog društva

koja se najčešće krše, ja ih sada neću čitati nema potrebe oni su vidljivi na društvenim mrežama, međutim oni proizlaze iz stigme osoba s duševnim smetnjama. Na tom planu i u RH i u području EU proteklih godina su postignuti određeni napreci, ali kada govorimo o pravima osoba s duševnim smetnjama često puta vidimo da su to građani drugoga reda u zdravstvenim ustanovama koje se ne bave tom problematikom, ali i u drugim institucijama. Na kraju tih preporuka je upućen apel medijima da u svom izvještavanju paze na moguća kršenja prava osoba s duševnim smetnjama odnosno da koriste svaku prigodu kako bi promicali prava osoba s duševnim smetnjama. Nažalost i pojedine javne osobe koje dolaze iz političkog javnog života, a vidimo sada i ova recentna događanja koja javnost itekako prati nanose štetu ljudskim pravima, pa tako i pravima osoba s duševnim smetnjama. U utorak ćemo dakle obilježiti Dan prava osoba s duševnim smetnjama na temu „Transformacija institucija skrbi za mentalno zdravlje promicanjem kulture oporavka i poštivanja ljudskih prava“ i vas također očekujemo u Klinici za psihijatriju Vrapče na tom skupu. Mentalno zdravlje je jedan od javnozdravstvenih prioriteta Svjetske zdravstvene organizacije i jedan od slogana jer nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, no kako bi rekao naš profesor Norman Sartorius koji je bio direktor odjela za mentalno zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije i predsjednik svjetskog i europskog psihijatrijskog udruženja, nema mentalnog zdravlja bez zdravlja sveukupnog zdravlja. Mi smo donijeli i Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030. godine i kada pogledamo ovaj segment koji se tiče očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja ono korelira sa ovim što piše u izvješću pučke pravobraniteljice za 2021. godinu i dakle to očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja se odnosi na opću populaciju, na pitanje pitanje očuvanja mentalnog zdravlja u predškolskim, školskim ustanovama i akademskoj zajednici. U svjetlu epidemije Covida-19 vidimo sve veći porast, sve veću incidenciju problema vezanih uz mentalno zdravlje i nažalost nedostatka stručnog kadra za zbrinjavanje takvih ali isto tako i pitanje mentalnog zdravlja za određene dobno specifične i ranjive populacije. Naime, u svakom društvu postoji određena manjina pojedinaca koji se razliku od dominantne društvene skupine prema određenim značajkama i vrijednostima i ona može biti izložena društvenom pritisku s negativnim učincima na mentalno zdravlje. Kada govorimo i o zdravstvenoj reformi ona nije moguća bez socijalne reforme. One su međusobno isprepletene i međusobno i ono što također vidimo dakle osim djece i mladih, osobe starije životne dobi su u posebnom riziku od diskriminacije i narušavanja njihovih prava jer često puta se događa ne samo u psihijatrijskim bolnicama nego i drugim zdravstvenim ustanovama, na odjelima kirurgije u pojedinim županijskim bolnicama da osobe starije životne dobi ostaju dulje nego je potrebno u zdravstvenim ustanovama zato što nemaju adekvatan smještaj, zato što je nedostatan broj kapaciteta u domovima za starije osobe. Zato je važno raditi na razvoju strategija prevencija. Mislim kada govorimo o zdravstveno sustavu da tu najviše zakazujemo što se tiče i rane intervencije, ali i dijagnostike i liječenja različitih psihičkih poremećaja. Tu smo mi uz bok drugim zemljama EU, ali što se tiče prevencije i promicanja mentalnog zdravlja mislim da tu možemo puno, puno više i na neki način županijski zavodi za javno zdravstvo koji su postali vidljivi općoj populaciji u vremenu epidemije Covida se trebaju primarno fokusirati i mi moramo jačati timove stručnjaka za mentalno zdravlje. Psihijatri se bave bolešću, a postoje stručnjaci za mentalno zdravlje različitih profila koji trebaju osnažiti te timove i te službe za prevenciju poremećaja mentalnog zdravlja. Sukladno porastu o svijesti, o potrebi zaštite mentalnog zdravlja mi smo i to se vidi iz ovoga izvješća koje je na neki način prošarano sa epidemijom Covida-19 svjesni da treba educirati javnost o uobičajenim psihološkim učincima, ne samo pandemije, ne samo potresa nego i općenito rata u Ukrajini. Motivirati cjelokupnu javnost za usvajanje strategija za prevenciju bolesti i promicanje zdravlja. Na neki način integrirati psihijatrijsku skrb u zdravstveni sustav. Nama nedostaje ta psihijatrija u zajednici i nadamo se da ćemo sa ovim novim strateškim dokumentima doprinijeti tome da se i prava osoba s duševnim smetnjama što više poštuju, da se te osobe što manje stigmatiziraju. Dakle, zaštita mentalnog zdravlja u zajednici i uključenost lokalne zajednice je izuzetno bitna. Također je spomenuto u izvješću pitanje zdravstvenih radnika koji su bili osobito izloženi sindromu sagorijevanja pa je i potrebna psihološka podrška i zdravstvenim radnicima. Mi smo zahvaljujući i Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu i Ministarstvu zdravstva uistinu imali podršku od samoga početka i već je u travnju 2020. godine ustanovljena jedinica za telepsihijatrijsku skrb koja je bila fokusirana ne samo na osobe koje već imaju, premda nam je to bilo u prvom planu određene psihičke tegobe, nego i onim osobama koje su tek po prvi put imale određene psihičke smetnje u vidu nesanice, anksioznosti i depresije i na taj način približili zaštitu mentalnoga zdravlja cjelokupnoj populaciji. Još jednom pohvale na ovom izvješću i bilo bi bolje da smo danas razgovarali o 2022. godini, ali evo valjda će biti bolja situacija. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovana Maja Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Ćelić, u izvješću pučke pravobraniteljice koje naravno je onako kako ste sami rekli iscrpno, ozbiljno navodi se potreba edukacije zdravstvenih radnika o pravima osoba sa duševnim smetnjama i primjeni mjera prisile. Ja bi zapravo htjela pohvaliti vašu ustanovu, ustanovu Kliničku bolnicu Vrapče zato što ste sve ovo vrijeme zapravo radite na toj edukaciji, zato što to provodite i zato što ste vrlo mnogo sati proveli educirajući djelatnike hitne koji su izloženi takvim potrebama na način da ste im zapravo približili sve ovo o čem pravobraniteljica govori. To je jako dobar put, mi smo s time kao hitnjaci jako zadovoljni, a predlažemo naravno da taj svoj entuzijazam onda proširite i dalje i da to ispričate i bolničkim i svim onim drugima koje treba upozoriti zato što ti ljudi na taj način zapravo su stigmatizirani i nije …/Upadica: Vrijeme./… dobro da se to tako ne radi. Poštovana kolegice Grba Bujević, mislim da je izuzetno bitno, dakle mi smo se suočili sa činjenicom da je kolegica počinila suicid u jednoj zagrebačkoj zdravstvenoj ustanovi i nakon toga smo automatski tražili način kako ponuditi anonimno od 0-24 u tom prvom valu stručnu pomoć zdravstvenim djelatnicima. U početku je to bilo negdje oko 15 do 20 javljanja zdravstvenih djelatnika, odnosno zaposlenika zdravstvenom sustavu unutar 24 sata jer često puta se zanemaruje ta činjenica, što se kaže, u postolara su najgore cipele, tako puno puta zdravstveni radnici zanemare svoje mentalno zdravlje i to psihološko osnaživanje tijekom pandemije covida-19, ne samo zdravstvenih radnika nego opće populacije je bilo izuzetno bitno. Izvukli smo neke i nadamo se da ćemo u sljedećim sličnim situacijama bolje reagirati. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega, evo, govorili ste o pravima osoba s duševnim smetnjama, imamo i ubrzo i Nacionalni dan osoba s duševnim smetnjama. Znamo da je do 2015. g. u obiteljskom zakonu postojao institut potpunog lišavanja poslovne sposobnosti, od 2015. pa do sada, do 2023. se primjenjuje kontinuirano obiteljski zakon koji propisuje djelomično lišavanje poslovne sposobnosti i centri su napravili preispitivanja, no sada je Ustavni sud ukinuo 18 odredbi Obiteljskog zakona, između ostalog i dijelom koji se odnose na lišavanje poslovne sposobnosti gdje zapravo upravo se propituje osnovanost djelomičnog preispitivanja poslovne sposobnosti. Mislim da to, morat će se donijeti nove odredbe, u skladu s tim da će se na neki način, kako Ustavni sud je odredio da se vrati

Poštovana kolegice Vlašić Iljkić, smatram da su sa tim izmjenama Obiteljskog zakona napravljene mnoge pozitivne stvari, mnogi pozitivni iskoraci. Mi koji radimo sa osobama s duševnim smetnjama znamo da oni nisu imali pravo, recimo, glasanja, izlaska na izbore. Što se tiče potpunog oduzimanja poslovne sposobnosti mislim da bi to trebalo biti isključivo za jednu skupinu uistinu osoba sa teškim, teškim stupnjem invaliditeta, koje jednostavno, da li je to neki teški stupanj kognitivne deterioracije ili je to u pitanje intelektualnog dizabiliteta u jednom teškom stupnju, dakle ne blagi stupanj mentalne suficijencije nego osoba koje su nepismene, koje uistinu imaju taj teški stupanj mentalne suficijencije, ali mislim, ako se to uvede da to mora bit stvarno iznimna, iznimna Sljedeća replika, poštovana Ružica Vukovac. na dnevnom redu je pokazalo da su nam djeca itekako u ozbiljnom riziku odnosno njihovo mentalno zdravlje je u riziku, dakle o tome govori, ne samo pravobraniteljica nego o tome govore i ravnatelji različitih ustanova, pa se tako, evo, konkretno i ravnatelji učeničkih domova također, da oni nemaju dovoljno znanja i kapaciteta, čak niti za razgovore sa djecom koja prijete suicidom, čak smo imali situacije gdje je i bilo izvršenih suicida nažalost, zapravo se ravnatelji žale da oni nemaju pravo na stručne osobe, nemaju pravo na psihologe u sustavu, nema dovoljno psihijatara pa me zanima, s obzirom da se sami ravnatelji obraćaju Ministarstvu znanosti i obrazovanja i traže zapravo pravo da zaposle stručnu osobu, ali bivaju odbijeni i to zato što postoji … .../Upadica:

Mislim da nije logično da ona škola koja nema psihologa ili pedagoga, a traži zapošljavanje takvog visokospecijaliziranog stručnjaka da joj se tu uskrati od razine nadležnog ministarstva. Tu apsolutno nema nikakvog opravdanja, mi imamo manjak dječjih i adolescentnih psihijatara i rekao bih, gotovo polovica zemalja EU ima taj problem, ali naglašavam, nisu samo psihijatri koji se bave problematikom mentalnog zdravlja. Dobro ste spomenuli, dakle domove za odgoj djece i mladih, učeničke domove gdje se stvarno vidi progresivno veća učestalost od nesuicidalnog samoozljeđivanja pa nadalje, što nas jednostavno na neki način obvezuje da u takvim ustanovama se pojača broj stručnjaka. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, svoju raspravu ste posvetili stanju mentalnog zdravlja u RH, ali i stanju diskriminacije osoba s duševnim poteškoćama. Ono što me zanima, više ste pričali o tome što se sad trenutno radi. Zanima me kakvi su trendovi po vašem mišljenju? Što smo ustvari kroz 5 ili 10 godina uspjeli popraviti i u kom smjeru idemo? Da li nam je stanje mentalnog zdravlja ide ka boljem ili ne daj Bože, ka gorem i kakvo je stanje što se tiče diskriminacije osoba kroz vrijeme? Nekako, možda bi to i u izvještaju, da imam još malo više tih grafova koji bi pokazali trendove kroz 5 ili 10 godina, to bi nam još možda pomoglo pri rasprava u kom smjeru se krećemo. Poštovani kolega Totgergeli, mislim da je zaštita mentalnog zdravlja na neki način hiperinstitucionalizirana u RH, da je previše toga fokusirano na specijalizirane zdravstvene ustanove koje se bave duševnim smetnjama. Dakle, tu mislim na psihijatrijske bolnice. Proteklih desetak, petnaest godina bilježi se značajan broj pada kreveta u takvim psihijatrijskim bolnicama i to je dobro, ali situacija da 80% psihijatara radi u bolnicama, a 20% u izvanbolničkom sustavu govori da to moramo mijenjati. Dakle, treba bit obrnuta situacija, treba jačati domove zdravlja, treba jačati dostupnost stručnjaka za mentalno zdravlje na razini primarne zdravstvene zaštite a ne samo ako hoćete i u svjetlu stigme osoba s duševnim smetnjama da oni takvu pomoć traže isključivo u specijaliziranim ustanovama. Dakle, taj razvoj komunalne psihijatrije, odnosno psihijatrije u zajednici, razvoj centara za zdravlje mladih koji će istodobno uključivati mentalno i reproduktivno zdravlje na jednome mjestu. Mi imamo određene primjere dobre prakse u recimo u Zagrebu, ali to nam je potrebno na prostoru cijele RH. Sljedeća replika poštovana Majda Burić. u području rada i zapošljavanja. E sada vezano uz strane radnike u Republici Hrvatskoj, posebice radnike iz Nepala i Indije za koje je ove godine izdano oko 11000 radnih dozvola, a vidimo da se dio oporbe, posebice oni iz kluba MOST-a jako žale ili ne žele strane radnike u Republici Hrvatskoj ne znam kakav problem ti ljudi imaju i je li prema vašem mišljenju do neznanja ili je do ksenofobije. I na koji način riješiti sustavno taj problem kako bi se spriječili negativni oblici ponašanja, ali isto tako i neprihvatljiv javni govor. Poštovana kolegice Burić, Zakon o suzbijanju diskriminacije donesen 2008. godine u Hrvatskom saboru i tamo je definirano deset područja diskriminacije, odnosno 17 osnova diskriminacije. Kada govorimo o diskriminaciji vezano za zapošljavanje onda neke bilo direktne, bilo indirektne poruke za određene ljude koji su druge nacije, druge vjere ili rase mogu biti pogubne. Mi smo vidjeli za vrijeme epidemije covida kako su određene polu informacije ili svjesno širenje lažnih informacija mogle imati negativne implikacije na ishode vezano za zarazu covida. Ali evo ta situacija neću zaposliti nekoga zato što je Musliman ili zato što je iz Nepala mislim da to nije dobro i da to ne bi trebala biti dobra praksa u Republici Hrvatskoj. I zato nije dobro da javne osobe poput političara šalju neke možda skrivene agende ili nešto što bi na neki način odvratilo radnu snagu koja dolazi iz udaljenih područja u Republiku Hrvatsku.

Romi imaju kao što znate razne strateške dokumente one koji iz europskog okvira prenosimo u naše ili one koje zasebno smo donosili, a provodimo ih već unatrag 20 20 godina. Posebno se odnosi na nacionalni program koji je donijet 2003., pa onda imamo dekadu od 2005. do 2015. pa onda imamo Nacionalnu strategiju za Rome od 2013. do 2020. i naravno najnoviji Nacionalni plan za Rome od 2021. do 2027. godine kao i prateći akcijski plan koji je temeljni dokumenat Vlade Republike Hrvatske sa ciljem poboljšanja položaja romske nacionalne manjine. Naravno postoji i cijeli niz međunarodnih i nacionalnih dokumenata, konvencija i sporazuma temeljem kojeg sve nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj ostvaruju svoja prava. Međutim, u taj širi kontekst neću posebno ulaziti, jer je on svima nama jako dobro poznat. Dokumenti koji su specifični samo za romsku nacionalnu u cijeloj EU neovisno o nacionalnoj regulativi i razini zaštite ljudskih prava koje države članice imaju postoje samo za Rome. Dakle, samo EU i i njezine institucije, ali i institucije kao što su Vijeće Europe, OESC, pa i Ujedinjene nacije prepoznaju da su Romi u odnosu na sve ostale manjinske zajednice u posebnom položaju koje je uzrokovano posebnom vrstom odbojnosti i diskriminacije. Romska zajednica koja je na području europskog kontinenta postoji skoro 700 godina. Taj zaseban položaj u posljednje vrijeme se često opisuje kao antigipsizam, pojam koje mnoge zemlje koriste, a koji mi u Republici Hrvatskoj ne odobravamo te ga provodimo kao anti romski rasizam i diskriminacija. U raspravi oko pojmova također neću sad ući. Mogu samo reći da sam zadovoljan da je Vlada na sjednici održanoj 20. siječnja 2023. ove godine prihvatila stajalište Romske zajednice u Republici Hrvatskoj, te uoči predsjedavanja sa IHRA-om usvojila pravnu, neobavezujuću radnu definiciju anti romskog rasizma i diskriminacije, te svim tijelima dala uputu da se o toj verziji, definiciji koristi. Sve prisutne u skladu tome ovim putem molim da se toga i držimo. Taj primjer je samo jedan od primjera komunikacije, suradnje Vlade i romske zajednice u okupljanju u najvećem broju u Savezu Roma u Republici Hrvatskoj KALI SARA, a ta suradnja je posebno dobra od 2016. godine na ovamo, te se nadam da će sigurno tako u buduće i nastaviti. Najveći uspjeh ovog razdoblja je da se po prvi put u ovih posljednjih 20 godina od kad provodimo zasebne politike za Rome i romski glas počeo uvažavati i da su zahtjevi romske zajednice počeli dolaziti od same romske zajednice i izabranih predstavnika romske zajednice na nacionalnoj i lokalnoj razini. Ta vrsta komunikacije rezultirala je i usvajanjem Operativnog programa za nacionalne manjine na Vladi unutar našeg nacionalnog okvira koji je kompletiran svim dokumentima koje sam spominjao ranije, a koji je bio nužno potreban da se da dodatni politički ako hoćete zamah za provedbu svega onoga što je u romskoj zajednici potrebno menjati. To sve je stvarno gotovo sve, a najčešće govorimo o obrazovanju, stanovanju, zapošljavanju i zdravlju kao četri najbitnija područja . Problem je naravno i širi i dublji od toga, ali ako ga moramo sažeti to su četri glavna područja kojima se svi ovi dokumenti bave. To sam htio naglasiti jer sve konvencije međunarodni ugovori i europski pravni okvir ne znače puno ukoliko nema aktivnosti koje podrazumevaju da se ti važni dokumenti primenjuju na samom terenu. Kao što nema puno smisla kada nacionalne institucije daju okvir pa i sredstva jedinicama lokalne i područne samouprave, a oni to ne iskoriste što je nažalost također jako često slučaj. Primjer toga je da do današnjeg dana mnoge jedinice lokalne samouprave u kojima pripadnici romske nacionalne manjine čine značajan broj nemaju svoje vlastite akcijske planove. Aktivnosti i sredstva za sufinanciranje tih aktivnosti nego smatraju da su problemi Roma upravo zbog onog što sami sam spominjo da se radi o višestoljetnom problemu izvan njihove nadležnosti što je jedan veliki problem na kojem moramo ama baš svi raditi. Jedan od retkih slučajeva u koji smo vidli je jedan zanimljiv … je da su Romi usled provedbe popisa stanovništva 2021.g. u Općini Orehovica prešli prag od 33% koji sukladno našem ustavnom zakonu podrazumeva dvojezičnosti. Čini mi se to da se dogodilo Romima više nisu bile europski ili nacionalni nego su odjednom postali naši i lokalna čelnica je požurila u medije reći kako to njihovi Romi ne žele, iako ustavni zakon nije kuharica za koji biramo što želimo, a što ne. Lokalna čelnica se trudi pronaći rupu u zakonu kako bi na tome ostalo. Nažalost, iako se radi o obavezi, a ne opciji ne postoje sankcije i rok u kojem se odluka mora provesti, a nadležno ministarstvo razumni rok podrazumeva šeste mjeseci koji je već moram reći istekao. Upravo zbog toga sam iznimno zadovoljan da je Vlada RH u posljednja dva mandata tijelima koja su njihova dala jedan dokument koji ne opisuje samo što bi trebalo nego i kad i tko točno trebao. Dakle, u posljedenjih sedam godina smatram da su upravo operativni programi za nacionalne manjine postali temeljni … dokumenti svih nacionalnih politika za Rome. Ovaj dokument je resorima Vlade dao jasne smernice i rokove u kojima moraju provesti određene aktivnosti i to se pokazalo kao vrlo uspešnim. Zbog vremenskog ograničenja ću uzeti samo jedan primjer, a to je bivši Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na čelu koji je bio naš kolega Nikola Mažar koji već četiri godine provodi godišnje programe za unapređenje životnih uvjeta Roma. Dakle, radi se o uredu koji operativno i na terenu izvršava odluke kojima najugroženijim romskim obiteljima podiže životni standard na način da objekte u kojima stanuju opremi i …, a nadam se vrlo brzo i gradi objekte za one koji nisu adekvatni ni za obnovu. Naveo sam ovaj primjer osim što ima izravno uticaj na … radi se o uredu koji je više puta menjao čelnike, a nedavno je pripojen pripojen Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Na samom početku bili su potrebni i izmene zakonodavnog okvira kako bi se aktivnosti koje su dane na odgovornost i provele. unatoč svemu godišnji program je osto i uspešno se provodi naporima službenika koji godinama na njemu rade. Moja želja je da se takvi programi donesu i u drugim člancima drugim člancima EU kao dogradnja postojećeg europskog okvira, a ovim putem ujedno želim zahvaliti svima koji daju podršku provedbu ovog dokumenta, a posebno Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kojim je u nadležnosti i praćenja provedbog istog. U zadnja dva mandata došlo je do velikog iskoraka u provedbu politika za Rome, a u kojem su se poklopile i dva važna preduvjeta. Prvo, da se romska zajednica koja je heterogena uspela ujediniti u jednoj nacionalnoj organizaciji te da je sa druge strane u mandatu vlada koja je u samom programa rada briga i … sa nacionalnim manjinama. To su dakle iskoraci do kojih je došlo, a koji nisu fokus ovakvih izvešća koja se primarno bave problemima na kojima se radi ili ih se tek treba adresirati. Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovana Maja Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Kajtazi. Vi znate, a i ja znam da nas dva dugo surađujemo vezano po pitanjima koja su vama od interesa. Ja ću sada jednu opservaciju onda ću vas konkretno pitati. Dakle, ono što radi Savez Roma u RH KALI SARA na pitanjima prevencije nasilje i poboljšanje uvjeta života u romskim naseljima je hvale vrijedno i na tome evo ja vam se zahvaljujem, a i molim vas da prenesete te zahvale ravnateljici KALI SARE gospođi Krčmar. A drugo, imam za vas zapravo pitanje, pučka pravobraniteljica navodi da nedostaje koordinirano djelovanje različitih sustava, pa mene zanima kakva su vaša iskustva s tom koordinacijom, idu li ona u poboljšanje i kako to uopće zapravo funkcionira? Hvala na pitanju, hvala na onome što vi znate da Savez Roma KALI SARA radi, imaću u vidu i hvala na vašim dolascima na naša događanja. U biti ono što je jako, jako bitno, a tj. da mi pokušavamo u svoje vrijeme signalizirati probleme koje mi imamo i naravno da mi i svoje probleme koji dolaze istovremeno i sa terena koji pokušava Savez Roma Kali Sara ovaj kolko god moguće njih realizirati, a naravno da ne možemo sve zato što nemamo takav kapacitet, a s druge strane pokušavamo sa pučkom pravobraniteljicom kao što ste maloprije napomenuli isto tako rješavati. Imajući u vidu da pučka pravobraniteljica nema svoje ovlasti da bi ona mogla puno više davati i učiniti, upravo ja se nadam da ću stić možda u završnom dijelu upravo o tome nešto reći i predložiti, ovaj nema puno ovlasti u svemu tome i ne možemo sve riješit. Mi smo imali jako puno problema kad su bile i same deložacije i svega onog ostalog

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Kajtazi, često ste govorili o tome kako u RH institucije ne žele postupati primjerice u pitanjima odnosa između samih Roma. Moram priznat da sam i sama svjedočila jednoj situaciji u kojoj policija nije htjela postupati protiv oca koji je iskoristio svoje dvije maloljetne kćeri, pa ih je onda prisilio na unaprijed dogovoren brak pri čemu je čak uzeo i novac. Policija je bila tada stava da su to zapravo običaji, romski običaji. Kako to promijeniti, kako zapravo osvijestiti da to nisu nikakvi običaji, niti tradicija koju treba poštivati, nego jedino zapravo što treba poštivati u ovoj zemlji je pravni poredak i pozitivni propisi RH neovisno o tome o kojoj nacionalnoj pripadnosti je riječ. Zahvaljujem. Hvala. Poštovana kolegice, ja ne bi generalizirao, naročito kad su u pitanju institucije, naravno da imamo i takvih slučajeva, ne bi generalizirao ni sklapanje određenih brakova kako što ste vi napomenuli. Evo recimo svi govore da pripadnici romske zajednice imaju jako puno djece, da žive, evo ja sam jedan od onih koji evo imam jedno dijete, ovaj imam jednu unučicu, pa ali ne možemo generalizirati u u tom dijelu da sklapanje brakova isto tako ovaj sa određenim davanjem sredstava itd.. Ne kažem da nema, možda ima, ja za takve slučajeve ne znam, ali drago mi je da ste vi uvidili i da ste vi prijavili takav slučaj i volio bi, evo pozivam sve one koji znaju ili vide nek pomognu romskoj zajednici i nemojte dozvoljavati da nam se takve stvari dešavaju. Ja sam jedan od onih koji pokušavam maksimalno u tome zaštititi zakon jer zakon je za sve isti, a i za pripadnike romske zajednice, hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani kolega Kajtazi, vi ste u svojoj raspravi između ostaloga govorili o potrebi poboljšanja zdravstvene usluge za pripadnike romske manjine i svakako ako pogledamo izvješća pučkih pravobranitelja u nekim prošlim godinama, jednako tako i izvješće pučke pravobraniteljice za 2021.g. ističe istu problematiku. E sad s obzirom da vi zaista evo ja bih rekla najbolje poznajete stanje i situaciju na terenu, zanima me kakvo je stanje i kakvim stanjem procjenjujete ovu problematiku danas i u kojoj mjeri je u današnje vrijeme, ako je, a ja mislim da je s obzirom na suradnju sa Vladom RH, poboljšano i unaprijeđena razina pružanja zdravstvene usluge za pripadnike romske manjine? Hvala vam lijepa na odgovoru unaprijed. socijalne politike i mladih, jako dobro smo surađivali, uspjeli smo puno neke stvari ovaj odraditi. Kad je u pitanju zdravstveno stanje i položaj pripadnika romske zajednice moram vam reći ja osobno nisam zadovoljan, naročito u izvješćima, što može potvrditi i pučka pravobraniteljica, imamo aktivnosti u proračunu, imamo sredstva, ali jako malo se radi na tome i mogu vam reći da recimo 10 do 15 redova, to su vam izvještaji položaja, ali i zdravstvenog stanja pripadnika romske zajednice. Kad već imam malo vremena htio sam vam samo nadovezati na tome zbog skučenog prostora recimo u Međimurskoj županiji pripadnici romske zajednice ne mogu biti u istoj sobi sa pripadnicima većinskog, većinske

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, pa evo ja vam se prvo zahvaljujem na suradnji koju imamo i u gradu Grubišnom Polju i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kad je u pitanju status romske manjine i popravak tog statusa. Mislim da tu jako dobro surađujemo, ali ono što se tiče samog izvještaja, gledam ovaj dio preporuka i područje diskriminacije temeljem rasnog ili etičnog podrijetla gdje od 13 točaka ustvari 6 točaka se odnosi na Rome, pa me čisto zanima kako vi procjenjujete trendove u zadnje vrijeme? Na neki način ste to već jednim dijelom i odgovorili kroz svoju raspravu, ali kako procjenjujete trendove, da li idemo na bolje ili stojimo na istom mjestu? I s druge strane, što mislite što je najvažnije što bi trebalo pod hitno još napravit da bi se stvari još popravile? Zahvaljujem se. Poštovani kolega, evo ja koristim priliku, dolazite iz Bjelovarsko-bilogorske županije, točno je da imamo odličnu suradnju i sa gradom Bjelovarom i sa gradom Grubišno Polje. Imajući u vidu da kao što znate ja sam tamo i 16.g. proveo, bavio sam se ovaj sportom, bio sam trener, imao sam nekoliko klubova i moram reći ono što je nešto što možda ne mogu opisati, morate doći vidjeti. Žao mi je eto što niste imali prilike doći na naša događanja za razliku od ovih ostalih mojih kolega da vidite koliko je romska zajednica otišla naprijed unatrag unatrag nekoliko godina naročito od 2016. godine. Nije dovoljno naravno, ali puno tog je napravljeno. Kao što sam malo prije napomenuo romska zajednica se uspjela organizirati unutar same zajednice. zajednice. Kao što znate ona je heterogena, ali niste mogli zamisliti recimo do prije 13, 14 godina da za istim stolom stoje svi

Poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o Izvješću za 2021. godinu, izvješću pučke pravobraniteljice o analizi i ocjeni stanja ljudskih, zaštite ljudskih prava za 2021. godinu i ja moram još jednom iako su mnoge kolegice i kolege izrazile isto čuđenje ovdje izrazit čuđenje zbog čega tek danas o tome raspravljamo. Moje je čuđenje tim veće što na raspolaganju imamo i izvješće za 2022. godinu uz vrlo rasterećen raspored točaka ovaj tjedan kao što je bio i prošli tjedan, ali nismo ga stavili na raspravu, a dok raspravljamo o 2021. godini mogli smo objediniti točke i raspraviti i o Izvješću za 2022. godinu. Ne vidim niti jedan logičan ili zdravorazumski razlog zbog čega to nismo učinili, zbog čega to nismo učinili. O mnogim izvješćima raspravljamo u đuture. Naredaju se godine 2020., 2021., 2022. i bez problema se od 2 ili 3 izvješća na istoj sjednici raspravi i o njima, dakle o njihovim analizama i rezultatima razmjene mišljenja. Valjda ta tema nije dovoljno atraktivna za Vladu RH. Meni je žao, meni je zaista žao. Sve ovo što slušamo, pa čak vidim da se i lijeva i desna strana sabornice izuzev ove krajnje desnice donekle i slaže i sa stanjem i našim intencijama da budemo bolje društvo po pitanju zaštite ljudskih prava. Ali zašto stavljamo ta izvješća nekako pod tepih, zašto ih stavljamo u ladicu i čekamo da se ukisele i da svi zapravo zaborave što je bilo 2 godine prije, da bi se onda eto onako usput raspravilo, jer to je već ad acta i svi su zaboravili na to i nije ni javnosti toliko atraktivno više. Zadržat ću se u ovoj raspravi na problemu diskriminacije temeljem rasne ili etničke pripadnosti. U svom pitanju pravobraniteljici tražila sam ocjenu suradnje sa MUP-om i sa Državnim inspektoratom kao i podatke o udjelu diskriminiranih u ukupnom broju radnika druge, odnosno manjinske koja god to bila, etničke ili rasne pripadnosti. A zašto sam to pitala? Zato što je jasno poglavito ako govorim o radnicima, hajmo se zadržati u okviru rada. Zato što su strani radnici naprosto slabija skupina našeg društva, zato što oni ne poznaju hrvatski jezik, neki čak uopće. Vi dolazite i u pekare po Ilici gdje vam se radnici engleskim jezikom obraćaju. Vi ste imali i nedavno slučaj ogromnog negodovanja i vrlo ružnog nastupa korisnika usluge jedne pekare prema radniku koji nije znao hrvatski jezik samo zato što je stranac. To govori o toleranciji, odnosno netoleranciji našeg društva. Istovremeno engleski jezik kao svjetski jezik ne poznaju mnogi Hrvati. I ja ću vrlo odgovorno ovdje reći što je poražavajuće za 21. stoljeće i nismo pozvani da osuđujemo nekoga zato što je došao prehraniti svoju obitelj radeći u RH na legalan, zakonit način. Ti su radnici u tuđoj zemlji, ne poznaju ni pravni okvir, niti način na koji se izboriti za svoja osnovna ljudska prava kako se zaštititi. Zbog čega uopće o ovome govorim? Naprosto jer je u posljednje vrijeme upravo diskriminacija po etničkoj i rasnoj osnovi prema stranim radnicima postalo pa reći ću to već uobičajeno. Nekako tako osjećam u našem društvu. Unazad nekoliko mjeseci krenula je i hajka na strane radnike koji svoj kruh zarađuju u Hrvatskoj. Krenulo je najprije sa šikaniranjem, podsmjehom, pa se pročitaju na društvenim mrežama ovakvi slučajevi poput nastupa, odnosno napada jedne gospođe u pekari na stranog radnika koji eto ne poznaje hrvatski jezik, a eskaliralo je kada su indijski državljani na radu u Hrvatskoj bili brutalno verbalno napadnuti i to od koga? Od podivljalih primitivaca otvorenih zagovaratelja fašizma i na našu sreću i jako mi je drago zbog toga i ponosna sam zbog toga. Policija je vrlo brzo i efikasno reagirala, međutim nakon slučaja Zambija i otvorenih rasističkih i šovinističkih vrijeđanja Hrvata, javnog navijanja po društvenim mrežama da se te ljude osudi, otvorenog agitiranja na sudu od strane jednog hm izustit ću poremećenog uma. Postavlja se pitanje hoće li takvi ljudi sada početi napadati strane radnike? Hoće li takvi propagatori zla i ljudske nehumanosti, neljudi sutra priječi na njih? Ja sam uvjerena da hoće, jer osjetim i čujem natruhe takvog ponašanja, naznake, osjete se već ovdje na ovom mjestu, u ovom visokom domu, a zamislite što će tek bit na ulici. Strani radnici u Hrvatskoj su nečiji roditelji, nečija djeca, nečija braća i sestre, oni zarađuju u Hrvatskoj i pomažu svoje obitelji, oni vrijedno rade ne bi li svojim obiteljima pružili dostojanstven život, a istovremeno oni ovdje preživljavaju, samo preživljavaju. I sad pitam one kojih ovdje možda i nema, barem ne onih koji su nekada i drugačije govorili, podsjeća li njih ovaj opis na nekoga? Nisu li tako radili i naši preci? Ja dolazim iz Omišlja gdje je veliki broj ljudi otišlo trbuhom za kruhom u Ameriku, to su Omišljanski Merikani. Jesu li se Amerikanci prema njima tako ponašali i što bi danas oni rekli da se prema Hrvatima tako neko negdje ponaša, da ih se tako diskriminira, da ih se tako dehumanizira, Što bi rekli oni koji po rasnoj ili etničkoj osnovi diskriminiraju i zastupaju takvo ponašanje govoreći kako će im neko preoteti Hrvatsku, kako će im strani radnici preoteti Hrvatsku, kako se štite strane radnike, a na uštrb Hrvata? I pozvana sam o tome govoriti jer moja majka radi u Austriji, legalno po svim zakonskim propisima kao državljanka RH radi u Austriji i ima sva ljudska i radna prava i nikad nije doživjela da je netko diskriminira po osnovi državljanstva ili po osnovi toga što nije državljanin te druge zemlje, dapače, dapače. Je li Njemačka propala, je li Austrija propala jer su milijuni stranih radnika došli raditi u te države? Ja ne vidim, Njemačka je i dalje motor gospodarskog razvoja EU. Stoga poručujem i političkoj desnici koja pokušava politički zajahati taj ksenofobni val, ti strani radnici rade i za vaše mirovine i za vašu djecu i za vaš zdravstveni sustav i za vašu domovinu i za razvoj vaše domovine. Od njihovog rada sufinancira se opstanak ove zemlje. Jeste li toliko kratkovidni ili zaslijepljeni mržnjom, to je moje pitanje? Potrebno je reći otvoreno čitavom društvu da se zna, kao i u slučaju Zambije, je li problem posvajanje djece iz Republike Kongo ili je problem što su ta djeca crna? Je li problem što strani radnici preotimaju radna mjesta Hrvatima, a ne preotimaju ih zato što Hrvati neće odrađivat taj posao, idu za boljom plaćom u druge zemlje gdje ih se ne tjera i ne diskriminira, il je problem što su oni druge rasne pripadnosti ili etničke pripadnosti? Recite, pa da s tim budemo na čistu, ali samo otvoreno i konkurentno društvo može ići naprijed. Stoga ćemo mi iz SDP-a, budite sigurni, biti prva brana svim pokušajima diskriminacije tih ljudi i uskraćivanju ljudskih prava…/Upadica Sanader:

o izvješću pučke pravobraniteljice za '21.g.. Isto tako i ja ću ponoviti da smatram izuzetnim propustom da se s ovim izvješćem nije spojilo izvješće za '22. koje je već nekoliko mjeseci na dnevnom redu sabora i nije bilo apsolutno nikakve, nikakvog razloga da se ne stavi zajedno sa ovim izvješćem na, na dnevni red. I još jednom ću ponoviti da zaista smatram da su i izvještaji i preporuke pučke pravobraniteljice zapravo trebaju biti važan dio programa rada Vlade RH i to u cijelosti, a ne samo u, u onim premalim postocima uzimajuć u obzir one najmanji 2017. od 20 tj. najveći od 65% 2017. do najmanjega i najžalosnijega da kažem gotovo i najsramotnijega od 20% 2019.g.. Pučka pravobraniteljica na svojim izvještajima upozorava na realne probleme naših građana i građanki, na kršenja njihovih ljudskih prava u najširem smislu te riječi i nasuprot jednoj idealiziranoj slici Vlade i vladajućih o najboljem od svih svjetova u kojem živimo upravo ti izvještaji jasno nam donose sliku koja je sasvim drugačija, ona je nažalost moram reći realna, a to su osiromašeni građani pritisnuti inflacijom, malim plaćama, sramotno malim mirovinama, s nekretninama čije cijene rastu nebo pod oblake, kršenjima raznih nivoa ljudskih prava u svim segmentima od, od rada i stanovanja preko pravosuđa, pa sve do zdravstva i, i obrazovanja. Ujedno i Vladu i nas pučka pravobraniteljica upozorava i na prijetnje koje bi mogle bez čvrstih strateških i zakonskih okvira u budućnosti utjecati i vrlo, vrlo značajno na nivo ljudskih prava. U ovom izvještaju naime prvi puta se spominje umjetna inteligencija, umjetna inteligencija je naravno već godinama prisutna u našim životima, međutim brzina razvoja je tolika da gotovo je nemoguće predvidjeti u kojim sve smjerovima to može otići, naravno od značajnih benefita, ali isto tako do velikih opasnosti. I svakim danom to pratimo po medijima raste broj znanstvenika koji istupaju u javnosti i upozoravaju na opasnosti od neregulirane umjetne umjetne inteligencije koja se ubrzano razvija u svjetskim tehnološkim laboratorijima. I morali bismo se svi zajedno zapitati čega se to točno stručnjaci boje kada je riječ o tehnologiji budućnosti koja je kao što smo ko što sam već rekla prisutna u našim životima? Pučka pravobraniteljica nas upozorava da iako je na europskoj razini razvoj umjetne inteligencije u brojnim zemljama vrlo dinamičan te su do lipnja '21.g. 20 država članica i Norveška objavile nacionalne strategije, RH još nije donijela strateški dokument za razvoj umjetne inteligencije čije donošenje, treba naglasiti, bilo planirano za 2019.g.. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je izradilo nacrt nacionalnog plana za razvoj umjetne inteligencije, no radna skupina koja je radila na tom nacionalnom planu koje moramo reć da ne sadrži konkretne mjere i aktivnosti tijekom '21.g. što je godina ovog izvještaja nije bila aktivna s obzirom da je istaknuto da je dokument potrebno uskladiti sa nizom dokumenata i programa EU, Europske komisije itd., i kaže pučka pravobraniteljica, finalizacija izrade navedenog srednjoročnog akta predviđena je tijekom 2022.g.. Tako je to izgledalo '21., a danas 2023. mi znamo da ćemo nacionalni plan razvoja umjetne inteligencije dobiti, ako bude po naznakama iz Vlade tek 2024.g.. Međutim, treba isto tak ona glasiti da je cilj te strategije je pripremiti Hrvatsku za 2032. kada kada tek stvarno moramo biti kažu digitalizirani i konkurentni. A umjetna inteligencija toliko brzo napreduje da mi možemo vrlo jasno reć da sve ono što smo o njoj znali jučer danas već možda gotovo uopće ne vrijedi pa je tako potpuno nepoznato što će biti do 2024., a kamoli do 2032.g.. Činjenica je da je korištenje novih tehnologija, posebice umjetne inteligencije svakako donosi mogućnosti brojnih prednosti, brojnih potencijala, ali neupitno je da može i ugroziti temeljna ljudska prava i jednakost na sasvim nove načine i zbog toga je nedopustivo da se Vlada prema tom pitanju odnosi tako aljkavo i zapravo zapravo nezainteresirano i godinama kasni sa izradom nacionalnog plana na temelju kojeg bi se tek onda trebale postaviti smjernice za kreiranje mjera. Dakle, kad se nacionalni plan i izradi još uvijek se ne zna koliko će još vremena trebati za primjenu. A rizici od razvoja umjetne inteligencije odnosi se prije svega na smanjenje moguće smanjenje broja radnih mjesta, na gubitak privatnosti, na preplavljivanje prostora za javni diskurs lažnim ili iskrivljenim sadržajima, diskriminaciju, zatim produbljivanje društvenoekonomskog jaza, izazivanje raznih šokova na tržištima i ono što možemo nazvati najapokaliptičnijom mogućnošću, a to je uspon robota ubojica ili u najmanju ruku njihov pad u pogrešne ruke. I bez obzira na sve ove rizike o kojima se i EU i svijet aktivno bave, ne može se ne primijetiti da Vlada u svom mišljenju u ovom izvještaju nije niti jednom jedinom riječju spomenula umjetnu inteligenciju. Izazovi te nove tehnologije izgleda i … dakle te nove tehnologije Vlada ili uopće ne razumije ili ju to zaista ne zanima. I ponovit ću još jednom činjenica je da korištenje novih tehnologija posebice umjetne inteligencije donosi na ponovit ću brojne prednosti i potencijale, ali neupitno je da može ugroziti temeljna ljudska prava i jednakost na razne i na svim mogućim nivoima. I zaključno, kada bi Vlada doista uvažavala izvještaje pučke pravobraniteljice onda je sasvim sigurno da se ne bi tako oglušivala na potrebe izrade neophodnog strateškog i zakonskog okvira za razvoj umjetne inteligencije kako nam ona ne bi postala veliki neprijatelj i velika prijetnja. Zahvaljujem. Hvala g. predsjedavajući. Oteže se ovo i da nije ovako važna politička točka dnevnog reda i da nije intervencije sa strane jer ja sam slobodan strijelac, neovisni zastupnik, da me čelnici udruge hrvatsko, bilo koji sa mnom dijele neke i političke i svjetonazorske stavove nisu nagovorili i zamolili da svakako ostanem, izdržim, da govorim na ovu temu, a da i nešto njihovo kažem. Dakle, prvi dio obećanja ću izvršiti, govorit ću, ali ne mogu ništa ničije reći nego svoje jer mi slično mislimo. Dakle, prvo da kažem da ne dijelim raspoloženje većine kolega koji nisu zadovoljni zato što izvješće nije ažurno. Meni je to gotovo svejedno jer problem o kome ću ja govoriti, on datira 15-ak godina unazad pa čak i 20. Ja ću govoriti o najnezaštićenijoj manjini u Hrvatskoj koja je u neuporedivo težem položaju nego romska manjina, nego strani radnici, nego srpska manjina, itd., to su vam predstavnici .../nerazumljivo/... to su vam Hrvati pravoslavci. Ljudi koji hoće stvoriti hrvatsku pravoslavnu crkvu. Ta njihova muka je krenula od 2010. g., a zapravo sve je krenulo 2002. g. kad je pokojni premijer Račan potpisao jedan skandalozan ugovor sa Srpskom pravoslavnom Crkvom u Hrvatskoj. S hrvatske strane, taj ugovor je potpisan najvećim dostojanstvom, rukom premijer, rukom predsjednika vlade, a sa srpsko-pravoslavne strane, to je potpisao izmišljeni predsjednik nepostojećeg Episkopskog savjeta nelegalne Srpske pravoslavne Crkve, pošto se radi o ekipi naše pravobraniteljice, bit ću ovdje malo detaljniji. Dakle, ta Srpska pravoslavna Crkva bi morala imati svoj ustav ili svoj statut u Hrvatskoj, ona ga nema, a reći ću vam poslije zašto ga nema. Onda se pogleda Ustav Srpske pravoslavne Crkve iz Srbije, iz Beograda od '47. g. i tamo ne postoji nikakav episkopski savjet niti postoji predsjednik, a da bi vjerska zajednica bila legalna, ona mora biti upisana u evidenciju vjerskih zajednica, to je točka 1 Zakona Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Srpska pravoslavna Crkva ne želi se upisati u evidenciju vjerskih zajednica nego prelomiti preko koljena. A znate zašto? Prvo, zato što je to jedina velikosrpska institucija koja ne priznaje hrvatsku državu jer vi nikada nijednog njihovog velikodostojnika nećete čuti kako kaže da ide u Hrvatsku, nego ide u Slavoniju, ide u Dalmaciju, itd. S druge strane, da su oni upisani u evidenciju, oni bi morali imati ovaj, maloprije spomenuti statut ili ustav, ali bi morali imati i riznicu, a ta riznica je najveći problem jer njima je tim, tim Bože sačuvaj ugovorom koji je potpuni fijasko zdravog razuma, taj ugovor između Srpske pravoslavne Crkve i hrvatske države, njima je poklonjena kompletna pravoslavna imovina na koju nemaju nikakvoga prava, ali da obranim jer sam ja g. g. premijeru poslao 3 aspekta pogrešnosti tog ugovora između hrvatske države i Srpske pravoslavne Crkve. Nakon toga sam se osvrnuo na kanon pravoslavlja. Kanon pravoslavlja kaže da svaka pravoslavna crkva je uokvirena granicom države, znači ako postoji srpska država, ona ima Srpsku pravoslavnu Crkvu, ako postoji bugarska država sa bugarskom crkvom, ona ide granicom bugarske države. Imate dvije pravoslavne crkve na svijetu koje su prešle granicu svoje države, jedna je ruska koja je ušla u Ukrajinu, ali iz Ukrajine je istjerana. Druga je srpska koja je u Hrvatskoj, koja je u Crnoj Gori, koja je u BiH, itd., potpuno nelegalno, potpuno nelegalno, ali vratimo se na Hrvate pravoslavce. Dakle 2010. g. izvjesni Ivo Matanović je osnovao Udrugu hrvatskih pravoslavaca koja je trebala prerasti u hrvatsku pravoslavnu crkvu. Međutim, na to je vrlo žestoko reagirao ondašnji predsjednik Ivo Josipović rekavši da je to sljedbenica ustaške tvorevine NDH, fašizam, itd., zašutjelo se isti čas, nije se ušlo u povijesne činjenice, informacije, nije se imalo dovoljno znanja, reći ću vam dakle o čemu se radi. Ustvari mogu reći odmah. Dakle, točno je da je za Pavelićevog režima, za NDH obnovljena, nije stvorena, nego obnovljena Hrvatska pravoslavna Crkva koja je autokefalnost dobila 1707. g. dok je Hrvatska bila .../nerazumljivo/... problem je u tome, a ja sam rekao ovdje za ovom saborskom govornicom, u sljedećem i ta Hrvatska pravoslavna Crkva, ona je vrlo brzo dobila priznanje, dobila je priznanje Carigradske Crkve, dobila je priznanje Bugarske Crkve, dobila je priznanje Ruske Crkve, ali što je najvažnije, rekao sam nekoliko puta, ponovit ću, ta Hrvatska pravoslavna Crkva dobila je priznanje Srpske pravoslavne Crkve iz Beograda rukom Gavrila Dožića koji je bio tada patrijarh Srpske pravoslavne Crkve. Dakle, o čemu se radilo? Radilo se o tome, smijem li biti malo zajedljiv pa reći da je Pavelić imao pismenije ministre nego li Račan i Plenković? Oni su dobro znali o čemu se radi, da se ne može stvarati pravoslavna crkva nego da se ona obnavlja. Ona je završila tako kako je završila. Dakle, Hrvati pravoslavci, a njih ima na ovim prostorima od 1054. g. kad je kršćanstvo podijeljeno na katoličanstvo i pravoslavlje, njih je jedan mali broj ostao na prostorima, na prostorima današnje Hrvatske. Ja sam na prošloj ili pretprošloj sjednici objašnjavao kako su od hrvatskih pravoslavaca nastali Srbi ovdje pa je uvažena kolegica koje sad nema i one druge koje ne, ja sam taj koji širi mržnju. A znate zašto? Zato što sam naveo jedno 7, 8 povijesnih datuma, činjenica koje su neoborive. One sa mnom ne mogu govoriti argumentima nego mogu govoriti samo lijepeći mi etikete. Dakle, spomenuo sam da su, nije zgorega i vama to čut u 3 stotine godina ratova sa Turcima, Srbi su samo jednom zgodom ratovali protiv Turaka sa kršćanskom Alijansom, a u 3 stotine godine ili preciznije, 299 godina uvijek su u srpskoj vojsci, odnosno u turskoj vojci bili Srbi. Tu ja ne pričam onako da ja vama držim sat povijesti nego kad kažu kako su Srbi branili ovu našu kršćansku civilizaciju pa se pomicali pred Turcima pa došli na ove prostore, itd., nije točno jer Srbi nisu imali nikakvoga razloga bježati pred Turcima jer su ih vjerno slušali i vjerno služili. I što se događa? Vaša prethodnica, ajde da malo, da malo kako se zvaše Lora Vidović. Jednom zgodom je bila tribina o pravima i položaju vjerskih zajednica, pristupio je arhiepiskop Hrvatske pravoslavne crkve Aleksandar, vrlo pismen i obrazovan čovjek. Molim vas gđo. pravobraniteljice primite čovjeka na razgovor, proširit će vam informacije. se ne razumije/…je svoju knjigu, normalno tu knjigu nije pročitala, nikada ga nije pozvala na razgovor, nikada ga nije pozvala na dogovor itd. i …/Govornik se ne razumije/… nakon toga još veću sramotu. Dakle njega se odbija i Hrvatska pravoslavna crkva se odbija. Prije dva i pol mjeseca, vrijeme žuri, pa moram i ja požurit, prije dva i pol mjeseca Časni visoki upravni sud u nečasnom hrvatskom pravosuđu, Časni visoki upravni sud poništava odluku prethodnog Upravnog suda i poništava odluku odnosno rješenje Ministarstva uprave i pravosuđa kojim odbijaju Hrvatsku pravoslavnu crkvu upisati u evidenciju i daju uputstvo, daju uputstvo kako da se postupi osobno razgovaram sa ministrom Malenicom i uvjerenja sam da me razumio. Međutim po diktatu nekome od nekuda ministar Malenica odlučuje suprotno instrukciji i ideji Visokog upravnog suda. Dalje, ako ova hrvatska država ima toliko razumijevanja za Ukrajinu, ja se s tim slažem, pa što ne pogleda kako je ukrajinsko, kako je podupro ukrajinsku Pravoslavnu crkvu u obračunu sa ruskom Pravoslavnom crkvom. Dakle kroz povijest hrvatska država nije imala podmuklijeg i upornijeg neprijatelja od Srpske pravoslavne crkve, gospodo molim vas lijepo, drago mi je da tako pažljivo gleda…, poslat ću vam Valerijanov memorandum koji je nastao '41.g. u 6. mjesecu, to je to je zbirka laži i zala koje ta sotonska institucija širi o hrvatskom narodu i hrvatskoj državi i ona je još uvijek aktualna. Ta Srpska pravoslavna crkva koja je međusobno povezana ona je srušila u Crnoj Gori Vladu, ona ruši u Crnoj Gori državu, hrvatska država ne razumije o čemu se radi. Toliko od mene, molim vas lijepo pozabavite se ovim slučajem. ne bi se složio s vama jer u svim izvješćima se govori da je romska nacionalna manjina jedna od najdiskriminiranija. Zašto? Ni meni nije jasno zašto jer imajući u vidu da oni postoje na ovim područjima više od isto tako moram vam reći da mi je jako žao imajući u vidu da imam 70 romskih naselja, najvjerojatnije nemate vremena, a volio bi da jedanput obiđemo zajedno romska naselja da vidite kako to izgleda, da vidite romska naselja koja su puno veća nego pojedine naše općine jer, jer je negdje više od 2 i po tisuće stanovnika bez infrastrukture, bez ičega, a s druge strane isto tako unatrag 2-3.g. zadesilo nas je i pandemija i potres i moram vam reći za razliku od drugih nacionalnih manjina koje imaju svoju matičnu državu, pa su im pomagali, pa su dolazili, pa su dostavljali, pa su ih obilazili,

Slažem se da je stanje romske nacionalne manjine vrlo loše u Hrvatskoj. Sad bi mogli mi 5 minuta raspravljati je li teže hrvatskim pravoslavcima ili romskoj nacionalnoj manjini, ali romskoj nacionalnoj manjini je jako pokvario stanje u hrvatskoj državi predstavnik njihove manjine g. Kajtazi koji je dobio jedan lažni pamflet napisan ne znam gdje i kako o slučaju Jasenovac, o romskim žrtvama u Jasenovcu koje su bile jer nakon Židova Romi su, tu nema dvojbe, najveće žrtve Holokausta su Romi, međutim onaj pamflet koji je g. Kajtazi dobio nit zna ko mu ga je pisao, ni kako mu ga je pisao, ni zašto, zašto mu ga je pisao. Onaj pamflet je zavadio hrvatski narod sa romskom manjinom, vjerujte mi. Slijede završne rasprave, u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina poštovani Veljko Kajtazi. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče HS, poštovana pučka pravobraniteljice skupa sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Završno želim reći da ću zajedno sa Klubom nacionalnih manjina podržati vaše izvješće. Pozivam i sve druge kolegice i kolege da vas također podrže. Nadam se da će u budućnosti vaš ured dobiti i veći utjecaj nego danas, te da će sve preporuke koje dajete dobiti na značaju u smislu da će institucije promotnije reagirati na njih. Ne vidim razloga da vi u sabornici ne govorite i više nego jednom godišnje jer građani imaju povjerenje u vašu instituciju, te vam se obraćaju sa povjerenjem, čak 3.480 pritužbi koje su pretvorene u 156 poruka. Žalim, jer se bilježi i značajni porast u njihovom broju. Upravo problemi o kojima izvješće govori, a to nisu samo manjinska i ljudska prava već i radna pravna, zdravlje, starije osobe, pravosuđe, migracije i sva ostala područja koja određuju kvalitetu života u našoj zemlji trebaju biti krajnji cilj prije svega Vlade, ali i svih saborskih zastupnika koji su izabrani predstavnici građana. Zbog toga nije na odmet da o ovim temama govorimo i češće. U današnjem kontekstu posebno zabrinjava izloženost siromaštvu i činjenica da su poskupljenja posebno pogodila one najsiromašnije bez obzira na niz mjera kojima Vlada intervenira, baš kao i vaš ured svakodnevno prima pritužbe građana koji su izvrgnuti višestrukoj diskriminaciji i kojima je vrlo teško pomoći i sami ste akter u takvim razgovorima. Zbog toga volio bih da vaš uticaj bude veći jer ne možemo reći da nas se uvijek sluša, uvijek postoji ali ili neka prepreka iz koje dolazi još nekoliko. Ono što vaše izvješće pokazuje jeste da je upravo suprotno, čak i ona prava koja su usmerena ka očuvanju tradiciji, kulturi jezika se ne ostvaruje, a primer tome je pravo na dvojezičnost u Orehovici nizu jedinica sa značajnim udjelom srpske nacionalne manjine, ali i slovačke nacionalne Pozivam ovim putem građane da se više informiraju o pravima koji imaju i koja često krše zbog manjka informacija. Pohvalio bi u tom smislu dostupnost informacije izvješće i preporuka na vašoj web stranici, posebno interaktivnog dijela koji daje jasan uvid u najvažnije probleme. To su nažalost ističe informacije da svako peto romsko dijete pohađa segregiranu nastavu i to je definitivno problem koji treba riješiti u skorije vrijeme u sklopu proširenja škola i njihovih obnova iz programa koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja trenutno provodi. Kako ne bih ponavljao ono što sam istaknuo u ranijim raspravama, nadam se da ćemo suradnju nastaviti te da ćete isto tako nastaviti suradnju sa Savezom Roma u RH KALI SARA s kojima se redovito i sastajete. Hvala.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana pučka pravobraniteljice još jednom, poštovani državni tajnici koji ste ostali, evo poštovane kolegice i kolege prisutni. Na samom ovom kraju današnjih rasprava svakako bi još jednom istaknula da ćemo mi podržati Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021.g.. Neću ponavljati onaj dio da evo žalosti nas činjenica što moramo raspravljat o nečemu što je bilo u 2021.g., nadamo se da će do kraja ove godine ipak doći nam na raspored izvješće za 2022.g., da ne čekamo ovo vrijeme za godinu dana. U svakom slučaju sve ono što smo danas čuli na raspravama sigurno da je korisno i evo dobro je da su bili tu predstavnici ministarstva, posebice mislim na predstavnicu i državnu tajnicu iz Ministarstva

puno je još nejasnoća i puno je preporuka koje treba popraviti. Primjerice tu mislim na žalbene postupke koji dugo traju, koji čak bi rekla i godinama poneki korisnici traju odgovor na žalbu, zatim svakako bi trebalo izanalizirati broj korisnika zajamčene minimalne naknade, vidimo da nam broj opada i da nešto tu treba u tom smjeru možda popraviti da bi odnosno pravo bilo adekvatnije i pristupačnije korisnicima kojima to je zaista potrebno. Također govorili smo puno o tome koji su današnji izazovi koje primjećujemo, a evo počeli su negdje iz perioda iz 2021.g. poput mentalnog zdravlja građana kao posljedica i pandemije i potresa zagrebačkog i petrinjskog, ali i svih drugih trendova u današnjici koji svakako ostavljaju određene posljedice, izazivaju stres u društvu, obiteljima i kod pojedinaca. Svakako mislim da je tu veliki izazov o kojem smo danas puno pričali je broj starijih osoba od 65 godina koji premašuje gotovo četvrtinu stanovništva u RH, a s druge strane imamo svega 14% osoba starih do 14 godina i to je izuzetno negativan demografski trend i potrebno je što prije poduzeti adekvatne mjere kako bi se zaustavio. Znamo da to niste isključivo i odgovorni vi u svojem izvješću zamijetiti, ali evo i zamijetile su druge pravobraniteljice i to je svakako apel Vladi da pod hitno se nešto u tom dijelu konkretno napravi. Također izazov s kojim se susrećemo o kojem je kolegica Ahmetović govorila su strani radnici koji zaslužuju zaista da ih se dostojanstveno primi u RH, koji obavljaju svoj posao i trebaju dostojanstveno biti plaćeni za svoj rad i ono minimalno što im što im možemo pružiti je osjećaj prihvaćanja i osjećaj da se ponaša da su došli u društvo koje može biti izuzetno tolerantno i ono malo da pokažemo od sebe ljubaznost, njima sigurno puno znači jer iako kako je kolegica rekla možda i ne poznaju Hrvatsku, ne znaju engleski jezik, ali vrlo jasno znaju prepoznati koja su to ponašanja negativna, a koja su to dobrohotna ponašanja. U svakom slučaju govorila sam u ime kluba i o velikom broju sklopljenih ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju koji mogu biti rizični, ne moraju biti naravno svi, ima ih puno koji se poštivaju odredbe ugovora, no ima i zlouporaba o ikojima je govorila i pravobraniteljica i svakako tu apeliramo na mogućnost da se pospješi Zakon o obveznim odnosima, a pogotovo što se tiče uvođenja registra, uvođenja stručne osobe prilikom potpisivanja ugovora, uz javnog bilježnika i uz osobe koja je predmet ugovora te također lakši raskid ugovora jer čuli smo da neki korisnici niti ne dočekaju okončanje sudskog postupka i raskid zapravo tog šetnog ugovora, a niti ne dobivaju uzdržavanje. Evo sve su to brojni problemi, teško je izdvojiti nešto najbitnije, govorili smo i o siromaštvu starijih osoba što je zapravo gorući problem

Prvo hvala svima vama koji ste ostali ovdje u petak popodne do kraja rasprave slušati i ovu završnu riječ. Drugo što želim reći da mi je zapravo bilo jako drago od ogromnog broja klubova i zastupnika u pojedinačnim raspravama čuti više stvari. Jedno je podrška radu, podrška radu institucije hvala vam na tome i u moje ime i u ime zamjenika i savjetnika i svih djelatnika te institucije kao institucije koja je pozicionirana u odnosu na Hrvatski sabor kako ova u Ustavu jest to nam je važno i značajno. Drugo što je bilo bitno čuti je čuti podršku ovom izvješću, a i žaljenje i izraženu volju da se u buduće o godišnjim izvješćima pučke pravobraniteljice ažurnije raspravlja, odnosno raspravlja u godini u kojoj su predana. Mislim da je to iznimno važno i evo jako mi je drago to bilo čuti sa svih strana ove sabornice kao poruku i izražavam nadu da će i ovo Izvješće za 2022. posebno izvješće koje je već predano o utjecaju epidemije na ljudska prava i jednakost ali i posebno izvješće prema starijim osobama na kojem sam rekla da trenutno radimo zapravo dolaziti u ovaj Sabor relativno brzo nakon što budu napravljene jer uvijek sadrže najrecentnije podatke. I isto tako treća stvar koja mi je bila dosta bitna za čuti i jako mi je drago je ozbiljna potpora provedbi preporuke iz izvješća i to je zapravo ono što je možda i najveća vrijednost u cijelom izvješću. To su podaci, to je analiza temeljem podataka, temeljem terenskih obilazaka, temeljem pritužbi i onda na kraju te preporuke. Preporuke su konstruktivni putokazi unaprijed i zapravo je odlično čuti da dajete potpore implementaciji preporuka. Mi ćemo sa svoje strane itekako i sa onima u izvršnoj vlasti kojima su preporuke usmjerene, ali i sa vama nadalje kroz mišljenja na predložene zakone, a što su također preporuke u tom izvješću sa svoje strane raditi i da dođe do veće i bolje implementacije tih preporuka. Isto moram reći i da zajedno sa vladinim Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zapravo pokušavamo i zajednički dogovoriti jedan bolji način, to je isto bilo spomenuto u raspravi praćenje implementacije preporuka kako bi se bolje bilježilo koliko se te preporuke doista provode. Meni je bilo važno, a sigurna sam i svima koji rade u instituciji čuti koje ste vi teme iz izvješća birali za svoje rasprave, na koje ste se referirali jer je to nama isto tako jedan važan pokazatelj. Na žalost ovaj puta u ciklusu malo kasnimo. Dakle, ja ne mogu sada u Izvješću za 2022. poseban naglasak staviti na teme koje ste vi istaknuli u raspravi u Izvješću za 2021. Tek u onom za 2023. koji naravno još ne radimo jer je godina još u tijeku. Međutim gledajući ovako koje su to bile teme? Posebno mi se čini da su ovaj put iskočila prava starijih osoba i to mi je jako drago i to pokazuje da smo dobro izabrali temu za buduće posebno izvješće. I moram isto tako reći i da su se neke stvari pomaknule. Zapravo smo dosta pričali o 2022. i 2023. Budimo realni. Neke stvari se jesu pomaknule. Recimo trenutno radi radna skupina za izmjenu i dopunu Zakona o obveznim odnosima gdje cilj upravo i je promijeniti odredbe Zakona o obveznim odnosima u pogledu Ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju ili recimo kad govorimo o nasilju nad starijim osobama bolje bilježenje i prikupljanje statističkih podataka kako bi se moglo pratiti što su zapravo uzroci, ali i malo bolje pratiti pojavnost nasilja nad starijim osobama. Tu zapravo radimo u suradnji sa Ministarstvom socijalne skrbi. Puno je tu bilo tema, prava starijih osoba su čini mi se izazvala najviše reakcija, ali bilo je i drugih. Recimo strani radnici. Strani radnici su tema koju sam naglasila. U tom izvješću tek zapravo otvaramo, puno više se s njom bavimo u Izvješću za 2022. To je tema iz sadašnjosti i budućnosti za Hrvatsku. Ono što ću iskoristiti priliku sada odmah reći jer ja zapravo ne znam kada će izvješće za 2022. biti pred vama, je da se ovom temom treba baviti pažljivo, pametno, dugoročno i dugotrajno. Isto tako povezati ju odmah i sa pojavama različitog huškačkog govora koji je itekako problematičan. Govorim to i u kontekstu anti migrantske retorike i retorike koja ukazuje na opasnosti koje dolaze od stranih radnika, dakle svjedoci smo od toga da u brojnim državama članicama EU, brojne stranke u predizborna vremena koriste anti migrantsku retoriku. Ja se nadam da to u Hrvatskoj neće biti tako. Evo za sada toliko o tome. Pitanje platformskog rada. Mislim da je itekako važno i drago mi je da se i o njemu raspravljalo. Stambena strategija, zdravstvo kao tema koja je zapravo bila nama dominantna tema u izvješću za 2022. i nadam se, zapravo sigurna sam da će o tome pričati još. Isto tako i potresi, prava nacionalnih manjina, zločini iz mržnje, govor mržnje, ali i neke stvari koje nisam očekivala da će biti u raspravi. Iznimno mi je drago da jesu, a to su primjerice način na koji se donose zakoni uključujući i komentari u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću, izrada pročišćenih tekstova i obrazloženja i zapravo izrada onakvih zakona koji omogućuju onima koji ih provode da ih provode bolje i da razumiju što je doista bila volja vas zakonodavca. Drago mi je da su spomenuti i doneseni Etički kodeksi uključivši i Etički kodeks saborskih zastupnika o kojem je bilo više u Izvješću za 2022. pa ćemo sigurno još o tome. Prava osoba sa duševnim smetnjama i pitanje stigmatizacije osoba sa duševnim smetnjama, diskriminacija Roma. Evo tema Hrvata pravoslavaca. Moram reći kad god govorimo o bilo kakvoj mogućoj diskriminaciji ja uvijek pažljivo naćulim uši. Biti će, zasigurno ćemo otvoriti predmet, biti će zanimljivo vidjeti koliko se osoba na popisu stanovništva izjasnilo s jedne strane po nacionalnoj pripadnosti kao Hrvati, s druge strane po po vjerskoj pripadnosti kao pravoslavci. Ali što se tiče same konkretne teme koju ste spominjali ako se ne varam odluku je donio Visoki upravni sud. Ako je to tomu tako onda tu ja i naše institucije više ovlasti nažalost nemamo jer sudske odluke poštovati i mi moramo kao i svi drugi. u svakom slučaju tema je, tema je bilo puno, opet su bile neke teme preskočene i malo zaboravljene, kad se vratim u ured evo kolege koji rade zatvorski sustav pitat će a niko ništa nije raspravljao o uvjetima u zatvorima, a ja ću na to reći ne nažalost i ovaj puta nisu, ali sigurno bit će neki drugi put. To izvješće ima jako puno tema, meni je to jasno i jasno mi je i da ovako u cijelom danu ne možemo proći kroz njih sve, ali drago mi je zapravo da isto tako i vi vidite s koliko se tema mi suočavamo. Što još želim reći? Pa moram reći i to da je istovremeno bilo i nekih koji su kritizirali, velika podrška izvješću, bilo je i kritičnih glasova i to je zapravo dobro, bilo bi neobično da nije tako. U visoko polariziranom svijetu politike kada u izvješću otvarate zapravo brojne teške teme očekivati da će se apsolutno svi složit sa apsolutno svim bi bilo potpuno nerealno. Meni je recimo drago da smo otvorili pitanje toga što su zapravo ljudska prava, ko ih krši i u u tom smislu želim samo ponoviti da države su te koje krše ljudska prava, nema države na ovom svijetu koja ne krši ljudska prava. Da je to tomu tako ne bismo trebali imati međunarodne organizacije, različite odbore koji nam, odbori stručnjaka, koji nam ukazuju kako države primjenjuju i ne primjenjuju međunarodne konvencije, ne bismo trebali imati Europski sud za ljudska prava koji u svojim odlukama utvrđuje odgovornost koga, odgovornost država za kršenje ljudskih prava, ali evo dobro je i o tome raspravljati. Bilo je nekih pitanja i u odnosu na konkretne predmete, ja nekako mislim da ova prilika nije prilika za konkretne predmete, ali isto tako želim reći i da oni koji su spominjani neki su bili iz 2020., konkretno mislim na dom u Splitu i na Dračevac i u njima jesmo postupali, ali nisu pitanje izvješća za 2021.. Isto tako neki predmeti su bili koji su spominjani iz 2023., međutim odnose se u velikoj mjeri na nadležnost drugih institucija, primjerice Državnog odvjetništva. Bilo je i nekih konkretnih predmeta gdje postupamo u odnosu na konkretnu osobu u odnosu na 8 otvorenih predmeta i moram reći da radimo apsolutno sve u skladu sa zakonskim ovlastima. Neću previše dalje, kao što sam već rekla petak popodne je, ali hoću još samo tri stvari reći. Jedno je hvala vam na podršci i molim da i dalje zapravo u tom duhu zajednički, ja sa svoje strane, vi sa svoje strane i svi djelatnici institucije također jačamo i tu instituciju. Postoje razlozi zašto neovisne institucije postoje, zna se što je njihova uloga i zna se da one koje su vezane uz parlamente i parlamenti trebaju podupirati i štititi. Još jednom ću ponoviti, potreba za još jednim zamjenikom koja treba pratiti porast broja mandata ne zahtjeva mijenjanje zakona, dakle da ne bi bilo nesporazuma oko toga ne zahtjeva mijenjanje zakona, te se ja onda stoga i nadam uskoro uputiti javni poziv za 4. zamjenika kako bismo mogli još bolje i učinkovitije primjerice štititi prava starijih osoba i radit sve druge svoje poslove. I napokon jedan poziv za vas, koristite mišljenje na zakone koje radimo u svojem radu i koristite ovo izvješće u svojem radu, radimo ga upravo za HS i za javnost i nadam se da će se ono i više koristiti i nadam se da se vidimo skoro na raspravi o izvješću za 2022. i posebnom izvješću utjecaju pandemije na ljudska prava i jednakost, hvala još jednom. Hvala, zahvaljujem pučkoj pravobraniteljici i svim prisutnim državnim tajnicima i suradnicima. S ovim zaključujemo raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, a nastavljamo u ponedjeljak 5. lipnja u 9 i 30 iznošenjem stajališta klubova zastupnika. Ugodan ostatak dana svima.